head saadikud! Alustame oma kolmapäevast istungit. Kõigepealt on eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Ei paista soovi olevat. Sellisel juhul teeme kohaloleku kontrolli.

tänase 21. päevakorrapunkti kohta, mis on 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 teine lugemine. Ettekandja on vahetunud, ettekande teeb sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Mölder. Nüüd päevakorra enda juurde. Kõige esimene punkt on meil Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 569 kolmas lugemine. Enne hääletust on võimalik läbirääkimisi pidada. Läbirääkimiste soovi ei ole. Kas on soovi, et ma teen saalikutsungi, või võime kohe hääletama minna? Lähme siis kohe hääletamise juurde.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 569. Tegemist on lõpphääletusega. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Seaduse vastuvõtmist toetab 63 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid ka [mitte]. Seadus on vastu võetud. Tänane teine

Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Ma ei tee siis ka praegu saalikutsungit, me oleme kõik siin.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 524. Tegemist on lõpphääletusega. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tänane kolmas päevakorrapunkt on Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest. Selleks on meil siin ettekandjaks Riigikohtu esimees Villu Kõve. Ma kohe tutvustan teile ka, kuidas see menetlus välja näeb. Kõigepealt on Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettekanne, mis kestab kuni 30 minutit. Sellele järgneb Riigikogu liikmete küsimuste voor, kus iga Riigikogu liige saab esitada ühe suulise küsimuse. Siis on läbirääkimised, kus sõna saavad fraktsioonide esindajad. Palun, Villu Kõve! Tänane austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Aeg on ärev ja võib-olla huvi kohtu vastu ei ole mitte nii suur, seetõttu on mul ikkagi hea meel teid näha siin saalis ka sellisel hulgal. Ma olin valmis selleks, et peaaegu kedagi ei ole. Aga siiski on tore, et kohtu[teema] teid huvitab.

ja kohtusüsteemil. Üldise kokkuvõtte ma teeksin nii, nagu ma olen ka varem teinud, et vaatamata kõigele ja kriisidele kõik toimib. Õigusemõistmine on tagatud, see on erapooletu, kohtuasju lahendatakse, üldiselt ka mõistliku aja jooksul, igaühel on võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Samas on mitmeid muret tekitavaid tendentse, jätkuvalt lahendamata probleeme, millest ma teiega ka räägiksin.

Tsiviil‑ ja haldusasjade lahendamiseks kuluva aja võrdluses esimeses kohtuastmes oleme teisel kohal Euroopa Liidus, meid edestab vaid Taani. Kokkuvõttes oleme kohtumenetluse kiiruse poolest kolmes kohtuastmes tsiviil‑ ja kaubandusasjades viiendal ja haldusasjades neljandal kohal Euroopas. Välisvaates meil muret väga Kuid kohtumenetluse kiirus on tasapisi, aga kahjuks pidevas languses. Eelmine aasta kulus maakohtutel tsiviilasjade lahendamiseks keskmiselt 101 päeva, 2020 oli see 95 päeva.

Positiivne on, et veidi on vähenenud kriminaalmenetluse üldmenetluste üldine keskmine menetlusaeg, kuid kokkuvõttes on menetlus siiski pikem kui varasematel aastatel.

vahel. Vaatame Tallinna Halduskohtu ja Tartu Halduskohtu võrdlust: Tallinnas on menetlusaeg viimase seitsme aastaga lühenenud ligikaudu 14%, aga Tartus pikenenud 65%.

Haldusasjade lahendamine apellatsioonimenetluses on muutunud veidi lühemaks, kuid ometigi on see [aeg] keskmiselt 214 päeva. Määruskaebusi me suudame natuke kiiremini lahendada. Positiivne on, et üldine usaldus kohtusüsteemi vastu on kõrge ja see on kasvanud. 2021. aastal tehtud institutsioonide usaldusväärsuse uuringu järgi usaldas Eesti kohtuid koguni 71% vastanuist, aasta varem oli see 63%. Eelmisel aastal tehtud menetlusosaliste rahulolu uuring näitas, et professionaalsete menetlusosaliste rahulolu kohtunike tööga on kõrge. Üldiselt on kohtu tööga rahul koguni 92% sellest sihtrühmast. mitteprofessionaalsete menetlusosaliste sihtrühmast, kelle hulgas on ka need, kes kohtus kaotasid, on usaldusväärsus kõrge, 58%. Kokku on see 78%.

normiloome kompetentsi erastruktuuridele, mis on väga põhimõttelist laadi teema. Samuti see üldkogu otsus, et tahtliku rikkumise toime pannud äriühingu juhatuse liikme vastu võib esitada kahju hüvitamise nõudeid teatud tingimustel kümne aasta jooksul, kui varem oli selleks tähtajaks olnud vaid viis aastat. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusvastaseks ja kehtetuks muu hulgas välismaalaste seaduse sätted, mis ei võimaldanud kohtus vaidlustada viisavabalt Eestisse saabunud Ukraina hooajatööliste riigis viibimise ennetähtaegset lõpetamist; kohaliku omavalitsuse volikogu töökorra sätte, mis ei võimaldanud isikul saada koopiat volikogu istungi helisalvestisest; seadusest tuleneva kohustuse vabastada kuriteos kahtlustatav politseinik vältimatult teenistusest. Samas otsustati, et põhiseadusega ei ole vastuolus tuuleparkide rajamise piirangud; et välismaalaste registreeritud kooselu ei tule elamisloa andmisel abieluga võrdsustada, kui neil ei ole abiellumiseks põhimõttelisi takistusi;

Riigikohtu halduskolleegium tegi ka mitmeid olulisi lahendeid, muu hulgas vaktsineerimiskohustuse, järelevalvemenetluse raames avalikkuse ohtudest teavitamise, omanikule keskkonnakaitseliste kohustuste panemise ja piirangute hüvitamise, tuuleenergia arendamise, maksuõiguse, ühistranspordi rahastamise, kohtutoimikuga tutvumise ja veel mitmete muude asjade kohta. Riigikohtu tsiviilkolleegiumis selgitati muu hulgas korteriomaniku ja ‑ühistu vastutust korterite kahjustamise eest, avaliku pargi pidaja vastutust külastajate elu ja tervise eest, vahelduva elukohaga lapsele elatise maksmist ja võlatunnistusega seonduvat. Kriminaalkolleegium käsitles lahendites muu hulgas kuritegude uurimiseks sideandmete säilitamist, enesekaitse piire, taksoteenuse kontrollimist ja turumanipulatsiooniga seonduvat. Nüüd väline vaade Euroopa Inimõiguste Kohtust. Eestist esitati eelmisel aastal 107 kaebust Eesti vastu, kuid rikkumine tuvastati ainult kahes asjas. Ühes asjas tuvastati konventsiooni artiklite 3 ja 8 rikkumised, kuna Eesti riigiasutused olid kaebaja väidetava vägistamisjuhtumi uurimisel menetlusnorme oluliselt rikkunud ja seetõttu tunnistati lapse ütlused lubamatuks tõendiks. leiti konventsiooni artikli 8 "Õigus sõnumisaladusele" rikkumine, kuna advokaadibüroo läbiotsimise õiguslik raamistik Eestis ei näinud ette piisavaid menetluslikke tagatisi advokaadiprivileegi kaitseks. Kahes asjas sõlmiti sõbralik kokkulepe. Selle aasta jaanuari seisuga oli inimõiguste kohtus pooleli 22 Eestile vastamiseks saadetud kaebust. Kokkuvõttes jällegi: Euroopa Inimõiguste Kohtu vaates ei ole meile ka midagi väga ette heita. Euroopa Kohtu poole vaadates: aastatel 2007–2022 on Eestist esitatud Euroopa Kohtule kokku 37 eelotsusetaotlust. Eelmine aasta tegi Euroopa Kohus Eesti taotluste kohta kolm lahendit. Menetlus on pooleli hetkel teadaolevatel andmetel kuues asjas, puudutab see riigiabi, avalikku veokohustust, toidukäitlemise nõudeid, isikute väljasaatmist ja keskkonnateabe andmist. Põhiline murekoht, millega ma tahan nüüd välja tulla, seondub kohtusüsteemi sisemiste muredega: kohtute ülekoormus, kohtunike põlvkonnavahetus ja õigushariduse probleemid. Kohtunikud on oma tööd teinud hästi, ma arvan, hoolimata igasugustest kriisidest, aga seda ka üha tõusvas töötempos ja kohati võimete piiril, väsinult ja vaevatuna. Kui lisada siia vahetevahel aega nõudev infosüsteem, takistused, mis võivad kerkida üleöö, inimeste kohatine pahameel ja ülemäärased ootused, siis [on selge, et] see avaldab tööle mõju. Samamoodi avaldab kohtunikele mõju avalikkuses või poliitikutelt kõlavad tihti alusetud ja ka ebaõiglased süüdistused aeglase töö ning valede ja erapoolikute otsuste pärast.

Kohtunikud töötavad praegu võimete piiril ja oluliselt enam, kui nad tööaega arvestades peaksid tegema. Sellel on oma hind: kurnatus ja stress. Sellega võib kaasneda nii asjade venimine kui ka eksimused asjade lahendamisel. Eesti Kohtunike Ühing tegi esimese ja teise astme kohtute kohtunike seas töökoormuse uuringu. Selle tulemused on muret tekitavad. Kohtunikud peavad demotiveerivaimaks oma töös töökoormust, ligi 80% arvab Seejuures hindas oma igapäevast töökoormust pidevalt või enamasti ülemääraseks 70,5%. Ülemäärase töökoormuse tõttu töötab enam kui 40 tundi nädalas igal nädalal 61,3% kohtunikest, nädalavahetustel ja väljaspool tavalist tööaega igal nädalal 55,9% kohtunikest.

et ligikaudu pooled vastanutest on oma tööülesannete tõttu sattunud ka igasuguste isiklike rünnakute ohvriks, siis ei ole üllatav, et töökoormus on peamiseks stressi tekitavaks faktoriks, paneb osa kohtunikke mõtlema ametist lahkumisele ja avaldab negatiivset mõju isiklikule elule.

Kohtunike arvates on vaja ikkagi kohtunike arvu ja kohtusüsteemi finantseerimist oluliselt suurendada. Juba eelmine aasta märkisin, et lisaks võiks kaaluda üleminekut kohtuasjade tervikuna üleriigilisele jagamisele. Rahaline kokkuhoid võiks tekkida kohtuvõrgustiku ülevaatamisest. Kokkuhoiukohti on ka menetluste optimeerimisel, olgu näiteks menetlusabi andmise ja menetluskulude kindlaksmääramise lihtsustamine, automatiseerimine ja standardiseerimine. Kohtunikud tunnevad aga puudust sotsiaalsetest garantiidest, mis on üheks motivaatoriks selle vastutusrikka töö tegemisel. 64,5% küsitlusele vastanuist leidis, et edasiseks motiveerimiseks oleks vaja täiendavaid sotsiaalseid tagatisi. Kordan eelmise aasta ettekandes öeldut, et kõige rohkem tunnevad kohtunikud puudust ja kõige kiiremini tuleks taastada sisuliste põhjendusteta, tagaselja kaotatud kohtunike töövõimehüvitis kui mingigi garantii ületöötamise võimalike tagajärgede leevendamiseks, mis ei oleks ka riigile mingisugune suur rahaline koormus. Pikalt ametis olnud kohtunikke motiveeriks enam ka staažist sõltuv lisatasu. Praegu saavad kõik kohtunikud võrdset palka, sõltumata staažist, kogemustest, teadmistest, efektiivsusest või töökoormusest, mis ei ole piisavalt motiveeriv. Samuti võiks olla lisamotivaator suurtes kohtutes täiendavate juhtimisstruktuuride loomine ja võimalus end seeläbi teostada, mis, ma loodan, saab ka tehtud.

Siit ma jõuan seonduva teema juurde, see on kohtunike põlvkonnavahetus. Aastatel 2022–2027 tekib pensionile jäämise õigus koguni 52 kohtunikul. Peaaegu pooltel neist tekib pensioniõigus juba järgmisel aastal.

Seni oleme suutnud vabanenud kohtunikukohad täita, kuid üha suuremaid ja tihedamini toimuvaid konkursse silmas pidades tekib tõenäoliselt juba varsti meil raskusi sellega, kuidas kõigile kohtunikukohtadele leida kõrgetasemelisi õigusspetsialiste.

Veelgi halvem on olukord kandideerijate kvaliteediga. 2017–2020 tegi kohtunikueksamit 131 inimest, kellest esimesel korral sooritas eksami vaid 35 ja teisel korral veel lisaks 8. Nii et olukord on väga kesine. See viitab tõsistele puudustele õigushariduses, millest tahan ka veel rääkida. Ehkki kohtuniku palk kui selline on õigusteenuste turul üldiselt konkurentsivõimeline – seda me tunnistame –, jäädes küll alla jah parimatele, suurimatele palkadele, aga ta on konkurentsivõimeline, ei ole ainuüksi see piisavalt atraktiivne kõrgelt kvalifitseeritud tegevjuristide värbamiseks. Iseäranis tõuseb esile süüteovaldkond, kus juba praegu on oht, et huvipuuduse tõttu võivad kohtunikukohad varsti jäädagi täitmata, lihtsalt ei ole süüteovaldkonnas tegutsevaid inimesi. Sama probleemiga on silmitsi advokatuur ja prokuratuur. Uute kohtunike leidmisel ka advokaatide ja prokuröride seast oleks juba käsitletud staažitasu ja juhtimisstruktuuride loomise ja roteerumise võimaldamise kõrval motivaatoriks võimalikud täiendavad pensionimaksed teise või kolmandasse pensionisambasse, mis motiveeriks inimesi karjääri teisel poolel üle tulema kohtusüsteemi. Kandidaatidele võib olla hirmutav kohtunike eelnimetatud suur töökoormus ja stress, millega tuleks tegeleda. Tänapäeva noori motiveerivad lisaks palgale paindlik töökorraldus ja tööaeg, erinevad täiendavad hüved, millega kohtusüsteem kahtlemata konkurentsis ei ole. Demotiveeriva tegurina on nimetatud kohtunikuametiga kaasnevaid ulatuslikke tegevuspiiranguid.

Üldise probleemina kvalifitseeritud tööjõu leidmisel tõstan ma esile avaliku sektori personalipoliitika. Avalikus teenistuses eeldatakse, et inimesed omandavad esmalt täieliku kõrghariduse, ja alles siis hakatakse neid konkurssidega tööle värbama. Erasektor aga paraku kaasab parimad tudengid juba teisel või kolmandal kursusel ja seob endaga ning pärast ülikooli lõpetamist on enamik, paremik, avalikule sektorile kaotsi läinud. Otsida tuleb paindlikke võimalusi noorte sidumiseks riigiteenistusega juba ülikooli ajal, olgu see tasuline praktika, stipendiumid, välisõppe finantseerimine või midagi taolist. Eraldi probleem, millest kahjuks keegi rääkida ei soovi, on juristi kutseala järjekindel feminiseerumine. Nimelt oleme jõudmas olukorda, kus meessoost õigusteaduse üliõpilaste osakaal on kohati juba alla 10%. Enamik õppejõududest ja veel suurem osa kohtunikest, eriti viimasel ajal ametisse määratud kohtunikest, on naised. Samas oleks sooline tasakaal vajalik nii töökollektiivide tasakaalustamiseks kui ka erinevate seisukohtade tagamiseks õigusemõistmisel. Selle probleemiga tuleks minu arvates ka tegeleda. Eelmise aasta ettekandes juhtisin tähelepanu Eesti õigushariduse halvale seisule ja veel halvemale tulevikuväljavaatele. Nii Riigikohtu koostatud analüüs kui ka juristide kutseorganisatsioonide ühispöördumine eelmisest aastast näitavad, et praegune õigushariduse mudel ei taga piisavalt kõrge kvalifikatsiooniga juriste, keda oleks vaja nii riigiasutustes, ettevõtluses kui ka Eesti riigi edasikandmiseks ja edasikandmiseks ja rahvusvaheliseks suhtluseks. Rahvusteadusena on õigusteadus kahjuks hääbumas ja see võiks teha murelikuks ka seadusandja. Ei tohiks lubada kogu õppe suundumist tasulistele kaugõppevormidele, kuhu see praegu suundumas on, kuna see ei võimalda piisavalt õigusteadmiste omandamist muu töö kõrvalt. Justiitsministeerium on aasta jooksul tegelenud juristieksami seaduse ettevalmistamisega, et näha ette ühtne kutseeksam seniste killustatud kutseeksamite asemel, kuid ka see ei ole kindlasti ainuke lahendus. Juba eelmine aasta ma märkisin ka siin

mõned märksõnad. Põlvkonnavahetus nõuab ka intensiivset koolitamist ja uuenduslikke koolitusmeetodeid. Auditooriumis loengu pidamine on oma aja suuresti ära elanud, olulisemad on interaktiivsed, rühmatööl põhinevad mitmepäevased koolitused, mis on paraku ka kallimad.

Meil on aga nii palju uusi kohtunikke, kellega tuleks hädasti tegeleda, et see koolitus saaks toimuda. Kohtunike kõrval vajaks pidevat ja süstemaatilist koolitust ka kohtujuristid. Kohtunike koolitamise ülesanne on seadusega pandud Riigikohtule, kuid kohtuametnike koolituse korraldamise finantseerimine on jäänud ebaselgeks. Riigikohtus on olemas koolitusstruktuur, mille tugevdamise korral oleks võimalik pakkuda süstemaatilist kvaliteetset koolitust ka kohtuametnikele, muu hulgas tuleks ette valmistada Teengi ettepaneku panna kohtuametnike koolitamise ülesanne seadusega selgelt Riigikohtule, tagades selleks ka vastavad eelarvelised vahendid, et see ei jääks õhku, sest kohtuametnike roll nii õigusemõistmisel kui ka võimalike kohtunikuks saajate hulgas on oluline. Mõned muud tähelepanekud ja mured. Kordan eelmine aasta väljendatud muret, et nii Riigikohtu kui ka teiste põhiseaduslike institutsioonide riigieelarvest rahastamise skeem peaks olema selge ega tohiks sõltuda täitevvõimu suvast. Võimude lahususe tagamiseks oleks vaja luua mehhanism, mis annaks reaalse otsustamise eelarve üle Riigikogule. Muuta tuleks riigieelarve seadust. Juhin ka tähelepanu sellele, et seaduse tasandil on tekkinud ebavõrdsus esimese ja teise astme kohtujuristide ning Riigikohtu nõunike palkade vahel. Alama astme kohtunikke abistavate juristide palk on seadusega seotud kohtunike omaga, on tagatud nende iga-aastane indekseerimine,

tegime rasked valikud, lõpetasime analüüsitegevuse, koondasime inimesi, et tõsta [nõunike] palka, teist võimalust ei olnud. Samas on tulnud ka nurinat, et analüüsitegevus oleks Riigikohtus ikkagi vajalik.

Suuremad valikud puudutavad põhiseaduslikkuse järelevalve asjade lahendamise üldist korraldust Riigikohtus, võimalike väliskohtunike kaasamist, diskussiooni Riigikogu opositsioonile põhiseaduskaebuse esitamise õiguse võimaldamise üle, individuaalkaebuse ulatust ja valimiskaebuste lahendamise korda. Kui see eelnõu peaks valmis saama ja kord ka Riigikokku jõudma, loodan aktiivsele kaasamõtlemisele, kuidas meie põhiseaduse järelevalve mehhanismi paremaks teha. Mul on imelik ja isegi piinlik juba kolmandat korda siit kõnepuldist kurta kriminaalasjade üldmenetluse venimise, jäikuse ja ressursimahukuse üle, kuid ma ei jäta seda tegemata. küsimuses loll, aga järjekindel. Ei ole normaalne, et ka kohati lihtsakoeliste vaidluste lahendamiseks kulub lõputult aega, raha ja inimeste närve.

Samuti teen ma ettepaneku teha suuremates kriminaalasjades menetluse kohta üks majanduslik analüüs ja hinnata nendesse panustatud avaliku ja eraressursi kogukulu ja selle kasutamise mõistlikkust. Ma kardan, et selle analüüsi tulemused on masendavad, aga see innustaks ehk lõpuks vajalikke otsuseid tegema. Kordan, et aeg on küps kriminaalmenetluse põhimõtteliseks revideerimiseks teiste kohtumenetluste vaimus, suurendades kohtuniku rolli ja aktiivsust, vähendades kontaktistungi osatähtsust ja ressursimahukust, asendades selle kirjaliku menetluse ja virtuaalistungiga, suunates menetluse vaid tõesti asjassepuutuvate ja vaieldavate asjaolude kindlakstegemisele, jättes kohtusaali ainult hädavajaliku miinimumi. Samuti kordan eelmise aasta ettepanekut, et üle tuleks vaadata tsiviilhagi lahendamine kriminaalasjade üldmenetluse raames, eriti kui praegune menetluskord peaks säilima. Minu hinnangul tuleks kriminaalasi üldjuhul lahendada esimesena ja seejärel jätkata tsiviilhagiga tsiviilkohtumenetluse reeglite järgi. Seadus lubab seda erandina ka praegu, kuid see võiks olla muudetud reegliks. Kohtute tööd häirivad seadusega paikapandud kohtuasjade prioriteedid, mida tuleks teha kiiremini kui teisi asju. Kui kõiki asju tuleb mingi sätte järgi teha kiiremini, siis lõpuks tekib küsimus, millal neid teisi asju tehakse. Halb näide on maksejõuetuse regulatsioonid, mis Riigikogus veel täiendavalt on leidnud tähtaegade lisamist. Samas on ikkagi küsitav, kas

usaldada.Viimane teema on pandeemia ja sõja mõju õigusemõistmisele. Pandeemiast on palju räägitud, ma ei taha sellest siin pikemalt rääkida, kuid ütlen, et üldiselt on kohtusüsteem kohanenud. Teatud probleeme on olnud vahetute istungite korraldamise ja nende turvalisuse tagamisega, samuti digitaalsete lahenduste tõrgetega ja kohtuasjade edasilükkamisega. Koroonaõppetundide üheks pikemaajaliseks positiivseks mõjuks saab pidada kaugtöö võimaldamist ja laialdast levikut pandeemia järel, samuti kaugistungite ja kirjaliku menetluse ulatuslikku rakendamist, mis peaks üldjuhul vähendama kohalkäimisega seotud menetluskulusid. Teisalt aga saab näha ka negatiivset, kuna kaugmeetodil kohtupidamine võib asja lahendamist venitada. Füüsiline istung on tihti efektiivsem nii asjaolude selgitamiseks kui ka kompromissile jõudmiseks. Jätkuvalt on murekohaks seadusest tulenev nõue pidada pandeemia ajal ka kriminaalasjade üldmenetluses ebamõistlikus ulatuses füüsilisi istungeid ning hooldekodudes isikutega isiklikku kohtumist nõudvad menetlused, nagu näiteks eestkoste seadmine ja isiku kinnisesse asutusse paigutamine.Sõda Ukrainas ei ole jätnud puudutamata ka kohtuid, ehkki esialgu on selle mõju pigem kaudne. Konkreetsemalt on praegu kohtud hõivatud näiteks vanemateta Eestisse jõudnud Ukraina lastele eestkoste seadmise ja esindajate määramisega olukorras, kus seda tuleb kiiresti teha hulgale lastele korraga ja teinekord ka puudulike dokumentide põhjal.

dokumentide kättetoimetamine. Eraldi küsimusi püstitab nii Eesti-Vene, aga ka Eesti-Ukraina õigusabilepingute rakendamine praeguses sõjaolukorras. Venemaaga seoses on tekkinud juba küsimus, kas me ikka peaksime saatma Eestis kohtusse pöördunud isikud oma nõuetega Venemaale, eriti Ida-Virumaal Venemaa elanikest korteriomanike vastu suunatud korteriühistute kommunaalvõlanõuete või pankrotimenetluses tagasivõitmise nõuete puhul, nagu senine kohtupraktika seda ette näeb. Samuti on praeguses olukorras küsitav Vene kohtulahendite ja haldusotsuste tunnustamine eelviidatud lepingu alusel. On avaldatud mõtteid, et see õigusabileping tuleks üldse lõpetada. Selle üle arutati ka kohtunike täiskogul, kus leiti, et see siiski hea mõte ei ole. Ukraina puhul on samuti problemaatiline kohtuasjade sinna suunamine, kuivõrd õigusemõistmine võib seal olla takistatud.Juba Juba praegu tuleks mõelda, milline on kohtute töökorraldus võimalikus eriolukorras või sõjaseisukorra ajal. Justiitsministeeriumis on valminud ka eelnõu, milles püstituvad keerulised korralduslikud ja sisulised õigusemõistmise küsimused, millele tuleb lahendusi otsida, et õigusemõistmine oleks tagatud ka kõige keerulisemas olukorras. Head Riigikogu liikmed! Õigusemõistmise korrakohane toimimine jätkub, aga arenguruumi ja muresid on. Loodan lisaks meie enda pingutustele ka seadusandja toele ja panustamisele.

üle poole kohtunikest kaalub ametist lahkumist suure töökoormuse tõttu, 65% räägivad sellest, et sotsiaalsete garantiide, tagatiste puudumine täiesti demotiveerib neid, ja 72% lausa nõuab eripensionide taastamist. Nendele kõikidele päringutele vastab Justiitsministeerium eitavalt.

Justiitsministeerium tegi arvutuse ja ütles, et üksikute asjade kaupa ümberjagamine ei aita. Nüüd ma võtaksin lauale, ma saan aru, ketserliku mõtte, aga ma ütlesin, et kui me näiteks liidaks kohtuid juurde, et me saaks ühtlasemalt töökoormust jagada, siis kohtunike töökoormus jaguneks ühtlaselt. Aga sellest ei piisa. Lõpuks, mulle tundub, on ikkagi vaja uusi kohtunikukohti.

Siim Kallas, palun! Aitäh, härra aseesimees! Härra Riigikohtu esimees! Mul on põhjust isikliku mulje alusel esitada selline küsimus. Kas on nii, et inimesed, kellel on väga palju raha, võivad algatada mis tahes jaburaid kohtuasju, mis tihti ei lõpe mitte millegagi, aga mis rakendavad kohtu väga kõvasti tööle? Kuidas tehakse valik ja kuidas niisugust asja vältida? Kohtuasju,

Sa ütlesid ka, et see oleks nagu lahendus, et ma põgenen kohtu kirja eest. See ei ole tegelikult lahendus, sest see kiri jõuab sinuni aastaid hiljem ja palju hullemate summade

alles siis, kui su konto on kinni pandud või kinnistu on müügis, et oi, sulle on suurt ülekohut tehtud. Minu meelest üks oluline asi, mida ühiskonnas võiks juurutada, on see, et kui riik sult midagi küsib, siis ära jookse ära, vaid suhtle ja küsi lähemalt järele, mis asi see siis nüüd on. Meil on olnud tõesti juhtumeid, kui inimesi on segi aetud, näiteks nende nimed. Kõike võib juhtuda tänases ühiskonnas, kus kõik on masinate peal. Aga kõige rumalam on joosta minema. Järgmine samm on see, et sa satud palju suurema jama otsa.

Minu meelest saavad viljad tulla siis, kui need inimesed, kes tülli pööravad laste või üleüldse lahkumineku pärast, tuleksid võimalikult varakult võimalikult varakult oma asju klaarima, mitte ei laseks sellel minna nii kaugele, nagu praegu tihtipeale on, et tüli on keeratud juba nii kaugele, et mingi lepitus enam ei toimi. Seetõttu, kui on olemas kontaktpunkt ja me riigina suudame inimestele öelda, et kuulge, tulge sinna, räägime kõik ära, teie lahutuse, teie lapsed, kõige selle korraldamise ja kõik muu, see oleks see, mis võimaldaks ka hiljem neid suhteid normaalsena hoida, niipalju kui see veel võimalik on. Selles mõttes ma väga palju ootan sellest perelepitusest.

ei ole, aga oleks vaja inimesi lepitada, tuua nad kokku, üritada leida lahendus ja selline, mis ka töötaks, et nad seda aktsepteeriksid. See oleks üks valdkond, mis, mulle tundub, võiks olla suure perspektiiviga.

teine asi on see, et kui me riigina seda õpet selliselt anname, siis me peame samade meetoditega harjuma. Ka meie Riigikohtus oleme näiteks viimastel aastatel võtnud kaks tudengit eksperimendi korras, avaliku teenistuse reeglite piirimail, julgen öelda, aga siiski nad endaga sidunud, et neist kasvatada nõunikud, enne kui nad ära võetakse.

Ma loen siin neid iga-aastaseid raporteid, aga ühe küsimusega on väga raske seda hõlmata. Ma saan aru, et naised tungivad peale: kõigepealt nad võtsid üle prokuratuuri, nüüd, nagu ma aru saan, te võitlete kohtute rindel. On ülepakkumised ja kõik muu, iduettevõtted. Aga ma küsin ühe sellise lihtsa asja. Teatavasti on Eesti väike riik ja paljud on omavahel kursaõed ja ‑vennad, ma pean praegu silmas pankrotikohtunikke ja mitte ainult,

tekkida. Üks variant on jällegi see, et võiks öelda, et me neid aeg-ajalt vahetame. Võiks öelda niimoodi, et inimene ei tohi pankrotikohtunik olla väga pikalt, et vahetagu valdkonda, siis ei teki neid sidemeid. Samas on küsimus, et meil väike riik, kui keegi on spetsialiseerunud, välja õppinud, siis me ei leia sama pädevat inimest asemele.

Toomas Kivimägi, palun! Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Tunnustan siiralt kõrget professionaalsust, mida Riigikohus on üles näidanud,

kvaliteedi kohta kriitikat liiga palju ei ole, siis menetlustähtajad tunduvad alati väga pikad olevat. Mida teie arvate sellest, kui jätta kõrvale see ressursiteema, kas ei võiks näiteks kriminaalmenetluses olla eeluurimise tähtajad

käpuli. Ma põhimõtteliselt pean õigeks, et mingisugused ajalised raamid oleksid olemas. Inimõiguste kohus on ju arendanud mõistliku aja teemat, mis on kogu kriminaalmenetlusele peale pandud. Iseenesest, ma

ma küsin, kui tavapärane see on, et kohtu käest küsitakse seisukohta mingi eelnõu, väljatöötamiskavatsusega eelnõu kohta. Kui kohus annab selle kohta mingi seisukoha, siis on see teatud mõttes juba siduv. Kas on kohtu ülesanne eelnevalt eelnõusid kuidagi hinnata ja oma seisukohta kujundada? Aitäh,

kuidas üldse see info kohale jõuab? Materiaalõiguses võib vaielda. Põhiseaduse analüüsi puhul on samamoodi, et Riigikohus saab avaldada kahtlusi. Ta ei saa ju öelda, et see on põhiseaduspärane ja see on põhiseadusvastane. Ta ei tohigi seda öelda

mingi oma retsept? Suur tänu, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab teie ettekandes väljatoodud probleemi, milleks on juristi kutseala järjekindel feminiseerumine. Te rõhutate, et enamik õppejõududest ja veel suurem osa kohtunikest, eriti viimasel ajal ametisse nimetatud kohtunikest, on naised. Aga mida siis teha? Me ei soovi ju, et kehvema CV‑ga meessoost kohtunikud saaksid kandideerimisel eelise. Küsite ka ise, milles on probleem. Probleemi põhjuseid tuleks uurida, peaks otsima võimalusi soolise tasakaalu edendamiseks. Aga probleem on ju tegelikult ka koolides, perearstikeskustes, isegi selline valdkond nagu arhitektuur – tublid tüdrukud võtavad võimust ja teevad [kõike] väga hästi. Väljalangemus põhikoolist ja gümnaasiumist – seda on toodud välja väga paljudes uuringutes. Aga on teil mingi oma retsept? Aitäh!

üliõpilaste, ülikoolide õppeprogrammide, selliste asjade kohta. Mis teie arvamus on? Vabariigi president on selgelt öelnud, et tema arvates Bologna süsteem, mis meil kõrgkoolides kehtib, see 3 + 2 praegu, eriti õigusteaduskonnas kehtima. Võiks olla nii, et viis aastat õpid ja siis oled jurist. Kui viit aastat ära ei õpi, siis sa oled mittekeegi. Aga ma tahtsin küsida, mis teie arvate sellest. Mina leian ka, et see on imelik. Arstiks ei saa enne, kui oled ikkagi kogu kursuse läbi käinud, ei tohi enne noaga kedagi torgata, muidu lähed kinni.

Meil on ühiskonnas vaja mõlemaid. Meil on vaja täisjuriste, kes on õppinud ilma igasuguse hinnaalanduseta, kõike, alates Rooma õigusest, filosoofiast kuni lõpuni välja. Need on need inimesed, kes peaksid nendes riigi[ametites] olema, kes viivad õigust edasi, õigusteadust edasi,

Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Proovin kaks küsimust ära mahutada. Lepitusmenetlus, ma saan aru, aitab kohtute koormust vähendada. Kahtlemata on palju konflikte, mida võrdsed osapooled saavad lepitusmenetluses lahendada. Aga kas kohtunike seas on selge arusaam, et lähisuhtevägivalla juhtumeid ei saa lahendada lepitusmenetluses, seal ei ole tegemist võrdsete osapooltega, see võimaldaks ainult vägivalla jätkumist?Teine küsimus puudutab finantsombudsmani ametikohta. Siin saalis on meil käinud Eesti Panga president ja Finantsinspektsiooni peadirektor, kes on näinud, et finantsvaidluses, näiteks tarbijakrediidi või kiirlaenude puhul, on finantsasutusel palju paremad võimalused kohtus ennast kaitsta kui makseraskustes kliendil finantsombudsman oleks viis, kuidas kohtute koormust vähendada ja samas pakkuda kaitset inimestele, kes ei jaksa kalli, ma ei tea, õigusnõustamise või advokaaditeenuse eest maksta. Kuidas teie suhtute finantsombudsmani ametikoha loomisesse? Aitäh,

kust see piir läheb. Kas me tajume, et seal on vägivaldne suhe, mis ei võimalda lepitamist? Siis muidugi ei ole sellel mõtet, see on selge. Samas, ikkagi valus teema on see, et isegi kui on vägivaldne suhe,

seda ei lahenda tõesti lepitamisega, tõenäoliselt mitte. See on õige. Seda tuleks ka silmas pidada. Aga ma tahaks väga loota, et see uus mehhanism ikkagi käivitub normaalselt.

Minu küsimus tuleb digitaliseerimise valdkonnast. Õiguskantsler vahetevahel osundab ka, et Eesti riiki tuleb pidada nii, et inimene, kes tahab väljaspool e‑riiki hakkama saada, saaks ka hakkama. Ma saan aru, et e‑toimik on olnud suhteliselt populaarne. Samal ajal ma saan aru, et kohtunikud on natuke mures, sellepärast et sinna esitatakse tihti väga suures mahus materjale, millega ei suuda keegi midagi peale hakata. See tegelikult justkui kiirendab protsessi ja teistpidi aeglustab, sellepärast et nende materjalide läbivaatamine võtab meeletu aja.Mis seis meil selles mõttes on? See lihtsustamine on toonud kaasa teatud mõttes uue probleemi, mida ma just kirjeldasin. Teistpidi, kuidas on nende inimestega, kes tegelikult ei taha suhelda maailmaga läbi e‑kanalite, vaid tahavad teha seda vahetult, otse? Kas ta saab sellega hakkama või on vaieldamatult vaja võtta vahele büroo? Selle digitaalmenetlusega on tõesti nii ja naa. Mida lihtsamaks läheb nende dokumentide ja andmete esitamine kohtule tehniliselt, seda hullemaks läheb andmemaht, mis kogu aeg kasvab. Mulle

Selles mõttes on see väga tõsine mure. Kõige hullem selle juures on see, kui me näiteks kujutame ette, et ma lähen täna uue kohtunikuna Harju Maakohtusse, siis ma võin saada korraga kuni 200 kohtuasja.

te ei mäleta, võib-olla mäletate. Riigikogu otsustas niimoodi, et need, kes käivad arvuti abil kohut ja esitavad dokumendid arvutis, maksavad vähem lõivu kui teised. Riigikohus tunnistas selle põhiseadusvastaseks põhjendusega, et need, kes on haavatavamad ja vähem kaitstud, peavad hakkama rohkem lõivu maksma. Sellele reageeris seadusandja sellega, et kehtestas kõigile suuremad lõivud. Selles mõttes võib seda vaadata mitut pidi. Aga ma arvan, et me ei ole veel valmis. Margit Sutrop, palun! Ma vaataksin seda, mis eetikakoodeks ütleb. Eetikakoodeks ütleb, et kohtunik ei tohi perekondlikel, sotsiaalsetel ega muudel suhetel [lasta] mõjutada oma tööd kohtunikuna. Minu küsimus on selles. Olen elu jooksul näinud, et väga sageli huvide konflikti puhul inimesed ise ei taju seda konflikti või ei näe seda, missugused huvid neil tegelikult on ja kuidasmoodi seda erapoolikult mõjutatakse. Kas see on kuidagi ka kohtuniku nii-öelda eneserefleksiooni ja haridusse praegu kaasatud, et ta tuvastaks seda, kuivõrd erapooletu ta on?Teiseks, see puudutab otseselt ka emotsioone, mida puudutab eetikakoodeksi 14. punkt: väldib ärritumist ja vihastumist, et jätta mulje erapooletusest.

mulle õige tee.Kohtunikud on inimesed nagu kõik, nad tulevad ju inimeste hulgast, nad ongi inimesed. Loomulikult me seame kohtunikele kõrgendatud ootused, see ongi nii.

Mina olen olnud kolm aastat Riigikohtu esimees, mulle tuleb lauale päris palju kaebusi kohtunike peale, aga rõhuv enamus neist on tegelikult otsuste peale. Otsus ei meeldi ja need

värvikamate vastuste eest! Me kindlasti võiksime siin selle ühe küsimuse raames lahata haridusteemat, mille kohta oleks nii mõndagi arvata. Kuhu poisid kadusid? Väga selgelt IT‑valdkonda,

kümnesse sekundisse või ühte sekundisse panema. Ma tahtsin tegelikult küsida kohtunike reaalse suutlikkuse kohta [asju] tagasi saata. Ehk siis seesama mahuküsimus: kui ühel hetkel tuleb sulle väga suure mahuga asju, mis on see hetk,

ju tõesti tuhandeid lehekülgi, kaebus üksi oli sadu lehekülgi pikk, selle läbitöötamine oli erakordselt raske. See on keeruline. Ma ütleksin niimoodi, et üks asi, kus võib-olla mingit tuge võiks olla suurtes asjades, kui mõelda seadusandlikult, mida võiks teha, on see, et me võiks võimaldada lisaks halduskohtumenetlusele ka tsiviilis ja kriminaalis professionaalselt kolme kohtunikuga kohtukoosseise, et võib-olla jagada neid asju või kuidagimoodi tulla paremini toime nende raskete asjadega. Täna ei ole seda ju võimalik teha.

Kui on ilmselge, et üks koalitsioon kokku ei tule ja on olemas ka alternatiiv, aga Vabariigi President teeb siiski otsuse, et ta kuulutab välja otsevalimised, kas sellist otsust võib keegi Riigikohtusse

Te oma ettekandes ütlesite sellise fakti, et kohtusüsteem feminiseerub ja meeste osakaal kohtuametites

väga põhjaliku ülevaate ja küsimustele vastamisel huvitavate mõtete esitamise eest! Aga mul on küsimus. Te kindlasti teete statistikat erinevate valdkondade kohta, millised kohtuasjad on sagenenud või juurde tulnud. Te tõite siin mõned näited, mille arv on kasvanud. Aga kuidas on täiskasvanutele eestkoste seadmisega kohalike omavalitsuste poolt? Kas selle kohta on eraldi statistikat? On teile silma jäänud, et see on suurenenud, või mitte? Suur

kohtu töömahtu. Stabiilne probleemide allikas ei ole isegi mitte niivõrd eestkoste, vaid kinnisesse asutusse paigutamine vaimsete häiretega inimeste puhul, kus tundub olevat ridamisi probleeme. Meil oli hiljuti ümarlaud,

Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Saame kõneosa lõpetada. Suur tänu! Avan läbirääkimised. Tuletan meelde, et need on fraktsioonide esindajatele. Kõik said küsimustele vastused, läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Tänane kolmas päevakorrapunkt on läbi. Tänane neljas päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu

Täna on pikk ja tihe päev. Kindlasti ei kuluta ma kogu ettenähtud 20 minutit selle jaoks, et teile seda iseenesest väga olulist, aga sisult väga lihtsat otsuse eelnõu tutvustada. Tegemist on ettepaneku tegemisega Vabariigi Valitsusele. Ettepaneku sisu on selles, et Vabariigi Valitsus töötaks seaduse tasandil võimaluse kehtestada mahetoidule soodsam käibemaksumäär kui üldine 20%. Selle jaoks ei ole mingeid piiranguid, see on iga liikmesriigi enda otsus, kas ta tahab seda rakendada või mitte. See teema on varasemalt ju ühiskonnas korduvalt üleval olnud. Viimati vist pool aastat tagasi jõudis Riigikokku roheliste algatatud petitsioon mahetoidu käibemaksu alandamiseks. Paraku see tol hetkel rahanduskomisjonis toetust ei leidnud. Aga arvestades lisandunud teadmist selle kohta, miks oleks kasulik mahetoidu tootmist Eestis toetada, oleme sotsiaaldemokraatidega selle otsuse eelnõu teile esitanud, et tänasel päeval seda uuesti arutada. Loodan väga, et see kogub vajaminevad 51 häält Riigikogu saalist ja valitsus, milline valitsuskoosseis iganes siis lähitulevikus on, saab veel selle Riigikogu koosseisu ajal asuda ülesannet täitma ja meil on võimalik lähiajal see oluline muudatus teha. Miks see on oluline? Esiteks, mahetoodangu mahetoodangu soodustamine erineval moel, sealhulgas maksuerisust, soodsamat maksumäära kehtestades, sisse viies, annab meile võimaluse soodustada seda, et põllumehed,

Siia on viimastel kuudel lisandunud veel üks oluline argument: see aitaks vähendada ka meie sõltuvust mineraalväetistest. Teadupärast on suur osa mineraalväetistest, mida Eestis siiamaani on läbi aastakümnete tarvitatud, tulnud Venemaalt, kust me neid enam mitte osta ei taha. Nii et selles ettepanekus peitub ka oma julgeolekupoliitiline argument.Mida

Aga me näeme, et seda ei ole paraku sugugi mitte piisavalt. Kas või see näide, et kui Lõuna-Eesti koolides – nemad olid minu arust ühed esimesed, kes seda tegid – käivitati mahetoidu kus eesmärgiks pandi, et 20% – ainult 20%, üks viiendik – sellest toidust, mis laste koolitoidulauale jõuab, oleks mahetoodang, siis selgus, et ka selle 20% hankimine on teinekord kaelamurdev ülesanne. Me küll ühelt poolt näeme, et näiteks eile just Urmas Kruuse saatis välja pressiteate, kus ta ütles, et et Maaeluministeerium hakkab toetama mahetoitu pakkuvaid haridusasutusi ehk on tulnud riigi tasandil kaasa selle initsiatiiviga, mida kohalikud omavalitsused juba varasemalt on ette võtnud ja juurutanud. Samal ajal me teame, et näiteks Lõuna-Eesti programmi puhul on reaalne mure, et viis tonni punast peeti on puudu,

soodsama määra rakendamine, ja tihti on väidetud, et seal ei pruugi tegelikult efekti olla, et sellega küll toetatakse mingil määral tootmist, aga lõpphinda see ei jõua. Ma arvan, et esiteks juba tootmise toetamine on iseenesest väga mõistlik. Võiks olla meie poolt pühitsetud, et mahetoodangut rohkem tuleks ja oskus mahetoodangut toota kiiresti kasvaks. Aga teiselt poolt, näiteks Läti kehtestas

märkimisväärselt ju selle näite puhul alanes. Jah, see ei olnud täpselt seesama asi, aga selge on see, et kui me soodustame mahetoodangut, siis mahetoodangu üks olulistest komponentidest on see, et ta on võimalikult lähedal toodetud, nii et me toetame kindlasti ka kohalikku tootmist. Seepärast ma palun väga, et te lahkesti seda otsuse eelnõu toetaksite. Sellega saab meie tulevane põlv parema tervise, meie keskkond saab puhtamaks, ja nagu ma ütlesin, see aitab kaasa sellele, et meil oleks väiksem surve Venemaalt või kust iganes sisse tuua mineraalväetisi. Tänan!

Aitäh, hea istungi juhataja! See minu üks küsimus on väga oluline. Hiljuti võttis valitsus vastu otsuse langetada ajakirjandusväljaannete käibemaksu ehk see ajalehepaber, mille sisse vorst keerata, on madalama käibemaksuga, vorst ise on kõrgema käibemaksuga. Ma tahtsingi küsida teie käest, teie kui sotsiaaldemokraadi käest: kas see on õiglane?

e g Aitäh, Raimond! Kahjuks ei ole topeltmaksualandust ilmselt võimalik teha. Kui selles sisaldus kaude ettepanek, et ka mahetoidureklaam ajalehes võiks olla soodsama käibemaksumääraga, siis ma kahtlustan, et et juba soodsale käibemaksumäärale ei ole võimalik veel teist korda soodsat käibemaksumäära rakendada. Kuigi mulle iseenesest väga sobiks see, kui mahetoidureklaam

Riigikogus on olnud piisav ekspertiis, et seda hinnata. Mis puudutab jah, tõepoolest, erinevaid käibemaksuerisusi ja madalamate käibemaksumäärade rakendamist, siis maailmavaatelt sotsiaaldemokraadina ma arvan, et need on teatud juhtudel põhjendatud.

sektorit hetkel toetada. Kui me räägime mahetoidust, siis seda ma püüdsin argumenteerida, miks on see just praegu vajalik ja võib-olla vajalikum kui kunagi varem. Mis puudutab seda võrdlust ajakirjanduse käibemaksuvabastusega, siis kui me kui me vaatame olukorda ajakirjandusturul, siis hoolimata kõikidest hirmudest, koroonapandeemia suurtele väljaannetele pigem mõju ei avaldanud. Vastupidi, ma olen aru saanud nendest infokildudest, mida on avalikkusest võimalik kätte saada, et suured meediakontsernid pigem raporteerivad enneolematut kasumlikkust. Küll aga näiteks mind teevad juba mõnda aega murelikuks just nimelt väikesed maakonnalehed ja nende toimetulek. Seal on kindlasti vägagi põhjendatud, et riik erineval moel appi läheb. Kas see käibemaksusoodustus on piisav, et olukorda lahendada? Ma pigem arvan, et sellest üksi jääb väheks, seal peaks vaatama muid aspekte, aga see on juba ilmselt ühe teise arutelu teema. Merry Aart, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minul on arusaam, et kui me seadust hakkame tegema, siis on vaja vastata vähemalt kolmele küsimusele: miks, kellele ja kuidas. Siit tuleb minu küsimus. Siin on kirjas "mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud toidukaupadele". Mida te selle all konkreetsemalt mõtlete? Palun selgitage pisut lahti. Aitäh, Aitäh! Seda ma kartsin pärast Villu Kõvet pulti tulles, kes eksperdina rääkis kohtusüsteemist, et ma pean hakkama vastama vähemalt sama spetsiifilistele küsimustele. Lootsin, et seda ei juhtu. Teen siis nüüd selle deklaratsiooni ära, et ma kindlasti ei pea ennast selle valdkonna eksperdiks. Mul ei ole võrreldes näiteks Eesti Vabariigi viimase põllumajandusministri Ivari Padariga mingit tõsiselt võetavat ekspertiisi selles valdkonnas. Niipalju, kui ma olen kuulnud teid sellest valdkonnast rääkimas, siis ka teie ekspertiisile jään ma kaugelt-kaugelt alla.Nii et küllap te teate seda vastust paremini, et Eestis on kehtestatud standardid, mille abil määratletakse mahetoodang.

et see parimal viisil tööle hakkaks nii selles mõttes, mida me siis tegelikult toetama läheme – et see oleks võimalikult ühemõtteliselt selge –, kui ka selles mõttes,

sellist numbrit välja arvutada, mida see siis reaalselt riigieelarve jaoks tähendaks. Ilmselgelt ei räägi me kümnetest miljonitest, vaid võib-olla mõnest miljonist. Aga see tuleks süvitsi ette võtta ja Rahandusministeeriumi ekspertiisi kasutada selle jaoks, et välja arvutada, kui palju see oletatav kulu riigieelarvele on. palun! Lauri Läänemets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Hinnakallidus puudutab lapsi igat moodi, me oleme siin erinevaid debatte juba parlamendis pidanud, täna öösel peetakse veel edasi.

Jaa, lõpuks me teame seda, et meil kipub olema niimoodi, et kuna mahetoitu kuna mahetoitu toodetakse pigem väikestes mahtudes, siis sellest tulenevalt tekib probleem, et seda nii‑öelda mastaabiefekti

üks osa koolidest on Eestis selle mahetoiduprogrammi sisse viinud, ja ka seal on see määr ainult viiendik

Ehk kipub olema niimoodi, et praeguste regulatsioonide juures ja praeguses olukorras tihtipeale see mahetoodang on mõnevõrra kallim

Aitäh! Kindlasti see koolitoidu teema, mis sotsiaaldemokraatidele väga-väga hingelähedane on, ja seesama eelnõu, mis maha hääletati, mis kutsus üles suurendama koolitoidu[toetust], oli sellele suunatud, ja ka sellest mahetoidu käibemaksu temaatikast üks osa on koolitoit, nagu sa ka ilusti oma ettekandes ära markeerisid. Aga see teema kogumis viib tegelikult vähemalt minu mõtted laiemalt toiduhindadele, mis samamoodi väljendub koolitoidu maksumuses ja nii edasi.Kas me ei võiks

keerulises inflatsioonirohkes olukorras hakkama saada. Võib-olla sa saaksid pisut diskuteerida toidukaupade üldise käibemaksu teemal? Aitäh küsimast, Eduard! See on ju tegelikult päris habemega teema, mille üle on diskuteeritud nii siin saalis kui ka ühiskonnas laiemalt juba päris mõnda aega. aega. Kindlasti iseenesest see, et me toidukaupade hinda praegusel hüperinflatsiooni ajal, kui kõik on hüppeliselt kallinenud ... Täna isegi

kelle pere-eelarvest toit moodustab väga suure osa ja kellel sellest tulenevalt tulenevalt on vähe võimalusi oma tarbimisvalikuid ümber teha. Ta niikuinii ostab nii odavalt, kui vähegi saab. Teisalt,

kuidas ta ühest kohast teise saab, eriti hajaasustuses elades, kus, nagu me teame, sõna "ühistransport" on lihtsalt mälestus sellest, et kunagi sõitis buss. ka praegu sõidab, siis tihtipeale sellistel aegadel, et ilma autota ikka läbi ei saa. Siis tuleb hinnata jälle seda, mis selle maksumus on. Mul ei ole mingit värsket arvutust, aga kui

mahetoiduturu kasvu ja selle vahel, et see [toit] jõuaks ka kooliköökidesse. Aga kui nüüd veel ambitsioonikamalt vaadata, kas võiks mõelda sellele, et Eesti olekski tervikuna mahetootja? Kas see oleks samm ka selles suunas? Aitäh,

Te ei osanud täpselt vastata, mis see mahepõllumajanduse toidukaup on, kuidas seda määratleda. Aga kuidas see praktikas hakkab välja nägema? Maksuhaldur on kohustatud maksumaksjale andma teavet maksude kohta. Mahepõllumajanduse põhimõtete järgi toodetud toidukaupade müüja küsib maksuhaldurilt, sest ta ei tea, millist maksumäära rakendada. Maksuhaldur peab ütlema. Maksuametis peab olema mingi kolleegium spetsialiste, kes määratlevad seda mingite standardite järgi. Selliseid kolleegiume maksuametis ei ole, neil on ka muud teha kui

Aitäh, kolleeg, väga spetsiifilise küsimuse eest! Mina omakorda juhin teie tähelepanu sellele, et tegemist on otsuse eelnõuga ja tegemist on ettepaneku tegemisega Vabariigi Valitsusele. Me ei pretendeerigi sellele, et me kõiki nüansse suudaksime oma ekspertiisi pealt lõplikult läbi näha. Aga ma olen kindel, et maksuametis on tööl piisavalt palju nutikaid inimesi, kes suudavad öelda, milleks nad on võimelised ja milleks mitte. Nagu te väga hästi teate, siis Eestis rakendatakse juba mitmeid erinevaid maksusoodustusi ja ühe neist olete te just koos oma endise koalitsioonipartneriga vastu võtnud, millele ka Raimond Kaljulaid viitas, see on ajakirjanduse täiendav käibemaksuvabastus. Ma olen täiesti veendunud, et meil on olemas piisav ekspertiis riigi tasandil selle jaoks, et määratleda, mis sinna alla käivad, ja tõmmata selge joon selle vahele, mis on mahetoit ja mis ei ole. Heljo Pikhof, palun! igal juhul proovivad osta mahetoitu, aga on ka neid noori, kes ostaks, aga rahakott seda ei võimalda. Eks see mahetoidu käibemaksu alandamine võib-olla aitaks seda olukorda tasandada.Aga Aga nüüd laste tervisest. Kõik need allergiad, mis tulevad erinevatest ainetest, mis mittemahetoidus on ... Mis sa arvad, kas ka meie noorte ja laste tervis võiks siis paraneda? Mismoodi see käibemaksu langetamine võiks neid neid tooteid kättesaadavamaks teha ja noori ärgitada neid tooteid oma lastele ostma? Aitäh, Heljo, selle väga olulise osunduse eest! Nagu ma olen

et me sööksime võimalikult tervislikult. Tervishoiupool, inimeste parem tervis on kindlasti väga suur osa sellest. Rääkimata sellest, et me tahaksime, et et mahetoit ei oleks nii‑öelda elitaarne, vaid oleks kõigile lastele kättesaadav, sõltumata sellest, kas nende vanematel on head,

Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd palun kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Jürgen Ligi. austatud juhataja! Austatud kolleegid! Ettekandja rääkis selle eelnõu kohta palju head ja tema sõbrad küsisid palju häid küsimusi. Rahanduskomisjonis nii sõbralikku õhkkonda selle eelnõu suhtes polnud, kuigi õhkkond on seal üldiselt sõbralik. Ma loeksin ette neid probleeme, mida seal käsitleti. Kõiki asju, mida täna siin arutati, päris nii ei käsitletudki nagu ettekandja, sest kaitses seda eelnõu hoopis Riina Sikkut.

Algatajad ei ole seda nimetanud. Rahanduskomisjonile on selline asi suhteliselt tähtis.

Nõudlus on siin kõlanu põhjal veel suurem kui pakkumine. Vähemalt koolitoidu näitel seda mitu korda siin rõhutati. Sel juhul, täpselt nagu energiagi puhul, ei ole adekvaatne reaktsioon loobuda eesmärgi nimel riigi tuludest.

teeneka maksuametnikuna oma küsimusse selle probleemi osaliselt pani, aga ega me ei tea tegelikult rahanduskomisjonis, kui hästi on mahetoodang üldiselt jälgitud ja valvatud. Kui sel on rahaline mõõde, siis on see oluline.

väga ka meie finantsgeeniused siin saalis ei püüa muud väita, jagunevad oma võidu poolest väga ebaõiglaselt. Ka toidu puhul on selgelt mõõdetud, et jõukamad detsiilid omandavad lõviosa sellest, millest riigieelarve loobub, samas nende ostuvõimega probleemi ei ole, et seda peaks soodustama. Mahetoodang on pigem sarnane luksuskaubaga. Ei saa välistada, et hinna vähendamisel üldse ei olegi mõju.

rahanduskomisjonis peale see seisukoht, et hambaid tuleb kuidagi sealt tagantpoolt ravida ja koolitoitu tuleb maksusoodustustega rahastada. Ma ei tea, Ma ei tea, sotside esimees ka muigas siin ukse taga, sisimas kõik muigasid selle näite peale, et siis on koolitoit odavam, kui maksusoodustus kehtestada. Tegelikult on ikkagi vastupidi. Selliseid avalikke eesmärke rahastatakse kogutud maksudest ja igasugune maksuvabastus seda rahastuse võimalust vähendab.

Need empiirilised andmed, mis on, on hästi vastukäivad. Pigem on üldistus see, et käibemaksu vähendamisel toimub ajutine nõks

Kui me neid toetada tahame, mida põllumajanduses ka tehakse, siis otse oleks see kindlasti ausam ja adekvaatsem.

aga me kindlasti ei arutanud ajakirjandust kui vorstipakendit. Mõte oli mujal. Väidetavalt pidi see olema seotud kuidagi infosõjaga ja nii edasi. Selle argumendiga ma ka pole nõus. Aga kui kuskil on mingisugune samm tehtud, siis sellest ei johtu, et loogiline on teha järgmine samm. See ongi see maksuerandite saatan, et kui hakkad tegema, siis saad kraesse uued nõudmised. Mainisin soodustuse jaotamist. See on tõesti pigem sotsioloogia kui maailmavaate küsimus. Ma arvan, kõik erakonnad ikkagi peaksid vaatama seda sotsioloogilist pilti. Ainus kaup,

justkui eri tuludetsiilides ühtlaselt, aga toidu puhul on väga selgelt näha, mahetoidu puhul ilmselt veel selgemalt, et võitjad on need, kes jaksavad rohkem osta,

maailma. Loobudes produktiivsest põllumajandusest ja sellele loobumisele peale makstes, kui me seda ühiselt teeksime – loomulikult Eesti ei tee siin ilma, aga toidu nõudlus on praegu maailmas ikkagi suurem kui pakkumine

siis see ei ole selles mõttes julgeolekupõhjendus, sest loobutakse siis igal juhul, olgu mahe või mittemahe. Siin on muutust isegi keeruline leida ja me seda küll niimoodi ei tajunud selles arutelus.

sa teed sporti. Ma arvan, et need inimesed, kes mahetoitu söövad, teevad sporti veel kõrgemas eas, kui sina oled. Inimesed elavad ju järjest kauem ja et nad saaksid elada need aastad

et inimesed saaksid rohkem mahetoitu süüa ja seda juba lapsest saati? Meie seda sageli pole saanud või pigem oleme. Oi, Oi, siin oli nüüd nii palju väiteid, mille vastu tahaks õiendada. Ma unustasin selle algusotsa ära. No minu eluviis ei puutu üldse asjasse ega ka minu elu pikkus ega ka see, kui kaua keegi sporti teeb. See pole üldse teema. Mina ei ole öelnud küll ühtegi mahetoidukriitilist sõna siin ja üldse vahendan mitte mingisuguseid sportlasi, vaid rahanduskomisjoni. See oli see kollektiivne pilt, mis sealt arutelust välja tuli, selle kõrval,

Alustuseks: see on otsuse eelnõu ja selle maksumus on see, et ministeeriumis teeb ridamisi inimesi tööd, nendel on kulud, nad tulevad välja plaaniga, ütlevad, kas see plaan on hea või mitte, kas see töötab või mitte, ja tulevad ütlevad ka selle nendepoolse kulu. Seda nagu alustuseks.Aga

Üks asi on kontrollida konventsionaalset toodangut, teine asi tema kasvatamise viisi ja kogu seda koššerit, mis seal ümber on. See on täiesti teistmoodi asi, milleks maksuhaldur ei ole ette valmistatud. Nii et rahanduskomisjoni

Mina eelistan Taani maksusüsteemi selle koha pealt, et ongi ühtlased käibemaksumäärad. See on olnud ka

riik loobub justkui üheksakohalisest [summast] eurodes, mida ta võiks kasutada sotsiaalselt vastutustundlikult.

Nad liigutavadki neid vastavalt sellele, kas neile tundub, et müüa on võimalik. Kui riik loobub maksust, siis on neil jälle võimalik rohkem hinda küsida.

Lõpphinda jõuab sellest vähemus. See, mis jõuab, jaguneb sotsiaalselt hästi ebaõiglaselt. See ei ole sotsiaaldemokraatia, ausõna,

Aga sa ründasid samamoodi seda argumentide rida. Sa ju saad väga hästi aru, et tegemist on otsuse eelnõuga. Me ei pretendeerigi lõplikele lahendustele. Küll aga ütlen ma, et valitsuses peab olema kompetents ja teadmine selle kohta, et mahetoitu on võimalik täiesti mõistliku administratiivse ressursiga ära määratleda. Kui sa oleksid jälginud, mida ma puldis rääkisin, siis [teaksid,

Aitäh! Ma kohe kartsin, kui sa hakkasid nimetama maaeluministrit, et ta on jälle mingi jamaga hakkama saanud. Aga ei, ma arvan, et kui on otsustatud, et lapsed peavad saama mahetoitu, siis nii see asi käibki. Ma toetan ja ma ostan seda toitu, aga mitte ei kehtesta huupi käibemaksuerisust kogu turu suhtes, kus administreerimine on lootusetu. Hüve ei jagune eelkõige lastele, vaid siiski ... Ütleksin, kui ma nii tohiks öelda, aga ma ei tohi nii öelda. Ütleme siis, et sellisele peenemale tarbijale, gurmaanile, kes mõtleb toidule juurde omadusi, mida seal tingimata ei olegi, ja peab seda silti väga tähtsaks. Need, kes tegelikult on toimetulekuraskustes, ei vaata kõigepealt mahetoidu poole. See on tõde. Tegelikult ei ole tähtis, kas minule meeldivad käibemaksuerisused, isegi see ei ole nii tähtis, et ka Riinale ei meeldi käibemaksuerisused. Me oleme sellest rääkinud.

Suur tänu! Jürgen, ma vaatan kõigepealt, et sa oled järjekordselt saali tühjaks peletanud. Ma ei tea, miks see nii on. Ma kuulsin, et eelkõneleja ütles, et sulle ei meeldi maksuerisused, käibemaksuerisused just.

tootja ja vahendajate vahel. Sellise täiskonkurentsiga valdkonna puhul, nagu on toiduturg, kipub olema niimoodi, et lihtsalt müüjatel-ostjatel on võimalik seda ostujõudu nagu ma seletasin, uuringuid on. Mulle meeldib just sotsioloogiline külg selle asja juures. Kui riik loobuks mingitest hiigelsummadest, millega tavaliselt tegemist on – selle asja

ainus käibemaksu vähendamine, mis jaotub sotsiaalselt ühtlaselt, on ravimite puhul. Erinevad tuludetsiilid kulutavad ravimite peale suhteliselt ühtlaselt. Aga ka see ei tähenda, et maksuerisus oleks subsideerimise õige meetod. meetod. Me tegelikult ei taha rohkem ravimite tarbimist, vaid me tahame toetada eelkõige neid, kes ise ei saa hakkama. Isegi sel juhul

Igasugu pahna müüakse. Igasugu kokaraamatud ja horoskoobid ei vääri subsideerimist kõigile võrdselt. Lollusi, pseudoteadusi, vandenõuteooriaid müüakse ka raamatute Kui küsimus on, miks mulle ei meeldi, siis ma arvan, et riik peab olema rahakulutamisel täpne, tegema eelkõige ühiseid asju ja individuaalse tarbimise toetamise korral keskenduma nõrgemate toetamisele. See on väga-väga sotsiaaldemokraatlik positsioon, ausõna. Ma loodan, et ma ei rikkunud ära koalitsiooni teiega, vaid toetasin sotsiaaldemokraatlikku maailmavaadet. Eduard

Milline on siis ikkagi lahendus, mida siis vaesed peaksid sööma? On sul mõni nõuanne? See ei ole ju ka lahendus, eks ju, et me ütleme, et ühed kaubad on ühele ja teised kaubad on teisele ja siis maksku rohkem. Aitäh! Vaesed peaksid sööma valke, rasvu, süsivesikuid koos vitamiinide ja mineraalainetega. See oleks minu toitumissoovitus. Aga seda nad tõenäoliselt püüavadki teha. Häda on selles, et vaesed keskenduvad hinnale ja käibemaksu mõju hinnale on mikroskoopiline, võrreldes mahe‑ ja mittemahetoodangu lõpphinnaga. See leevendus on mikroskoopiline, see ei muuda vaese tarbimist.

Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu! Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja. Merry Aart, palun!

Head kaasteelised! Mulle meeldib sõna "kaasteelised". Ma saan täiesti aru ja annan endale aru, et see on otsuse eelnõu ja tahe on väga hea. Ma toetaksin seda väga, kui see puudutaks kõiki toiduaineid.Natukene toiduaineid.Natukene nende eelnevate diskussioonide baasil, mis siin on toimunud, toon ma ühe näite. Kui käive on 100 000, käibemaks on 20%, siis see on 20 000. Kui käibemaks oleks 5%, see on 5000, siis tootjale jääks kätte 15 000, mida ta saaks kasutada kas palkadeks või investeeringuteks. See on hästi rusikareegli järgi ja nii mustvalge see muidugi ei ole. Aga siiski.Siin Siin saalis on korduvalt väidetud, et käibemaksu vähendamine ei anna mingit tulemust. Meil on siin lätlastest mitmeid kordi juttu olnud, see [näide] näitab midagi muud. Tähendab, sõltub eesmärgist, mida sellega saavutada tahetakse. Lätlaste puhul legaliseeriti tootmist, juurde tuli palgasaajaid, laienes ettevõtlus, selle kaudu tulid ka muud tulud natukene suuremad.

hind madalamaks. Minu mäletamist mööda oli see nii. Nii. Tegime lisaeelarve koostamisel ettepaneku vähendada Eestis puu‑ ja köögivilja käibemaksu, lätlaste eeskujul. See tulenes sellest, et isevarustatuse tase selles valdkonnas on Eestis väga madal. Eesmärk oli, et tootmine laieneks. Seda ettepanekut ei peetud arutelu vääriliseks. Nüüd ettepanekust mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud toidukaupade kohta. Ma ei küsinud seda terminit ilmaasjata: toidukaubad, kus on 95% mahetoorainet, sisendite kasutamine on suhteliselt piiratud, seda tehakse lubatud töötlemisviise kasutades ja ettevõtted peavad olema sertifitseeritud. Nüüd võtame natuke laiemalt. Eestis on umbes 2% mahepiimalehmi. See tähendab seda, et piimatoodetele see ei laiene.

mahe on meil teravili, alkohol, puu- ja köögivili mingil määral ja väga vähesed marjad. Kui palju on meie toiduainetööstuses võimalik kasutada mahe[toorainet]? Suur osa toorainest tuuakse meile kahjuks praegu Näiteks, kas Soome kaudu Brasiiliast toodud toiduaine on mahe, kas seda saab mahetoiduainete töötlemisel kasutada? Tegelikult saab, sest sellist arvestust meil ei ole. Meil peetakse arvestust ainult kolmandatest riikidest sissetoodud toorainete üle, Soome ei ole kolmas riik. On raske aru saada, kellele täpsemalt käibemaksu alandamist rakendatakse, kas kasvatajatele või töötlejatele. Selle diskussiooni jooksul sain ma täpsustava sõnumi, et selles kontekstis tähendab kasvatamist kui ka töötlemist. See on natuke laiem probleem. Võtame natuke teisest aspektist. Siin oli juttu maailmavaatest. Alati tuuakse selle mahe[tootmisega] seoses välja keskkonnasõbralikkus. Võtame maheteravilja. Mahepõld nõuab palju rohkem harimist kui tavapõld, näiteks äestamist ja üsna mitu korda rullimist. Praktikas tähendab see mitmekesisuse häiringut rohkem kui tavapõllul. Võtame linnud. Kui peale põllu äestamist jäävad mõned linnumunad terveks, siis toonekurg tuleb ja neelab need pojad alla, sest vili on hõre, vili on madalam ja toonekurel on nähtavus tunduvalt parem. Seda ütlevad praktilise elu põhjal põllumehed, kes on tähele pannud, et mahepõldude lähedal on lindusid vähem kui tavapõldude lähedal. Nii et igal asjal on mitu otsa. Ma ei näe tõepoolest, kuidas mahedalt toodetud toidukaupade käibemaksu praktikas alandatakse, kellel täpsemalt ja kuidas. Võiks võtta Võiks võtta ka natukene teisest vaatevinklist, et mahepõllumajandus on keskkonnateenus ja iga teenus tuleb ühiskonnal kinni maksta. See oleks üsna õiglane. Võib-olla on mõistlikum mahetootjaid eelistada maksusoodustustega, näiteks seaduste ja muude sisenditega või riikliku järelevalve lõivude kaotamisega, näiteks nagu on Taanis. Selline lähenemine oleks oluliselt lihtsama skeemiga ja kulude vähenemine toimuks esimesel tasandil, see tähendab enne, kui käibemaks ja muud protsendid lisanduma hakkavad. Nii et

Tegelikult see meie konkreetne eelnõu on kõige rohkem seotud just selle aruteluga, mida me alustasime koolitoidu Täna tuli ka pressiteade Maaeluministeeriumist. Maaeluministeerium on väga tänuväärse algatusega välja tulnud, selle algatuse hind on eelarves 0,8 miljonit. See puudutab seda, et tehakse koostööd nende koolidega, kelle koolitoidumenüüs on 20% mahetoiduaineid. Ehk seda asja on võimalik hallata. Täpselt samamoodi on võimalik hallata ka mahetoetuste maksmist põllumajanduses.

ja koostöö koolidega käib, aga on üks, ma julgen välja ütelda, mure: tahe on suur, aga toodangut ei ole. On valdkonnad, kus on see olemas,

Ma kangesti ei tahaks, et see Maaeluministeeriumi algatus jääks toppama, et aasta või kahe pärast tuleks välja, et plaan oli hea, aga jalavarjud olid kehvad.

Muidugi on ka muid variante: täiendavate toetuste maksmine riigieelarvest, riigilõivude mahavõtmine ja kõik need asjad. sellest tulenevalt, et üks hea algatus ei läheks aia taha, on vaja järgnevaid samme. samme. Mahetoiduainete puhul on ka üks teine oluline teema, mida ma siin avan. Selge, et me kõik oleme huvitatud sellest, et koolitoit oleks võimalikult kodulähedasest toorainest. Seda on päris keeruline hangetesse sisse viia. Põhjamaades on seda osatud kuidagi mõistlikult teha.

Nii et Eesti mahetoodangu toetamise teine eesmärk on koolitoidu kontekstis see, et koolid hakkaksid rohkem tarbima kodulähedast [toitu]. Meil ei ole enam kooliaedasid. Peab olema väga tubli direktor, kes kooliaia teeb. Aga selge, et kui koolidel oleks olemas need kohad, mis on neile partnerfarmid, kus õpilased saavad käia ja vaadata, kas piim tuleb poest

Peab ikkagi olema väga palju analüüsi, mis juurde tuleks, et ma skeptiline ei oleks. Armsas kodukandis Võrus, mis on kaupluste paradiis, ajab kaubanduskeskus kaubanduskeskust taga. Sinna tuleb ka uus kaubanduskeskus veel juurde,

e a e g Aitäh, suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Muudatusettepanekuid eelnõu 613 kohta laekunud ei ole.

kultuurikomisjoni liikme Üllar Saaremäe. Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu! Olen teie ees eelnimetatud seaduse teise lugemisega. Vabariigi Valitsus algatas etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu 2021. aasta 13. septembril. Eelnõuga tehakse selgemaks ja paindlikumaks etendustegevusega seotud seadusandlus, mis on tekitanud ebaselgust teatrite rahastamisel. Eelnõuga muudetakse etendusasutuste riigipoolse rahastamise korraldust ning kaasajastatakse etendusasutuste tööprotsesse. Samuti vähendatakse eelnõuga etendusasutuste kohustusi ja halduskoormust.Esimene lugemine toimus 2021. aasta 24. novembril. Muudatusettepanekute tähtajaks oli 2021. aasta 8. detsember. Esitati neli muudatusettepanekut. Kaks muudatusettepanekut esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ühe muudatusettepaneku esitas Isamaa fraktsioon ja ühe Riigikogu liige Moonika Helme. Kultuurikomisjon küsis eelnõu kohta arvamusi paljudelt huvirühmadelt. Oma arvamuse esitasid Eesti Teatri Agentuur, Rahvusarhiiv, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit, Eesti Etendusasutuste Liit ja Vana Baskini Teater. Kultuuriministeerium esitas komisjonile kahel korral täiendavaid ettepanekuid, mille kohta küsiti samuti arvamust huvirühmadelt.Komisjon valmistas eelnõu ette teiseks lugemiseks 2021. aasta 6. detsembril, samuti 2022. aasta 17. ja 22. märtsil, 16. ja 30. mail ning 6. juunil. Lisaks kultuurikomisjonis toimunud aruteludele kohtusid omavahel osapooled, etendusasutuste liit koos teatriliiduga kohtus Kultuuriministeeriumiga. Kui esiotsa tundus, et kõik teed etendusasutuste ees on püsti, siis pärast neid kohtumisi – võib öelda ka, et kompromisside leidmisi – on kõik märgatavalt Muudatusettepanekute puhul arutleti eelkõige järgnevatel teemadel: etendusasutuste rahastamise mudel, etendusasutuste rahastamise eesmärgid ja ühe teemana ka etendusasutuse juhi vaba ametikoha täitmine. Kultuuriministeeriumi 12. mail esitatud täiendavad ettepanekud saadeti arvamuse avaldamiseks taas kord huvirühmadele, kes seekord täiendavaid ettepanekuid ei teinud. Kuna neid istungeid kultuurikomisjonis, nagu te juba etteloetud kuupäevadest aru saite, oli palju, siis ma tiheda tööpäeva huvides kõigil peatuma ei hakka. Kui kedagi huvitab, kes mida küsis või millise arvamusega välja tuli, saan seda loomulikult öelda, vastates teie küsimustele. Aga liigun põgusa ülevaatega muudatusettepanekute juurde. Muudatusettepanek nr 1: kultuurikomisjoni muudatusettepanekuga sätestatakse selgemalt loomenõukogu olemasolu nõue. Muudatusettepanek lähtub Kultuuriministeeriumi sellekohasest ettepanekust ja juhtivkomisjon arvestas seda loomulikult konsensusega. Muudatusettepanek nr 2: kultuurikomisjoni muudatusettepanekuga täiendatakse etendusasutuse juhi vaba ametikoha täitmise regulatsiooni. Selles muudatuses sätestatakse, et juhul kui sihtasutusena tegutseva etendusasutuse juhi vaba ametikohta ei ole mõjuval põhjusel võimalik avaliku konkursi korras täita, määrab sihtasutusena tegutseva etendusasutuse nõukogu etendusasutuse juhi etendusasutuse asutajate nõusolekul kuni üheks aastaks avaliku konkursita. Seesama eelkommenteeritud ettepanek lähtub Kultuuriministeeriumi sellelaadsest ettepanekust. Komisjon arvestas seda täielikult. Kolmas muudatusettepanek, esitaja on Riigikogu liige Helle-Moonika Helme. Muudatusettepanekuga soovitakse täiendada munitsipaaletendusasutustele, sihtasutusena tegutsevatele munitsipaaletendusasutustele ja eraetendusasutustele riigieelarvest toetuse määramise eesmärke, täiustatakse veel ühe eesmärgiga ja see on rahvuskultuuri edendamine. Selle muudatusettepanekuga läheb sedasi, et seda arvestatakse sisuliselt kultuurikomisjoni muudatusettepanekus nr 5. Neljanda muudatusettepaneku esitas Isamaa fraktsioon. Selle muudatusettepanekuga soovitakse muuta etendusasutuse seaduse § 16, milles sätestatakse etendusasutusele riigieelarvest toetuse määramise põhimõtteid. See muudatusettepanek läheb osaliselt arvestamisele muudatusettepanekus nr 6. Viiendast muudatusettepanekust ma rääkisin seoses kolmandaga. Kultuurikomisjon teeb ettepaneku täiendada etendusasutustele riigieelarvest toetuse määramise eesmärke, see on rahvuskultuuri edendamine. Jõuan muudatusettepanekuni nr 6: loomingulise tegevusega seotud töö maht. Kultuurikomisjoni muudatusettepanekuga sätestatakse võrreldes eelnõu algtekstis tooduga uus regulatsioon. Taas kord: kui kedagi huvitab, saan ma sellest punktist küsimustele vastates veidi Aga selle ettepanekuga arvestatakse osaliselt ka Isamaa muudatusettepanekut nr 4. Muudatusettepanek nr 7: kultuurikomisjoni muudatusettepanekuga võimaldatakse riigieelarvest toetuse eraldamine delegeerida Kultuuriministeeriumist edasi mõnele teisele riigiasutusele üksnes EAS‑i § 16 lõikesse 3 kavandatud kitsama sihtotstarbega toetuste puhul. Ettepanek lähtub Kultuuriministeeriumi sellekohasest ettepanekust ja komisjon on seda täielikult arvestanud. Ettepanek nr 8 tuli sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt. Muudatusettepaneku kohaselt moodustab etendusasutusele riigieelarvest antava toetuse jaotamiseks valdkonna eest vastutav minister hindamiskomisjoni. Seda muudatusettepanekut nr 8 arvestatakse sisuliselt järgneva ehk muudatusettepanekuga nr 9, mille tegi kultuurikomisjon

kommenteeritud ettepanekus nr 9 arvestatakse ka seda muudatusettepanekut ehk ettepanekut nr 10 sisuliselt. Oleme jõudmas kahe viimase muudatusettepanekuni. Nr 11: kultuurikomisjoni muudatusettepanekuga täiendatakse eelnõu § 2 punktiga 2 ja lugedes senise teksti punktiks 1, millega tehakse rahvusooperi seaduses tehniline parandus, ajakohastatakse

muudetakse eelnõu jõustumise aega. See oleks pidanud jõustuma 1. jaanuaril 2022, aga ettepanek jõustuks 1. novembril 2022. Kultuurikomisjon otsustas esitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 8. juunil ja teha ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada.

ei tahtnud traditsiooni rikkuda. Aga kuna sa vastasid mu küsimustele enne omavahel ära, siis ma ei hakanud teiste aega selle peale kulutama.Aga ma tahan tunnustada seda tööd, mida kultuurikomisjon, sihtrühmad ja ministeerium on ühiselt teinud.

mitte varem, siis hiljem, vaadates seda sisulist konsensust, mis on nende arutelude käigus tekkinud. Mul on tõepoolest hea meel, et huvirühmad olid sisuliselt kaasatud.

aga see tekitas valdkonnas ja seeläbi ka valdkonda esindavates Riigikogu saadikutes, kes tegid oma tööd väga sisuliselt, küsimusi, kas me ei delegeeri mitte liiga palju ära. Nii et jõuti tegelikult väga hea kompromissini. On üks punkt, kus ma olen natukene

viide sellele, et etendusasutustele toetuseid eraldades tuleb kindlasti arvesse võtta seda, et võrreldakse loomingulise töö mahtu, ehk tekib kohustus võrrelda ja argumenteerida. Kuna meie ajalugu, Üllar, ka teatris on pikk, siis me mäletame seda aega, kui seda argumenteerimiskohustust ei olnud ja samu funktsioone täitvaid teatreid koheldi väga erinevalt, nii et vahe riigi toetustes oli sisuliselt kahekordne. Oligi kahekordne. See võrdlemise kohustus on tulnud kindlasti kasuks valdkonnale ja Eesti teatrikultuurile seeläbi laiemalt. Nagu ma ka enne viitasin, Kultuuriministeerium tahaks loomulikult oma elu lihtsamaks teha. Aga oma põhifunktsiooni edasi delegeerida, mis oli üks mure, mis komisjonis tekkis selle seaduseelnõu puhul, ei saa. Mul on hea meel, et siin leiti kompromisslahendus ja ministeerium sai aru, et see ei lähe mitte, et nende tegevustoetuste jaotamist peab ikkagi ministeerium ise korraldama, sest see kompetents saab olla ainult ministeeriumis.

kohta, et seaduse tasandil loobutaks enamuse nõudest valdkondlike esindusorganisatsioonide ettepanekul nimetatud asjatundjatest liikmete kasuks nendes komisjonides ja et see komisjonide liikmete tasakaal komisjonides lepitakse kokku ministri määruse tasandil. Ma väga loodan, et see saab sisustatud hea praktikaga, mis toetub sellele, nagu siiamaani on olnud, et mingil hetkel ei teki tahtmist valdkonnast poliitilises mõttes üle sõita,

tulenevalt senisest praktikast siiski sisustatakse niimoodi, et siit ei teki tagasilööke. Selge see, et ministeeriumi poolt vaadates on selline paindlikkus ju alati soovitav. Lõppkokkuvõttes praktikuna: eks see konkursi korraldamise kohustus, senist praktikat teades, võib ka aeg-ajalt tekitada teatud võbelust, aga ma loodan, et see on lihtsalt midagi, millega ka valdkond ise ära harjub ja et see ei tekita täiendavaid probleeme.Nii et ma arvan, et igati hea eelnõu. Mul on hea meel, kui teine lugemine täna lõpetatakse.

11. muudatusettepanek, juhtivkomisjon. 12. muudatusettepanek, juhtivkomisjon. Aitäh!Oleme vaadanud muudatusettepanekud läbi. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et eelnõu 419 teine lugemine tuleb lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja viienda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Suur tänu teile!

Maaelukomisjon vaatas eelnõu üle oma korralisel istungil 30. mail ja tegi ettevalmistusi teiseks lugemiseks. lugemiseks. Ühtegi sisulist muudatusettepanekut ei tulnud. Ainult Riigikogu Kantselei tegi kaks keelelist muudatusettepanekut, millest ühte arvestati ja teist ei arvestatud, kuna oli

täiskogu päevakorda 7. juunil, kuid see eelnõu on päevakorras täna. Teine otsus: teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Kolmas ettepanek: kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 14. juunil.

esindaja ettekanne. See ettekanne kestab kuni 20 minutit ja kui see ettekanne on tehtud, siis põhimõtteliselt, kui on vaja lisaaega, võib kokkuleppel

Mul ongi nüüd väga hea meel kutsuda Riigikogu kõnetooli ettekandeks majanduskomisjoni liige Annely Akkermann. Palun!

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus käesoleva aasta 4. aprillil. Eelnõu esimene lugemine toimus 18. mail ja muudatusettepanekute muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 2. juuniks esitasid seitse Riigikogu liiget ühiselt ühe muudatusettepaneku. Menetlusest parlamendis teavitati Eesti Laevaomanike Liit MTÜ-d, Eesti Sadamate Liitu ja AS-i Tallinna Sadam. Märkusi või ettepanekuid kaasatutelt ei laekunud. Viis ettepanekut esitas majanduskomisjonile eelnõu muutmiseks selle algataja esindajana Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium. Need on valdavalt tingitud menetluse kestel komisjoni tehtud tähelepanekutest

Majanduskomisjon arutas eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamist oma käesoleva aasta 31. mai ning 6. juuni istungil. Viimasel neist osalesid algataja esindajana ka Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi spetsialistid. 31. mai istungil tegi komisjon eelnõu suhtes menetluslikud otsused. 6. juuni istungil hääletati komisjonis läbi kõik muudatusettepanekute kavandis olnud seitse muudatusettepanekut. Eelnõu on läbinud kahe lugemise vahel keeletoimetuse ning tehtud on tehnilisi ja keelelisi muudatusi, mis ühelgi juhul ei muuda eelnõu sisu. Muudatustega luuakse õiguslik alus laevade infosüsteemi kasutuselevõtuks, mis aitab kaasa Eesti laevanduse konkurentsivõime kasvule. Lähemalt tutvustaks ma seda ettepanekut, mille tegid

Muudatusettepanekuga luuakse võimalus kodakondsuseta isikule, kellel on kehtiv e‑residendi digitaalne isikutunnistus, IMO liikmesriikides ja Euroopa Liidu riikides tunnustatud mereõppeasutuses väljaantud diplomite kinnituslehtede väljaandmiseks Eestis. Nimelt peavad laevaohvitserid läbima kvalifikatsiooni kinnitavaid koolitusi keskmiselt iga viie aasta järel. E‑residendi digitaalse isikutunnistusega saavad isikud isikukoodi, mille abil nad saavad kasutada Eesti e‑teenuseid ja selle eelnõu kontekstis võimaluse suhelda riigiga distantsilt laevanduse küsimustes. Miks on see nüüd tulnud muudatusettepanekuga selle eelnõu koosseisu? Sõja tõttu Ukrainas. Nimelt on Ukrainas umbes 75 000 laevaohvitseri ja normaaljaotuse korral vajab neist üks viiendik ehk 15 000 ohvitseri diplomi uuendamist aasta kestel. Samas on nende endi merendusõppeasutused valdavalt Musta mere piirkonnas, mis praegu on ägeda sõjalise agressiooni tallermaa. Nüüd on neil võimalus võtta endale e‑residentsus, osaleda Eestis täienduskoolitustel, sooritada siin need eksamid ja saada siit oma diplomile kinnituslehed. Eestis on kaks suuremat ettevõtet, mida mina tean, kellel on litsents ja atesteering nende koolituste korraldamiseks, üks on Revali Merekool, teine on TalTechi merendusteaduskond,

saab neid kinnituslehti seaduse jõustumise korral välja anda. Me oleme saanud tagasisidet ka Ukrainast. Ukraina merenduskogukond on selle muudatusettepaneku eest väga tänulik. Sarnaseid võimalusi töötab välja näiteks ka Poola

menetluslikud otsused ja ettepanekud. Majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 8. juunil ja teine lugemine lõpetada. Kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. juunil. See on minu poolt kõik.

Eelnõu ise on muidugi päris palju kantud sellest, mis toimub energeetikas, gaasiturul, hädaolukorra võimalusest, mis siis juhtuma hakkab, kui selline teoreetiline hädaolukord peaks kätte jõudma, kuidas toimub tarbijate triaaž või gruppidesse jaotamine, kes seda teeb jne.

See oli ka see regulatsioon, mille me lisasime. Seetõttu me menetluse katkestasime, et oleks võimalik ettepanekuid küsida. Ettepanekuid ka tuli. Arvamusi tuli Eesti Energialt, taastuvenergia kojalt, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioonilt ja Enefit Green AS-ilt.

tehti erinevaid parandusi. Sellessamas seletuskirjas, mis on teiseks lugemiseks tehtud, on kirjas valdavalt need parandused, mis tehti. Mida sisse ei läinud, neid väga palju võib-olla ei olegi.

Menetlusotsused. Loen need ette ja võib-olla mõnel muudatusettepanekul ka peatun. Majanduskomisjon on teinud ettepaneku, et kui eelnõu teine lugemine katkestatakse, võtta eelnõu teise lugemise jätkamiseks päevakorda 8. juunil sellel aastal. Komisjoni ettepanek on teine lugemine lõpetada. Kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. juunil.

kuidas see käib. Kaheksandas muudatuses, tulles turuosalistele vastu, me muutsime seda hetke, mis ajast peab häiringu

alguseni võib minna aega. Eesti praktika näitab, et seda aega läheb, seetõttu on nii mõnevõrra mõistlikum. Ma vaatan kohe, mis veel on olulised.

Justiitsministeeriumiga vesteldes võtsime selle välja, et ei oleks mitmeti mõistetavusi, kuidas tuuleparkide eest makstakse inimestele hüvitisi: mitte kuni 50%, vaid 50% peabki maksmisele minema. Koosmõjus teiste normidega

See, mis sellest üle jääb, kui näiteks teoreetiliselt oleks mingil tuulikute alal või selles mõjualas kaks või kolm inimest, siis nad ei jaga seda kõike ära, vaid nad saavad kuni ülempiirini ja ülejäänud läheb omavalitsuse eelarvesse. Selline on see printsiip, kui ma püüan hästi lihtsalt selgitada.

Aga siin vist on natuke midagi muud arvatud. Kes gaasiga nii‑öelda ... Mis järjekorras saab hädaolukorra puhul?

"Tarbijarühmad varustuskindluse tagamisel hädaolukorras" punktis lahti kirjutatud, et kõigepealt on kodutarbijad, siis on muud kaitstud tarbijad ja siis on seletuskirjas ka kirjeldatud, näiteks

katkestamise võimalus on olemas, erinevate ajavälpadega. Aga täpsema triaažinimekirja või kogu selle nimekirja, kuidas see jaotub, teeb minister määrusega.

pidama, peab vastavat andmebaasi ning annab müüjatele ja võrguoperaatoritele teada, milline on olukord, kuidas seda stabiilsust tagada, ja jälgib nende sammude astumist. Ma püüan lihtsalt seletada. Sellest oli meil ka näiteks gaasiliiduga juttu. Nende sõnum oli, et see tükk seadustest peaks saama selgemaks. Vestlesime ka Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning kolleegidega komisjonist ja ma loodan, et see sai nüüd parem ja selgem.

paluks, et te selgitaks korra veel ikkagi üle selle erisuse, maismaa‑ ja meretuulepargi hüvitamise konteksti. ma saan aru, et merealal on see seotud hoonestusõiguse tasuga, maismaal ikkagi toodetud elektrienergia kogusega. Mis see erisus on? Ma saan aru, et siin on mõningad erisused sisse toodud, vastavalt sellele, et meretuulepargi puhul saab hüvitada ainult kohalikule omavalitsusele seda mõju, maismaatuulepargi puhul saab hüvitada nii kohalikule omavalitsusele kui ka kodanikule. Mis need erisused on, äkki käiks selle veel korra üle? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Tegelikult te lugesite suure hulga sellest erisusest juba ise ette. See on ju kõik siinsamas seaduse tekstis ja seletuskirjas olemas. Siin tõesti on erisused, et maismaal makstakse seda kord kvartalis, makstakse ka eraisikutele, nagu ma varasemalt juba kirjeldasin, on ka teatav ülempiir, maismaal ilmselt see lähedus on ka vahetum. Merel on nähtud teatud piirnevuse puhul omavalitsusega makstakse omavalitsusele ja nii edasi. Kõik needsamad arvestuste alused ja kõik need asjad on siin kirjas ja kõik, mida ei ole, tuleb valitsuse poolt juurde. Jah, ma isegi ei oska nagu rohkem lisada. Ega see ongi küsimus eeskätt distantsis ja tajumises, aga siin on tõepoolest ka maksmise alused ja ajad natukene erinevad. Komisjonis me küsisime ka seda algatajatelt ehk majandusministeeriumilt.

Ma ei ole kindel, et ma teie küsimusest päris aru sain, aga 20 kilomeetrit üldiselt peaks olema see kaugus omavalitsuseni, maismaal on see kinnistu piirini, kuni kinnistu välispiirini. Aga ma ei ole kindel, mida te täpselt küsisite. Kuidas see 20 kilomeetrit mõõdetakse

ja on lepitud kokku, et kui riik võtab 10%, siis omakorda 10% kantakse üle kohalikule omavalitsusele ehk sinna, kus see häiring tegelikult

on vaadatud muude riikide kogemusi. Komisjonis kolleeg Annely Akkermann on öelnud, viimasel koosolemisel ütles, et ta nägi sellega vaeva kolm aastat, tegelikult praktiliselt kogu parlamendikoosseisu aja. Osa sellest sõnastusest – ma ei tea, kuidas see toimus ja ma ei taha liialdada, aga praktiliselt poolenisti intensiivse vestluse teel – võttis majandusministeerium Keskkonnaministeeriumilt ära ja nii see mehhanism sai ka meile siia seadusesse. Nii et sealt see mehhanism on pärit ja neid detaile võime pärast edasi arutada. Aitäh,

seda metoodikat me hakkasime Eesti jaoks välja mõtlema ja valima tegelikult ehitusseadustiku [eelnõu] nr 430 väljatöötamise juures.

Neid oli erinevaid. Oli oluline teiste riikide hoonestustasude metoodikad ja suurused läbi vaadata, kuna meretuulest elektrienergia tootmine toimub rahvusvahelises konkurentsis. Eestis ei ole nii suuri ettevõtteid, nii suure bilansiga ettevõtteid, mis suudaksid ehitada näiteks 1 gigavati suuruse võimsusega parki.Sealt

et see on netomüügitulult 2% ja lisaks jääb arendaja kohustuseks välja ehitada ühendused, mis on ka Eesti senine praktika. Elering kõigile soovijatele ühendusi ehitada ei suuda, et siis 2% hoonestustasu ja arendajad ise vaatavad, kuidas nad suudavad korraldada ühenduste väljaehitamise. Sellest 2%‑st ehitusseadustiku [järgi] läheb 1,5 meretuuleparkide hoonestustasust merepõhja või merepindala

1000‑megavatine tuulepark, kus on 40 tuulikut, siis arvestatakse iga tuuliku kaugus erinevate omavalitsuste rannajoonest. See kauguspunktide metoodika on õigupoolest käesoleva eelnõu seletuskirjas lahti seletatud.Tasub

megavatt-tunde, mida toodetakse, ja megavatt-tunni keskmine hind aastas või kvartalis võetakse Nord Pooli turult, sellepärast et Nord Pooli energiahinda ükski tootja ega ka ostja teoreetiliselt mõjutada ei suuda. Seetõttu on valitud Nord Pooli hind. Erinevus meretuuleparkide ja maismaatuuleparkide vahel tuleneb muidugi sellest, et meretuulikud on väga palju suuremad, need tuulepargid ise on kordades suuremad, saavad tõenäoliselt olema, aga nad on ka 20 kilomeetri kaugusel, nii et nad inimesele sellist tajutavat

mõjuvad nad konkreetselt seal piirkonnas elavale inimesele ja seetõttu on konkreetsete inimeste konkreetsetele eluruumidele, mis on nende omandis ja kus nad elavad, nähtud ette spetsiaalne toetus, mis on kuni 50% maismaal arvestatud tuuliku talumise talumise tasust, aga mitte rohkem ühele inimesele ühe eluruumi kohta kui kuue kuu alampalga määr. Maismaal on veel see, et kohalik omavalitsus saab kehtestada selle talumistasu suuruse vahemikus 0,7–1%, see tähendab megavatid korrutatuna Nord Pooli

Kui efektiivseks tööajaks arvestatakse merel 4000 tundi, see võimsus merel korrutatakse nii, et megavattide arv korda 4000 tundi, siis maismaal maismaal on tuuleolud kehvemad, tuulikud madalamad, ja arvestatakse 3000 tundi korda võimsus. Nii saadakse see arvestuslik kogus kogus megavatt-tundides, kui palju on miinimum, mille pealt arvestatakse korrutatuna Nord Pooli hinnaga see talumistasu kohalikul omavalitsusel. Selle tõttu, et kohaliku omavalitsuse piir on 50% peal tasust lahti, need kohalikud omavalitsused oleksid motiveeritud planeerima tuulikuparke hõreda asustusega piirkondadesse, et võimalikult vähe inimesi saaks ikkagi

muutub elu rannapiirkondades täiesti teistsuguseks. Tõenäoliselt ei ole need piirkonnad enam nii suures osas kalanduse ja turismi omavalitsused, vahepeal tekib vajadus majandust ümber korraldada, ilmselt tekivad sotsiaalprobleemid. Nii et, ütleme, sellel mündil nende omavalitsuste jaoks on kindlasti ka teine pool. Aga energia tootmine meie

ütleme, julgeoleku küsimus. Kellele emotsionaalselt need teletornisuurused tuulikud ikkagi meeldiks, aga tuleb aru saada, et energia meeldib kõigile. Suur tänu!

Minul ei ole küll au kuuluda vastavasse komisjoni ja ma ei ole nende arutelude juures otsast lõpuni viibinud, aga ka keskkonnakomisjonis on mõnda aega tagasi antud lühike ülevaade eelkõige maismaa kontekstis ja kirjeldatud seda tegevussuunda ka meretuuleparkide kontekstis. Eks sealgi terve rida küsimusi toona tekkis.See muudatus, et on mindud häiringu kompenseerimisele, on selge ja arusaadav. Kompenseerime häiringut ja selle kaudu võiks tekkida mingi kasu kohalikku eelarvesse. Aga see häiringuteema on olulisel kohal ja ma arvan, et ka eesti keele mõttes ja tähenduses täpne.Ma suhtlesin eile Häädemeeste abivallavanemaga sellelsamal teemal. Ma arvan, et omavalitsusjuhtidega sellel teemal suhtlemine on hädavajalik, sest tegelikult nende taga seisab suuresti ka see, milliseks kujuneb kogukondade toetus meretuuleparkide rajamise võtmes. See informatsioon, mille ma eile üheselt sain, kõlas täpselt nii, et riik võtab meretuuleparkide puhul 10% ja sellest kogusummast omakorda 10% jagab näpuotsaga omavalitsustele tagasi.

Kui kogukonnad elavad selles teadmises teise lugemise võtmes, siis tekib küsimus, kuidas me siit edasi läheme. Kuskil on oluline viga ja see oluline viga tuleb sellisel juhul selgeks kommunikeerida. Sest kui me räägime häiringust, siis me kõik saame aru, et see häiring jääb sinna piirkonda, mitte riigieelarve alusel laias laastus näiteks Tallinnasse, vaid ikkagi sinna, mis piirneb selle konkreetse mereala ja mõjualaga. Sealsele majandustegevusele võivad olla ilmselged mõjud. See on üks oluline osundus, mida ma pidasin vajalikuks välja tuua, et kommunikatsioon peab sellisel juhul olema oluliselt parem. Muidu on edasi liikuda väga keeruline, kuigi me võime ükskõik milliseid seadusi ja sätteid siin kokku kirjutada.

tasu maksmine hakkas siis, kui ehitusluba oli väljastatud, nüüd on see asendunud ehitusteatisega. See on oluline täpsustus ja ma arvan, et see on ka õige, et see sellise tähenduse on saanud. See teeb pildi selgemaks. Mis puudutab kalureid, siis kalurid, eriti kutselised kalurid, on alati selline seltskond, kes on ülikonservatiivsed. Neid nii-öelda

tegelikult on võimalik ka neid kulusid kompenseerida.Nüüd on küll küsimus – seal on toodud ka see protsendimäär, taotluse alusel justkui 10%, ma saan aru, on see määr, mida saab kompenseerida –, et kui räim kudema ei tule, siis ta ei tule ja 90% jääb saamata. Mida see 10% annab selles kontekstis, on omaette küsimus.

Kui me näeme, et poolt Eesti energiavajadusest hakatakse [katma tootmisega] ühes maakonnas või maakonnaga piirneval merealal – kui me räägime konkreetselt Pärnumaast, siis see perspektiiv on selline –, on minu arvates väga loogiline püüda leida selle maakonna, selle piirkonna elanikega ka seadusloome kontekstis ühisosa selles,

siis me peame nägema selle taga salvestustehnoloogia ehk vesinikutehnoloogia arengut, me peame nägema seda, kus see kaabel maale suundub, mis piirkonnas, ja kas me oleme seadusandjatena valmis ütlema sellele piirkonnale, et on võimalik otseliini laiendada selles tähenduses ja need ettevõtted, kes tulevad taastuvenergiat tarbima ehk tootma maailmamajanduse jaoks tooteid, saavad teha seda roheliselt. Sellega saab anda omavalitsusele ja ettevõtjatele rohelise tule ka otseliini kontekstis ehk laiendada kogu selle

see, kuidas elavdada majandust, luua töökohti ja tõsta meie majanduse potentsiaali. Lõpuks on see nii julgeoleku kui ka kodanike lojaalsuse küsimus, ning tegelikult ka see küsimus, et me saaksime Euroopa arengusse panustada oluliselt rohkem kui Lõpetuseks ma arvan, et tegemist on üliolulise eelnõuga. Debatti oleks sel teemal võib-olla jätkuvalt vaja rohkem, aga kui me ei pea neid siin, ju siis peame hiljem seaduse muutmise kontekstis uuesti. Samm on kindlasti õiges suunas, me peame teemaga tegelema ja see on üks võimalikest lahendustest. Isegi kui see ei ole täiuslik, siis ikkagi pool sammu edasi. Aitäh!

Hea juhataja! Kolleegid! Ma olen Andresega nõus, et see on väga oluline eelnõu, aga arvestades meie hektilist ja tõmblevat olekut siin, viimastel kuudel eriti, ei kuulu see hea õigusloome hulka. Mäletate, kuidas me keevitasime või üritame keevitada lennundusseadusele juurde ühe sellise kraavi ehitamise kiirendatud korras,

Okei, see selleks. Kaks päeva hiljem, 12. mail võttis valitsus vastu merealade planeeringu. Kaks päeva hiljem.

sellised hiidtuulikud. Tallinna teletorn on 314 meetrit, vaateplatvorm on 170 meetri peal. Neid hakkab tulema sinna nagu kirjusid koeri, nagu maal öeldakse.

Saaremaal või Sõrves loojangut hakata vaatama. No need koridorid on ka, nendest on räägitud, vaatekoridorid, kus koha peal saaks selfisid teha. Aga see selleks.

välja pakkuma, kui palju see präänik on maismaal või kui palju merel ja kes selle prääniku saab. No mere[pargi eest] eraisikud ei saaks, saaks omavalitsus ainult. Aga Maris Lauri, justiitsminister,

hullus olukorras esimesena ja kes viimasena saab, ja teiselt poolt, kuidas lepitada neid inimesi, kes nüüd uues põlevkivibasseinis, või tähendab, Saaremaal ja Pärnumaal ja kui palju keegi saab. See ongi kogu selle asja mõte. Kordan uuesti, et tegemist on väga olulise eelnõuga. See puudutab loomulikult ka LNG-terminali rajamist,

Ei, tänan! Austatud esimees! Head kolleegid! Ma lihtsalt enne, kui Peeter Ernits läheb, kuhu iganes tal on vaja minna,

on ikkagi energeetika Vene gaasist sõltuvuse vähendamine. Seda eesmärki teenib taastuvenergeetika soodustamine ja kohaliku kasu instrumendi loomine samamoodi, niisama hästi, nagu teenib seda eesmärki see, kui Tallinna saab kütta reo‑ ja mereveega näiteks.

poolt 2. mail käesoleval aastal algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu. Praegu on selle teine lugemine. Sellega võtame vastu muudatused, mis võimaldavad rakendada Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioone Vene föderatsiooni

Samuti küsiti arvamust Riigikogu Kantselei õigus‑ ja analüüsiosakonnalt. Kõik need arvamused ja seisukohad on eelnõu kaardilt leitavad.

Siin on mõned võimalused, härra Kunnas, härra Jüri Jaanson. Mina ise ei saa. Ei ole soove? Ei ava läbirääkimisi. Vaatame läbi muudatusettepaneku. Muudatusettepanek nr 1, laekunud juhtivkomisjonilt.

Siin on arutelu võimatus, kuna dokumendid ei ole õigeaegselt kättesaadavaks tehtud. Selle käsitlemine on lõpetatud. 11. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja

On siis nii, et on teine lugemine ja teisel lugemisel on siin väga olulised asjad. Kõigepealt on juhtivkomisjoni ettekanne kuni 20 minutit, seejärel on küsimused. Head ametikaaslased, teil on võimalik esitada kaks küsimust. Peale seda on läbirääkimised, sõna võib võtta viis minutit, saab kolm minutit lisaaega, siis vaatame läbi muudatusettepanekud. Nii et see on lühidalt selle menetlemise kord,

Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistus teiseks lugemiseks toimus õiguskomisjonis 31. mail. Mälu värskendamiseks: seadusemuudatused on vajalikud, et tõhustada Euroopa Liidu välispiiride haldamist, vähendada ebaseaduslikku sisserännet ning aidata ennetada ja tõkestada terrorismi ning muud rasket kuritegevust.

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 4. maiks neid ei laekunud. Küll teeb muudatusettepaneku õiguskomisjon ise, tõsi, lähtudes Siseministeeriumi ettepanekust. Abiks ka lühike selgitus. See puudutab eriteenistuste ühtlustamise seadust ja vabatahtlike päästjate taustakontrolli regulatsiooni päästeseaduses. Sellega viiakse andmesubjekti õigus tutvuda taustakontrolli käigus kogutud isikuandmetega kooskõlla isikuandmete kaitse üldmäärusega, mis lühendatult on IKÜM. Olgu lisatud, et 1. juulil sel aastal jõustub politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus, kus juba on täpsustatud Häirekeskuse tegevuses osalevate vabatahtlike taustakontrolli regulatsioon päästeseaduses, ja nüüd siis [muudetakse] ka vabatahtlike päästjate taustakontrolli regulatsiooni. Ekslikult jäi see muutmata, see vabatahtliku päästja taustakontrolli regulatsioon, ja see viga muudatusettepanekuga parandataksegi. Ettepaneku sisu aitab mõista komisjoni nõuniku Carina Rikarti selgitus, et isikuandmete kaitse üldmäärus lubab andmesubjekti õigusi piirata juhul, kui kõne all on näiteks riigi julgeolek, riigikaitse, avalik kord, süütegude tõkestamine ja veel mõned olukorrad. Istungil osalenud Siseministeeriumi õigusnõunik Kaspar Lepper kommenteeris, et on oluline, et valitsusalas oleksid eriteenistustele kehtestatud ühtsed põhimõtted, ja selle muudatusettepanekuga me sellele põhimõttele kaasa aitame. Komisjon algataski konsensuslikult muudatusettepaneku. Tehti ka menetlusotsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 8. juunil, siin oli konsensus, teha ettepanek teine lugemine lõpetada, siin oli konsensus, ja kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. juunil, ka see oli konsensuslik otsus. Selle konsensuslike otsuste rea tegid Marek Jürgenson, Sulev Kannimäe, Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Heljo Pikhof, Anti Poolamets, Urve Tiidus ja Vilja Toomast. Suur tänu tähelepanu

Vabariigi Valitsuse algatatud korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu 573 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu õiguskomisjoni liikme, Riigikogu liikme Anti Poolametsa. Palun!

Annan ülevaate komisjonis toimunust teise lugemise ettevalmistamise jaoks.Teise jaoks.Teise lugemise ettevalmistamine toimus 31. mai õiguskomisjoni koosolekul. Osa võtsid Marek Jürgenson, Sulev Kannimäe, Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Heljo Pikhof, Anti Poolamets ja Urve Tiidus.

ja selle muudatusettepaneku sisu oli viite parandamine korrakaitseseaduse §‑s 46. Põhjus oli selles, et üks Euroopa Liidu õigusakt, millele viidati, oli juba kehtetuks tunnistatud. Neid oli seal päris palju. Nii et selline väike segadus kõrvaldati. Selle muudatuse kiitis juhtivkomisjon täielikult heaks. Rohkem muudatusettepanekuid ei olnud. Täiendavalt kuulasime ära huvirühmade ja asutuste arvamused, sealhulgas Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevjuhi Ott Oja, kes märkis, et oluline on ennetuse valdkonna pikemaajaline planeerimine ja sinna investeerimine ning ennetusnõukogule peaks tekkima piisav oma eelarve. Hetkel on rahastamine jaotunud eri ministeeriumide vahel, samas kui valdkonnaülese ennetuse positiivne mõju on ministeeriumiüleselt jagatud. Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik Anu Leps kommenteeris, et ennetusnõukogule koostatakse praegu tegevuskava ja eelarvele on tulevikku vaadates [pühendatud] eraldiseisev eesmärk. Linnade ja valdade liidu õigusnõunik Tiina Üksvärav sõnas, et oluline on, et senise struktuuri ehk lastekaitse nõukogu, süüteoennetuse nõukogu ja uimastiennetuse valitsuskomisjoni asemele ennetusnõukogu loomine ei kitsendaks laste õiguste tagamise ning toetusmeetmete kavandamisel laiaulatuslikku ja süsteemset arutelu. Sotsiaalministeerium tundis muret ka sellepärast, et lastekaitse fookus jääks ennetusnõukogus tugevalt püsima ning nõukogude ühendamise eesmärk on saada terviklik vaade lastekaitse küsimuses. Ennetusnõukogus saab olema ka eraldi lastekaitse töögrupp, mis on üksnes selle teemaga seotud. Transpordiameti õigusnõuniku Helen Härmsoni seisukoht oli see, et Transpordiameti hinnangul on ennetusnõukogu koosseisus tegu kattuvate tegemistega, kuna Transpordiameti peadirektor osaleb samades tegevustes juba Vabariigi Valitsuse komisjonides. Õiguskantsleri seisukoht oli see, et Õiguskantsleri Kantselei ei saa ennetusnõukogu liikmeks olla, sest ei kujunda lastekaitsepoliitikat,

tehti ettepanek võtta eelnõu tänaseks täiskogu päevakorda ja määrata komisjoni ettekandjaks Anti Poolamets. Tehti ettepanek teise lugemise lõpetamiseks ning juhul kui teine lugemine lõpetatakse, otsustati teha ettepanek võtta täiskogu päevakorda 15. juunil. Kõik otsused võeti vastu konsensuslikult.

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamine. Eelnõu oli esimesel lugemisel ... Vabandust! Vabariigi Valitsus algatas eelnõu 11. aprillil 2022. Eelnõu esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 18. mail. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 27. mai kell Selleks ajaks muudatusettepanekuid ei esitatud. Õiguskomisjon esitas koos Justiitsministeeriumiga kolm muudatusettepanekut. Komisjon valmistas eelnõu ette teiseks lugemiseks. Muudatusettepanekud võeti vastu

tegi protokollilised otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 8. juunil, see on täna, see oli konsensuslik teha ettepanek teine lugemine lõpetada, see oli konsensuslik otsus; kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. juunil 2022,

Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Nimetatud seaduseelnõu algatas Vabariigi Valitsus 11. aprillil käesoleval aastal. Seaduseelnõu peamine eesmärk on tõhustada kontrolli isikute üle, kellele kohaldatakse lapsega töötamise piiranguid. Muudatused aitavad kaasa laste turvalisuse tagamisele ning vähendavad laste vastu suunatud süütegude toimepanemise ohtu. Nagu te mäletate, eelnõu läbis siin esimese lugemise juba 18. mail ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli 27. mai.

valmistati teiseks lugemiseks ette 31. mail õiguskomisjonis ja konsensuslikult algatati neli muudatusettepanekut.

et karistusseadustiku § 28 koosseisude loetelu puhul tuleb võtta arvesse praeguseid julgeolekuohte, avalikku huvi ning samuti üld‑ ja eripreventsiooni. Sarnaselt kehtivas seaduses nimetatud süütegudega inimsuse vastu, süütegudega rahu vastu või avaliku julgeoleku vastaste vastaste süütegudega peavad olema karistusseadustiku § 28 loetelusse lisatud ka teatud süüteod Eesti Vabariigi vastu ja süüteod riigivõimu vastu, mis on sätestatud karistusseadustiku §‑des 231–238. Nimelt, riigivastaste süütegude puhul on ründeobjektiks nii riik kui ka riigivõim, samuti ohustavad terroristlikud ühendused, sealhulgas nende toetamine ja rahastamine nii Eesti, Euroopa Liidu kui ka kogu maailma julgeolekut. Riigivastaste kuritegude toimepanekuga võidakse lisaks Eesti Vabariigi julgeolekule ohustada ka Eesti liitlaste julgeolekut. Selliste kuritegude toimepanemine on sedavõrd äärmuslik riigivastane ja rahvusvahelise julgeoleku vastane käitumine, et õigustatud on süüdimõistetud isiku nime initsiaalide või tähemärkidega mitteasendamine.

ja tegi ka ettepanekud. Nimelt, õiguskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu 581 teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 8. juunil käesoleval aastal. Komisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada ja kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks täiskogu päevakorda ja viia

Seda soovi ka ei paista. Vaatame läbi muudatusettepanekud eelnõu 581 kohta. Muudatusettepanek nr 1, esitaja õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 2, esitaja õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 3, esitaja samuti õiguskomisjon, õiguskomisjon on seda arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 4, esitaja õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Oleme vaadanud läbi kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 581 teine lugemine lõpetada. Oleme teise lugemise lõpetanud.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas selle eelnõu teise lugemise ettevalmistamist teisipäeval, 31. mail 2022.

Ütlen otse välja, et ta oli väga kriitiline selle eelnõu suhtes ja seda ennekõike sel põhjusel, kuna ÜRO on võtnud eesmärgi võidelda selle vastu, et ei oleks liiga palju kodakondsuseta inimesi. eelnõu tõepoolest võimaldab kodakondsuse äravõtmist. Nagu te mäletate, on selle põhisisu see, et kui keegi on asunud võitlema võõrriigi vägede eest, kui see võib olla ohuks Eesti julgeolekule või avalikule korrale, ning tõepoolest ei oma tähendust, kas ta omab mingit teist kodakondsust või mitte.

Seepärast ma arvan, et Eesti võiks seda tõsimeeli kaaluda. Loomulikult härra Kari Käsper nägi, et need inimesed, kes on kodakondsuseta, jäävad Eesti riigi kaitseta. Ent nii see ei ole. Kohal olnud Siseministeeriumi esindaja märkis, et need kodakondsuseta inimesed ei jää hooleta, sest kui inimene on kodakondsuseta ja ükski teine riik pole nõus teda vastu võtma, siis jääb see isik siiski Eesti riigi hoolde. Eesti riigis ei sõltu sotsiaalsed garantiid ja igapäevaelu sellest, kas inimesel on kodakondsus või mitte.Hoopis

et on päris palju selliseid inimesi, kes on avaldanud tahet loobuda senisest kodakondsusest ja saada Eesti kodanikuks – see võiks ju olla meie eesmärk –, kes on läbinud eesti keele eksami ja põhiseaduse tundmise eksami ning kelle kohta on Vabariigi Valitsus andnud välja korralduse, mille kohaselt on neil õigus saada Eesti kodakondsus, kui nad vabanevad oma eelmisest kodakondsusest. Selline oli nende ettepanek. Ma arvan, et päris huvitav on teada seda, kui palju neid inimesi on. See probleem on tõesti olemas. Me teame ühte naaberriiki idas, kes ei ole valmis loobuma

PPA‑s on välja võetud statistika, et aastatel 2004–2015 on välja antud 17 tingimuslikku kodakondsuse andmise korraldust, mis on jõustumata – jõustumata põhjusel, et need inimesed ei ole vabastatud teise riigi kodakondsusest

olla oluliselt suurem. Põhiseaduskomisjon tegi ühe muudatusettepaneku ja see on tehnilist laadi.

8. juunil, otsus oli konsensuslik. Teiseks, teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Selle poolt oli 5: Toomas Kivimägi, Tõnis Mölder, Eduard Odinets, Marko Torm, Mart Võrklaev. Vastu oli 1: Kalle Grünthal. Ka erapooletuid oli 1: Paul Puustusmaa. Kolmandaks, kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. juunil 2022. Tänan tähelepanu eest! Aitäh! Ja siin on ka võimalik küsimusi küsida. Aga ei ole küsimusi. Siis avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ka ei näe. Sulgen läbirääkimised, vaatame läbi muudatusettepaneku. Nagu kuulsime, muudatusettepanekuid oli üks, esitaja on põhiseaduskomisjon ja juhtivkomisjon ise on seda täielikult

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Seda eelnõu arutas põhiseaduskomisjon oma istungil 31. mail 2022. mail 2022. Kutsutud olid Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Monika Tappo ning Riigikantselei õigusosakonna juhataja asetäitja Kaidi Paju ja nõunik Eero Svarval. Ma arvan, et on ratsionaalne minna mööda muudatusettepanekute rida. Tähtajaks Riigikogu liikmetelt, komisjonidelt ega fraktsioonidelt muudatusettepanekuid ei laekunud. Küll tegi ühe muudatusettepaneku palve Justiitsministeerium ja lisaks sellele põhiseaduskomisjon omalt poolt tegi ettepaneku kolm täiendavat muudatusettepanekut teha. Esiteks esimene, mis oli Justiitsministeeriumi ettepanek. Esimene ettepanek on muudatusettepanek nr 1: "Ministril, kes astub tagasi, on õigus saada hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on olnud Vabariigi Valitsuse liige vähemalt ühe aasta."

ametist tagasi või ta vabastatakse kas peaministri ettepanekul või umbusaldamise tõttu. Kui ta astub ise tagasi, on tal õigus saada vähem kompensatsiooni. Antud juhul see maksimaalne määr on kolm kuud ja tal on õigus saada seda üksnes juhul, kui ta on olnud Vabariigi Valitsuse liige vähemalt ühe aasta. Aga see muudatusettepanek ei muutnud seda hüvitise määra, see on täpselt sama, mis oli algses eelnõus. Teiseks, muudatusettepanek nr 2. See puudutab peaministrit ja kõlab järgmiselt: "[...] peab Riigikogus ettekande pärast riigi eelarvestrateegia esitamist parlamendile Vabariigi Valitsuse tegevusest, sealhulgas riigi pikaajalise arengustrateegia sihtideni jõudmisest;". Siin on oluline märkida seda, et algses eelnõus oli, et igal aastal, välja arvatud Riigikogu valimiste aastal.

võeti vastu 12. mail 2022, ja seal on näiteks peaministri kohta öeldud, et peaminister peab Riigikogus ettekande nii pärast riigi eelarvestrateegia kui ka riigieelarve esitamist parlamendile, andes muu hulgas ülevaate "Eesti 2035" strateegiliste sihtideni jõudmiseks vajalike muudatuste seostest riigi rahaliste vahendite planeerimisega.

ma ütlesin, algne [tekst] välistas peaministri ettekande mingil põhjusel Riigikogu valimiste aastal. Me leiame, et see ei ole põhjendatud ega ratsionaalne, sest seda välistust ei ole ka selles arengustrateegias "Eesti 2035", seal on kirjas, et igal aastal. Muudatus nüüd ongi see, et kui algses eelnõus oli, et välja arvatud Riigikogu valimiste aastal, siis nüüd on see

kevadel, siis nüüd on see lükkunud sügisesse. Tõepoolest, parlamendil jätkuvalt mingit rolli eelarvestrateegia kujundamisel ei ole, selle kinnitab Vabariigi Valitsus. Aga tulenevalt riigieelarve seadusest peab Vabariigi Valitsus esitama eelarvestrateegia ka parlamendile ja tavapäraselt ta teeb seda koos riigieelarve eelnõuga kolm kuud enne eelarveaasta algust. Muudatusettepanek nr 3 puudutab sama kohustust ministrite suhtes. Ka ministrite puhul oli siin kirjas, et

siis nüüd see erand, Riigikogu valimiste aasta, on välja võetud ehk see toimub igal aastal.Pean oluliseks märkida, et nende kahe muudatusettepaneku vastu protestisid tugevalt Kalle Grünthal ja Paul Puustusmaa põhiseaduskomisjoni liikmetena. Nad leidsid, et need on liiga hilja lauale tulnud. Möönan ja tunnistasin seda ka komisjoni istungil, et need muudatusettepanekud valmisid lõplikult pool tundi enne põhiseaduskomisjoni istungi algust. Tõepoolest, neid sai tutvustada alles komisjoni istungi käigus. Ent põhjus, miks ma leidsin, et on ikkagi põhjendatud panna need hääletusele, oli see, et me siiski mingeid põhimõttelisi muudatusi ei teinud. Need olid ka algses eelnõus sees, nii seesama peaministri kohustus kui ka Vabariigi Valitsuse liikme kohustus esineda aruandega parlamendi ees. See on täiesti arusaadav. Erinevus algse teksti ja muudatusettepanekute vahel on selles – viimast korda kordan –, et kui algses tekstis oli "igal aastal, välja arvatud Riigikogu valimiste aasta", siis muudatusettepanek võtab selle erandi maha, ehk [minister] on kohustatud seda tegema

valitsuse liikmete eluasemehüvitistega. Need eluasemehüvitised on valitsuse liikmetel nüüd täpselt samadel alustel, nagu on parlamendi liikmetel. Täna tegelikult, üllatus-üllatus, on see eluasemehüvitise ülemmäär 448 eurot, näiteks peaministril, samas kui parlamendi liikmetel on see oluliselt suurem.

üheski muus riigiametis ega kuuluda tulundusettevõtte juhatusse või nõukokku. Põhiseadus räägib üksnes tulundusettevõttest. See oleks liiga vaba tõlgendus, kui me nüüd omalt poolt äkki lisaksime ka sihtasutused sinna juurde. Samas teame, et kuuludes ka sihtasutuse nõukogu juhatusse, on valitsuse liige kohustatud informeerima peaministrit sellest, et ta sinna kuulub. Põhimõtteliselt on õigus ka keelata sinna kuulumist, kuigi seda rakendatud ei ole, aga ma arvan, et see avalikustamise punkt on täiesti

parlamendi ees aruandega: poolt 5 ja vastu 2, poolt samad inimesed ja vastu samad inimesed. Muudatusettepanek nr 3, mis puudutas valitsuse liikme kohustust ja seda muudatust, et ta peab seda igal aastal tegema,

vastu 1: Kalle Grünthal, erapooletuid 1: Paul Puustusmaa. Teiseks, teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Poolt 5: Toomas Kivimägi, Tõnis Mölder, Eduard Odinets, Marko Torm, Aivar Viidik. Vastu 2: Kalle Grünthal ja Paul Puustusmaa. Erapooletuid 0.

soovita. Avan läbirääkimised. Ei soovita ka. Sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud. Eelnõu 595 kohta on esitatud kokku neli muudatusettepanekut. Esimene neist on esitatud põhiseaduskomisjoni poolt ja põhiseaduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Teine muudatusettepanek, esitaja põhiseaduskomisjon, komisjon on arvestanud täielikult. Kolmas muudatusettepanek, samuti esitatud põhiseaduskomisjoni poolt ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Neljas muudatusettepanek, esitaja põhiseaduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult.

Austatud eesistuja! Väga lugupeetud kolleegid! Olen teist korda selle eelnõuga teie ees. Tegemist hea ja vajaliku asjaga, saame oma rahvastikuregistri andmeid hoida korras ja korrektsena. pigem sellise tehnilise muudatusega, kuigi sisu on siin ka. See puudutab peaasjalikult just käesolevat kriisi, suurt sõda Euroopas ja meiegi maile jõudnud Ukraina sõpru, kes on ennast nüüd varmalt pannud rahvastikuregistrisse kas ise või omavalitsuse toel kirja ja teinud seda omavalitsuse täpsusega.

Taotlus sellekohase tegevuse ja õiguse jaoks on tulnud omavalitsustelt endilt.Esmasel tutvustamisel oli siin väike diskussioon ja oli küsimusi, kuid üldiselt, nagu näitab ka teie kätte jõudnud põhiseaduskomisjoni protokoll, tegelikult konsensuslikud otsused nii täna päevakorda võtmise kui ka eelnõuga edasiliikumise kohta on tõsiasi. Nii et tundub, et kõik komisjoni liikmed seda kinnitavad ja toetavad.

Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, läbirääkimised on suletud. Vaatame siis need mõned muudatus ... Ai, siin ei olnudki muudatusettepanekuid. Siis on niimoodi, et juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 609 teine lugemine lõpetada ja nüüd ongi see lõpetatud. Võtame ette 20. päevakorrapunkti: Isamaa fraktsiooni ja Vabariigi Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu eelnõu 630, see on ühendatud eelnõu, eelnõude 489 ja 577 ühendamisel tekkinud eelnõu. Siin on ettekandjaks, palun, Toomas Kivimägi, põhiseaduskomisjon!

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhjamaade ja Balti riikide esinduse esindaja Kari Käsper, SA Eesti Inimõiguste Keskus esindaja Uljana Ponomarjova ja MTÜ Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson. Esiteks, komisjoni istungi alguses tegi Toomas Kivimägi mõneti ajaloolise ettepaneku, mida küll on ka varem juhtunud, ühendada kaks eelnõu, Isamaa fraktsiooni algatatud eelnõu ja Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu, kuna nende reguleerimise ese oli sama, koos ettepanekuga võtta aluseks Vabariigi Valitsuse esitatud seaduseelnõu. Muudatusettepanek nr 1 oligi see, et ühendada Vabariigi Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 577 ja ja Isamaa fraktsiooni algatatud riigipiiri seaduse muutmise eelnõu 489 ning koostada vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 101 lõikele 21riigipiiri seaduse muutmise

Poolt olid Toomas Kivimägi, Eduard Odinets, Paul Puustusmaa, Marko Torm ja Aivar Viidik ning erapooletuks jäi Kalle Grünthal. Seejärel tutvustas Helin Leichter Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku kirja. Kiri oli saadetud Riigikogu esimehele, kes oli suunanud selle põhiseaduskomisjonile.

täpselt samamoodi väitis, et sellega rikutakse rängalt rahvusvahelist õigust ja ka neid konventsioone, mis keelavad inimese tagasisaatmise riiki, kus tema elu võib olla ohus või kus teda võidakse piinata. Ta rõhutas, et varjupaigamenetlust peaks igal juhul lubama. Täpselt sama kinnitas ka Eero Janson, MTÜ Eesti Pagulasabi esindaja, kes oli samuti väga kriitiline, silmas pidades, et needpushback'id ei taga ikkagi pagulaste kaitset. Sama kinnitas Uljana Ponomarjova SA‑st Eesti Inimõiguste Keskus.

on siin kirjutatud ju niimoodi, et massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras võib Politsei‑ ja Piirivalveamet ohu korral avalikule korrale või riigi julgeolekule saata ebaseaduslikult välispiiri ületanud välismaalase ilma lahkumisettekirjutust või sisenemiskeelu otsust tegemata tagasi välisriiki, kust ta Eestisse saabus, kui välismaalasel oli võimalik Eestisse siseneda välispiiri ületamiseks avatud piiripunkti kaudu. Siin on terve rida asjaolusid, mis peavad olema kokku langenud: see peab olema massiline, peab olema välja kuulutatud hädaolukord, peab olema oht avalikule korrale ja julgeolekule, piiri peab olema ületatud sellest kohast, kus ei saa esitada rahvusvahelise kaitse taotlusi. Teadupärast on riigid määranud need piiripunktid

konventsioone ja seda liberaalsust tihtipeale ka kuritarvitatakse totalitaarriikide poolt, kasutatakse ära seda liberaalset käitumist. Nii et selles mõttes, kui ikkagi on tegemist ohuga

väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §‑ga 171. Siin on öeldud, et välismaalast ei tohi välja saata riiki, kuhu väljasaatmine võib välismaalase suhtes kaasa tuua inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 3, 3, ÜRO piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis‑ ja karistamisviiside vastase konventsiooni artiklis 3 nimetatud tagajärje või surmanuhtluse kohaldamise. Tegelikult see säte kehtib ka sellepushback'i puhul.Seetõttu ma leian, et jah, ühest küljest me peame olema humaansed, aga on kindlasti võimalik ette kujutada ka selliseid – ma loodan, et küll ainult teoorias – olukordi, kus tõepoolest on tegemist ohuga Eesti avalikule korrale ja julgeolekule. Siis peavad meil olema adekvaatsed meetmed, kuidas sellele reageerida. Selleks tegelikult see seaduseelnõu heakskiitmine parlamendis ongi vajalik.

Vastu 1: Eduard Odinets. Erapooletuid 0. Teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Poolt 4: Toomas Kivimägi, Tõnis Mölder, Marko Torm ja Aivar Viidik. Vastu 1: Eduard Odinets. Erapooletuid 0. Kolmandaks, kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. juunil 2022. Poolt 4: Toomas Kivimägi, Tõnis Mölder, Marko Torm ja Aivar Viidik. Vastu 1: Eduard Odinets. Erapooletuid 0. Kuna oli tegemist kahe eelnõu ühendamisega, pidi komisjon tegema uue otsuse komisjoni esindaja määramiseks. Sinna sai küll kirja selliselt, et määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Mart Võrklaev. See otsus oli konsensuslik. Nii et need neli menetluslikku otsust komisjon tegi. Aitäh! Aitäh! Küsimusi ei näe. On võimalus läbirääkimisteks, seda soovi ka ei näe. Sulgen läbirääkimised. On üks muudatusettepanek. Muudatusettepanek on tulnud põhiseaduskomisjonilt endalt ja põhiseaduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Oleme vaadanud läbi muudatusettepanekud ka selle eelnõu juurde. Nagu just kuulsime, juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 630 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Aitäh! Küsimusi

Igor Kravtšenko, Aadu Musta, Anastassia Kovalenko-Kõlvarti, Tõnis Möldri, Kalle Grünthali, Riho Breiveli, Kert Kingo, Alar Lanemani, Jaak Valge, Urmas Reitelmanni, Uno Kaskpeiti, Martin Helme, Rene Koka, Anneli Oti, Marek Jürgensoni, Kaido Höövelsoni, Helmen Küti, Tarmo Tamme, Mart Helme, Sven Sesteri, Helir-Valdor Seederi, Üllar Saaremäe, Aivar Koka, Priit Sibula, Lauri Läänemetsa, Heljo Pikhofi, Jaak Juske, Eduard Odinetsi, Raimond Kaljulaidi, Riina Sikkuti, Viktor Vassiljevi, Enn Eesmaa, Kersti Sarapuu, Helle-Moonika Helme, Tarmo Kruusimäe, Raivo Tamme, Martin Repinski, Dmitri Dmitrijevi, Mailis Repsi, Urmas Reinsalu, Heiki Hepneri, Andres Metsoja, Mihhail Korbi ja Marko Šorini algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619. Eelnõu on teisel lugemisel ja ettekandjaks on sotsiaalkomisjoni esindaja Tõnis Mölder.

mida ei saa siin lugeda, kuna on teatud protseduurireegleid rikutud, paberid ei ole jõudnud saali. See ei ole kaugeltki kõige tähtsam protseduur. Kindlasti ka selle eelnõu puhul on kogumis olulisemalt rikutud protseduurireegleid ja head nahka sellest ei tule. arvamus, et Riigikogu tervise huvides me võiks siiski katsetada olukorra parandamist. Öelge, kas praegu kehtivas kodukorras on veel ka selline punkt – eelmises oli või algses oli –, et lugemist saab katkestada enne muudatusettepanekute hääletamist? Vanasti oli selline punkt. Lugemist ei saa praegu katkestada muud moodi kui põhikomisjoni ettepanekul või algatajate ettepanekul. Aga sellist ettepanekut ei ole. Ja kui me hääletama hakkame, siis enam katkestada ei saa. Praeguse kodukorra järgi, kui me hakkame eelnõu menetlema, siis me enam katkestada ei saa. Jaa, palun, Jürgen Ligi! Jah, aga täpne küsimus oli, kas selline võimalus enne hääletamisi üldse on. Äkki annaks võimaluse fraktsioonidel seda arutada ja võtaks väikese vaheaja. See ei ole kindlasti kõige

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Tundub, et tõesti päevakord läheb põnevamaks, sest üle mitme aja tuli siia saali üle kümne Riigikogu liikme. Muidu ma vaatasin, et ainult paar tükki olid saalis, ja tundus, et need eelmised teemad polnud nii paeluvad kui see Riigikogu liikmete algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja komisjonipoolne ettekandja olen tõesti mina.Kokku toimus meil selle aja jooksul neli komisjoni istungit. Esimene istung oli neljapäeval, 2. juunil, kus me arutasime seda situatsiooni, mis oli tekkinud. Alustuseks tuleb ära markeerida seda, et kui istungi juhataja luges ette kõik nende toredate [inimeste] nimed, kes on selle eelnõu algatamise taga, siis minu meelest stenogrammi huvides on väga tähtis see, et ma loeksin ka ette nende [inimeste] nimed, on otsustanud loobuda selle eelnõu toetamisest. Need on Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske. Nemad on need, kes on ennast tagandanud või oma allkirja tagasi võtnud sellelt minu arvates väga healt eelnõult. Ja nad tegid seda 1. juunil, lastekaitsepäeval.Aga neljapäeval, 2. juunil oli meil siis tõesti komisjonis selle punkti arutelu. Kõigepealt arutasime selle üle, milline on see kaasamise formaat, mismoodi me menetleme neid ligemale paari tuhandet [ettepanekut]. Sellel hetkel oli meil teadmine, et tegemist on paari tuhande muudatusettepanekuga, ja kuidas me neid siis Meil toimus komisjonis terve rida arutelusid, mis puudutasid seda, milline näeb välja komisjoni töö, ja oli pikk arutelu selle üle, kuidas ja milliseid praktikaid on erinevad komisjonid kasutanud muudatusettepanekute grupeerimisel või rühmitamisel. Siin me võtsime komisjonis väga palju malli

ühele eelnõule esitatud 2000 muudatusettepanekut. Meil oli ka arutelu selle üle, kas saab olla üldse realistlik ja võimalik, et kui ühe eelnõu kohta esitatakse 2000 muudatusettepanekut, siis on tegemist sisuliste muudatusettepanekutega, või on tegemist meelega tehtud muudatusettepanekutega ehk obstruktsiooniga, et peatada parlamendi töö.Me fikseerisime ka selle, et kõikidele, kes kutse said ja kes tahtsid oma muudatusettepanekuid tutvustada, anti võimalus seda Paljud jätsid selle võimaluse kasutamata just nimelt sellel neljapäevasel päeval, viidates sellele, et parlamendi liige on broneerinud endale töö kusagil mujal.

istung]. Ma nimetaks ikka, ka need komisjoni istungid olid suhteliselt obstruktsioonilaadsed. Väga keeruline on kõike seda protokollida, kui inimesed räägivad minuteid ja minuteid läbisegi, kõikidel on mikrofonid lahti. Kahtlemata selles selles mõttes selle protokolli kvaliteet hea ei ole. Ja me otsustasime siis kokku kutsuda kell 16.05 uue komisjoni istungi.Ja siis oli niimoodi, et komisjon ise soovis [esitada] ühe muudatusettepaneku, mida ma saan hiljem tutvustada, veel olid laekunud mõned muudatusettepanekud, mis on minu meelest sisulised,

[esitatud sooviga] peatada parlamendi töö või tegemist on sisuliste muudatusettepanekutega. Me jõudsime arusaamisele, et tegemist ei ole sisuliste muudatusettepanekutega, aga ometigi nad jõuavad kõik siia saali ja nende kohta on võimalik parlamendi suurel saalil oma arvamust avaldada. Siis leppisime kokku ka selle, et tõesti, kaasatutel on võimalik esineda 3–5‑minutilise ettekandega. Seda ka tehti. Ja lisaks oli kõigil muudatusettepanekute esitajatel, kes olid sellel hetkel kohal, võimalik esineda kuni 2‑minutilise

Lühidalt öeldes olid tema ja tema esindatav organisatsioon väga positiivselt meelestatud selle eelnõu suhtes. Ta nägi selles mitut olulist asja, ma tooksin lühidalt need välja. Esimene oli see, et kõikide laste toetus võrdsustataks ehk tõstetaks nii esimese kui teise lapse toetus võrdsele tasemele kolmanda või enama lapsega ehk 100 eurole. Teine positiivne nihe, mille tema välja tõi, on lasterikaste perede toetuse tõus ehk siis, et kui peres kasvab kolm kuni kuus last, siis see toetus tõuseb tänavu 300 eurolt 700 eurole, ja kui peres kasvab lapsi enam kui kuus, siis see tõuseb tänaselt 400 eurolt 900 eurole. Mis oli tema poolt veel eraldi välja toodud ja mida minagi isiklikult arvan ja milles ka komisjoni arutelude käigus jõuti lahendusele, on see, et tõesti väga selline suur ja põhimõtteline muutus lisaks numbrite muutusele on see, mis puudutab just

Ja teine on see, et me rakendame tõesti seda süsteemi, et kui laps on kas saanud 16‑aastaseks ja lõpetab õpingud või õpib edasi kuni 19. eluaastani, siis on perel võimalik saada temagi eest lasterikka pere toetust ja hiljem, kui ta saab sellest

See oli kaasatava poolt selline lühike ülevaade. Seejärel me läksime selle juurde, mis puudutas muudatusettepanekute tutvustamist. Ja tõesti ma juhiksin tähelepanu sellele,

lastetoetus seniselt 60 eurolt 100 eurole. Teine ettepanek oli tõsta üksikvanema toetus 19 eurolt ja 18 sendilt 40 eurole.

Ehk siis me oleme tõstnud just nimelt mitmikud lasterikaste perede toetuse süsteemis kõrgemale ja seadnud nende puhul vanuselise piiri, mis ei ole seotud õppimisega, ehk siis kuni 21. eluaastani. Mõte on tõesti see, et muidu lapsed kasvavad lasterikastes peredes

lasterikka pere toetused, mis puudutavad enamaid lapsi. Kuues ettepanek on lapse 16-aastaseks saamisel ja õppimise lõpetamisel vähendada lasterikka pere toetust ühe kolmandiku võrra või kui laps jätkab õpinguid kuni 19-aastaseks saamiseni, lõpetada toetuse maksmine õppeaasta lõppedes. Ehk siis veel kord, see on proportsionaalne vähenemine, mis on minu meelest väga selge ja tugev eelis võrreldes tänase süsteemiga. Kui täna laps saab täisealiseks või lõpetab õpingud, siis perel automaatselt kaob lasterikka pere toetus ära. Samal ajal me ju teame, et lapse sünnipäeva järgselt pere sissetulekud ei tõuse kuidagi ja kulutused ei lange automaatselt. Ilmselgelt läheb veel jupp aega, enne kui laps saab oma elu peale ja võib-olla seda peret sellisel kujul enam toetama ei pea. Ja mis on olnud tegelikult eelnõu algatajate üks suur soov: tegemist ei ole ikkagi, veel kord, konkreetselt mitte lapsega seotud toetusega, vaid ikkagi toetusega perele, perele, kes on võtnud eesmärgiks [aidata] Eesti rahvastiku [suurenemisele] kaasa, kes on tõesti aidanud selles suunas liikuda, et peredesse sünniks kolm või enam last. Me oleme selle piiri ühiskonnas kokku leppinud, me ütleme, et lasterikas pere on alates kolmandast lapsest. See on tänases süsteemis kehtiv ja seda me tõesti ei ole soovinud muuta. Ja ma arvan, et see on oluline arusaamine, et kui lapsetoetus on mõeldud eelkõige lapsele, siis lasterikka pere toetus on mõeldud just nimelt lasterikkale perele. Nüüd muudatusettepanek, mis on ka oluline ja mis tasub ära markeerida. Kahju, et siin osa ridu saalis on väga hõredad, sest minu meelest see on hästi oluline punkt.

nii? SKA, ministeerium ja tegelikult ka tänane minister on tunnistanud seda, et selle süsteemi rakendamine on päris problemaatiline. See nõuab infotehnoloogilisi lahendusi, see nõuab aega

Aga veel kord: kes oskab matemaatikat, see saab aru, et kui me alles sügisel võtame vastu need sisulised otsused, siis seda hiljem kolme, nelja või viie kuu võrra saame me liikuda selle süsteemi juurde. Sest tõesti IT-arendusedcircaüks aasta võtavad aega. aega. Komisjoni istungi lõppedes otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 8. juunil ehk siis tänasel päeval. Ettepanek oli, et kui teine lugemine lõpetatakse, siis võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. juunil.

või Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse statsionaarse õppega täienduskoolituse kursuse nimekirja arvatud keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 21-aastaseks saamiseni. Ja kui laps saab 21-aastaseks, makstakse toetust jooksva õppeaasta või täienduskursuse lõpuni. Teine muudatusettepanek oli, et üksikvanema lapse toetuse suurus oleks võrdne lapsetoetuse suurusega ehk tõsta see 100 euroni.

aga sotsiaaldemokraadid leiavad, et indekseerida tuleks lapsetoetust ja üksikvanema toetust. Eks siit võib ka välja lugeda selle, kust need arusaamised selle eelnõu algatamisel ja lõpuks ka menetlemisel on eraldi

Tuleb tunnistada, et paljude ettepanekute puhul ei ole tegu sisuliste ettepanekutega ja need ka siia suurde saali ei jõudnud. Selle üle meil oli ka komisjonis pikk vaidlus, sest need [ettepanekud] puudutasid tõesti seda, et me tahaksime hakata juba käesoleva aasta riigieelarvet muutma. Aga siin tuleb kahjuks aru saada, milline

ja kuidas käib teiste seaduste eelnõude menetlemine. Ma arvan, et see oli üks põhilisi vaidluskohti ja [põhjus], miks me tegelikult ligemale 400 muudatusettepanekut ei arvestanud. Ja see oli tõesti ka selline arutelu, kuhu olid kaasatud Riigikogu Kantselei juristid. Ja me hääletasime läbi ka need muudatusettepanekud. Reformierakonna liikmete muudatusettepanekute paketi otsustas komisjon jätta arvestamata. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmete tehtud ettepanekuid hääletasime ka grupiti, otsus oli jätta arvestamata. Ja siis jõudsime sellisesse toredasse päeva nagu esmaspäev ja siin, head ametikaaslased, ma pean tõesti tunnistama, et ma sellel protokollil väga pikalt ei peatu. See, milliseks

koosseisus ja mulle meenub tõesti erinevaid hetki, kus on tehtud obstruktsiooni. Ma saan sellest aru. Aga käitutud on üksteise suhtes lugupidavalt. Ma pean tõesti tunnistama, et et see, mis toimus meil esmaspäeval Riigikogu sotsiaalkomisjonis, see ületas igasugused piirid [suhtumises] teistesse kolleegidesse. Seal tõsteti häält üksteise peale, seal solvati üksteist. Inimesed käisid uksest sisse-välja, nii nagu jumal juhatas. Vahepeal oli raske aru saada, kes keda asendab, sest inimesed ei tahtnud komisjoni esimehega ja ametnikega koostööd teha. Ja mis seal salata, vahepeal, kui inimestele sõna ei antud, pandi sellest hoolimata oma mikrofonid sisse, räägiti läbisegi.

komisjoni protokoll. Täna on see valmis, kindlasti vormistatakse see ära, aga see on olnud tohutu peavalu kõikidele. Mis

sendilt 40 eurole. Nii. Ja siis, nagu te teate, toimus meil veel lisaks sellele vahepeal oli ka üks oluline otsus, et me otsustasime teise lugemise lõpetada komisjoni poolt, aga ma ei ole kindel, et kõik komisjoni liikmed sellest ühtemoodi aru said, sest tõesti see

kahjuks sellist praktikat, kus komisjoni töö sellisel määral halvatakse, minu silmad ei ole näinud. Aga noh, pole midagi teha. Eks need, kes seda tegid, teavad ise paremini, mis see eesmärk on olnud. Jätkuvalt mina arvan, et tegemist on eelnõuga, mis oleks võinud saada suure saali absoluutse enamuse toetuse, aga paraku me oleme näinud nii esimese lugemise vahel kui ka kõikides teistes formaatides seda, et on olemas fraktsioone, erakondi ja Riigikogu liikmeid, kes ei toeta just nimelt lapsetoetuste tõstmist ja ka perehüvitiste seaduse muutmist. Aitäh! Aitäh! Nüüd on küsimuste voor. Marko Šorin, palun! Tänan, juhataja! Hea ettekandja! Kõik selle eelnõu ümber on tekitanud sellise jutumärkides vahu, et sellest eelnõust enam ühiskond eriti ei räägi ega arutle. Selle tõttu oleks vaja võib-olla korra need asjad veel üle käia. Võib-olla annaksite vastuse, miks seda teise ja esimese lapse toetust on vaja tõsta. Aitäh! Veel kord, eks meie soov on tõesti see, et kõik lapsed oleksid riigile ühtemoodi armsad, ja nad ju tegelikult ka on.

erinevad uuringud näitavad seda, et tõesti, kui laste arv peres on kolm või enam, siis pere kulutused tõusevad olulisel määral. Samal ajal me näeme seda, et esimese ja teise lapse puhul

saaks tema eluks või elukeskkonnaks vajalikud sotsiaalsed tagatised riigilt kätte. Kindlasti ka lapse vanemad panustavad tema kasvatamisse. Ja muidugi on oluline siin ära märkida, et kui me ei tõstaks esimese ja teise lapse toetust,

Aitäh, hea eesistuja! Minu esimene sõnavõtt siis ka siitpoolt seda saali vaadates. Ja mul on hea meel selle üle, et ma ei peagi esitama mingisugust norivat küsimust, vaid saan hoopis ettekandjat kiita südikuse eest selle punkti menetlemisel ja soovida seda, et eelnõu võimalikult kiiresti vastu võetakse. Aitäh! No mina ka tõesti soovin, et see eelnõu kiiresti vastu võetakse. Samas ma pean head kolleegi selles mõttes kurvastama, et vaat mina ei saa aru, mis toimub. Ka sotsiaalkomisjoni istung ju tegelikult näitas seda, et meil on väga selge eriarvamus parlamendis olemas just nimelt lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse puhul. Mina eeldasin ja arvasin, et see on küsimus, milles kõik viis fraktsiooni, kes parlamenti kuuluvad, ja ka fraktsioonitud saadikud suudavad omavahel kokku leppida ja tehakse meelsasti koostööd.

See tähendab ilmselgelt seda, et lastetoetusi puudutava eelnõu menetlemine saab olema järgmiste nädalate põhitemaatika siin Riigikogu suures saalis.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 99 annab muudatusettepanekute esitamise tähtajaks kümme päeva. Möönan, et seal on ka säte, et juhtivkomisjoni ettepanekul võib Riigikogu esimees määrata teistsuguse muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Mina väga lootsin, et selle eelnõu puhul, mis võtab kohustusi rohkem kui 240 miljoni eest, antakse pikem muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kui on see kümme. Paraku üllatus-üllatus! Ka seda minu silmad, head kolleegid, ei ole varem näinud. Anti ainult poolteist päeva! 240 miljonit, ja poolteist päeva! Millega sotsiaalkomisjon on muudatusettepanekute tähtaja lühendamist rohkem kui viis korda põhjendanud? Ma loodan, et sa suudad protokollist välja võtta, mis on need argumendid. On väga loogiline, et seal juures on ka argumendid. Aitäh, Aitäh! See arutelu, kus toimus muudatusettepanekute tähtaja määramine, toimus ikkagi komisjonis esimese lugemise ajal. See arutelu oli tõesti ja soov, nii nagu ma ütlesin, komisjoni ja parlamendi enamuse tahe oli selle eelnõuga liikuda võimalikult ruttu edasi, et see eelnõu saaks veel selle istungjärgu ajal vastu võetud. Nii nagu ma ütlesin, miks see on oluline: see on oluline selle tõttu, et tõesti teha ära need IT-alased arendused, et me saaksime seda süsteemi võimalikult valutult rakendada. Me ju keegi ei taha seda, et me võtame parlamendis vastu seaduse, anname peredele ja lastele lootuse, et me võtame selle eelnõu vastu, et lastetoetused tõusevad, et lasterikka pere toetused tõusevad, aga siis üks hetk teatame, et vabandust, meie e-tiiger magab ja me ei suuda

ainult poolteist päeva muudatusettepanekuteks ja 240 miljonit. Ma ütleks niimoodi, et ma tegin väikse arvutuse, aga ma ütlen ausalt, ma ei ole hea peast arvutaja. Kui poolteise päevaga suutis Reformierakond teha 1500 muudatusettepanekut, no palju ta siis kümne päevaga oleks teinud!? Ma sain 15 000.

Meie teada, komisjoni info kohaselt on ikkagi see, et me räägime täna netokulust 200 miljonit eurot. See on see number, millega me oleme opereerinud ja mis tundub mõistlik number olevat. Samal ajal me ju teame seda, et meil kunagi meil kunagi oli selline tore valitsus, mis koosnes Keskerakonnast ja Reformierakonnast ja võttis vastu otsuse, mis minu meelest oli õige otsus – õige otsus oli! –, et antakse riigikaitsele juurde 400+ miljonit, 300+ miljonit. Aga ma tuletan meelde, et need arutelud ei jõudnud absoluutselt parlamenti ja siis ma ei kuulnud, et keegi oleks väga tugevalt kritiseerinud ja öelnud, et minnakse parlamendist mööda. Nii et ma arvan, et eks see on ka oluline, et meil oleks selline laiem [põhimõte], et kui me ühtesid seaduseelnõusid menetleme ühtemoodi, siis me ka kõiki teisi eelnõusid võiksime menetleda enam-vähem selles raamistikus. Nii et ma siin ka selles osas väga suurt katastroofi ei näe. Oleme

kui parlamendi enamus seda tahab, on seda võimalik muuta. Aga eelnõu algatajate soov oli tõesti lasterikka pere toetust indekseerida. Ja tõesti, kui [indeksi] väärtus on väiksem kui üks, siis midagi ei muutu, aga kui see on [suurem], siis just nimelt lasterikka pere toetust indekseeritakse [võrreldes] baassummaga. Ehk siis lühidalt – toon näite –, kui lasterikka pere toetus näiteks kolme kuni kuue lapse puhul on 700 eurot ja on see indekseerimise periood, siis indekseeritakse just nimelt seda baassummat. Ehk siis tagatakse, ma arvan, see, et lasterikastel peredel on olemas tõesti see stabiilsuse, kindluse tunne. Me ju näeme, et kui majanduslik ebakindlus [kasvab], siis see lööb kõige valusamalt just nimelt peresid, kus kasvab palju lapsi. Me teame, et siis tuleb hakata pere eelarvet ringi [tegema]. Aga ilmselgelt me ju tahame, et meie lapsed kasvaksid võimalikult heas keskkonnas, et neile oleks tagatud

just nimelt lasterikastel peredel, kusjuures isegi mitte ainult lasterikastel peredel, vaid üldse peredel, kus kasvavad lapsed. Need on seotud just nimelt toiduga, energeetikaga ja eluasemekuludega. Ja tegelikult, kui me näeme, et meil viimasel kuul oli hinnatõusu number ligemale 20%, siis see on kahtlemata oluline samm,

Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Muu hulgas on kõlanud arvamus – kui ma ei eksi, see oli avaldatud sotsiaaldemokraatide poolt –, et suurpere hüvitis võib viia selleni, et naised ei ole motiveeritud enam Kas peate seda probleemiks ning kas olete nõus sellega, et laste kasvatamine on ka väga tõsine ja vastutusrikas töö ja peab olema igati väärtustatud meie ühiskonnas? Aitäh! Siin on minu meelest kaks sellist olulist asja või [õigemini] kaks olulist ideed, mõtet, mitte asja. Kõigepealt esimene. Ma arvan, et ükski laps ei sünni siia ilma sellepärast, et makstakse kas lasterikka pere toetust või lapsetoetust. Raha pärast lapsi ei tehta.

aina enam ka kolmandaid lapsi. Me nägime ju, et kui me just nimelt lasterikaste perede toetuste süsteemi lõime, siis esimestel aastatel kolmandaid lapsi hakkas peredesse rohkem juurde sündima.Minu Minu meelest see on hästi oluline, et riik väärtustab peresid ja lapsi. Olgem ausad, kui me tahame, et meie iive oleks positiivne, et [püsiks] meie põhiseaduse vaim, et meie rahvas kestaks edasi põlvest põlve, siis seda ikka muudmoodi teha ei saa, kui ainult siia ilma lapsi sünnitades. Ja ma arvan, et see on oluline samm, et riik panustab sellesse. Muidugi, mina ütlen ka, et lapsevanema amet – nimetame seda niimoodi, kui me tahame – on täiskohaga töökoht. Seda ei saa muudmoodi võtta. Aga ma ei võrdleks seda selles mõttes töökohaga, et muidugi

hoidma. Eelnõu eesmärk on see, et tõesti emad saaksid olla oma laste kõrval nii kaua kui vaja ja nad ei peaks esimesel võimalusel jooksma tööjõuturule, kui nad näevad, et pere eelarvesse on hakanud tekkima väga suured käärid ja miinus läheb nii suureks, et tõesti

miks on nüüd lastetoetused, nende tõstmine kutsunud esile sellised vaidlused, protestid ja tuhanded parandusettepanekud? See on ju nii humaanne. No kellele siis veel kui mitte lastele? Lapsed on meie tulevik.

[kuidas] sündimust tõsta, aidata meie peresid, kus täna on palju lapsi. Mulle tundus, et see ei saa olla see koht, kus toimub poliitiline võitlus. Paraku tuleb tunnistada – ma olen ka suhteliselt noor Riigikogu liige ja eks

liikmed, kuus tükki, kelle nimed ma siin enne ette lugesin stenogrammi huvides, loobusid ja võtsid allkirja sellelt eelnõult tagasi? Noh, nende põhjendusi on olnud kaks, nagu ma olen kuulnud. Üks on jällegi poliitilist laadi. Veel kord: see jääb mulle raskesti mõistmatuks, sest selle eelnõu sisu ei ole teha poliitikat, selle eelnõu sisu on aidata lapsi ja peresid. Teine põhjendus oli tõesti see, et selles eelnõus ei ole sees üksikvanema toetust. Ometigi me tegelikult nägime, et sotsiaalkomisjonis hääletati see muudatusettepanek sisse, see on siin olemas. Seega see argument kukkus ära. Nii et taas kord oli minu hinnangul tegemist ainult poliitilise tahte puudumisega. Ülle

See on üks asi.Teine asi on see ja minu küsimus puudutab seda, et te väitsite oma ettekandes, et kõik komisjonis viibinud isikud said kaitsta oma muudatusettepanekuid. See ei ole tõsi, ei saanud! Ma istusin seal kaks tundi ja mitte keegi ei küsinud, kas ma soovin seda kaitsta või mitte. Ma tõusin lõpuks püsti ja ütlesin, et palun hääletada seda suures saalis, sest te lõpetasite koosoleku ära ja mina oma ettepanekuid kaitsta ei saanud. Nii et te ei rääkinud päris tõtt. Aitäh!

Veel kord: mina sain sellest väga selgelt aru, et teil oli neljapäeval võimalus oma muudatusettepanekuid [selgitada]. Kui te ei soovinud seda teha, siis ega me ei saa ju vägisi kedagi sundida. See on nagu esimene mis on minu meelest vaja ära klaarida.Ja teine. Minu meelest sellel esmaspäeval teil ei saanudki seda võimalust tekkida, sest tegelikult teie muudatusettepanekud olid juba osaliselt läbi hääletatud. hääletatud. Osaliselt oli komisjon muudatusettepanekuid hääletanud juba neljapäeval. Nii et noh, selles mõttes ...Muidugi, oleks meil olnud konstruktiivne tööõhkkond, siis meil oleks tekkinud võimalus seda arutelu pidada. Aga ma tuletan meelde, proua Rajasalu, et teie enda fraktsioonikaaslased

lapse magama paneku hetk võrreldes sellega, millist lärmi te suutsite sotsiaalkomisjonis tekitada. See meenutas tõsist rokk-kontserti, kus turvamehed on kõik reeglid ära unustanud. Nii et selles mõttes kiitus teile. Te suutsite komisjoni töö teha võimalikult raskeks. Ja nagu ma ütlesin,

miks on vaja see eelnõu praegu vastu võtta, on just nimelt seotud sellega, et me tahame seda [seadust] võimalikult varakult rakendada, ent IT-arenduste rakendamine võtab kusagil aasta aega aega. See tähendab seda, et kui me lükkaksime selle eelnõu menetlemise sügisesse,

Aga, hea Tõnis, riigi eelarvestrateegia on Vabariigi Valitsuse pädevus, see ongi nende otsus, nad ei peagi sellega tulema parlamenti. Nagu ma siin alles [ütlesin], ta üksnes esitab selle parlamendile.

kui eelnõu algatati või kui selle algatamise arutelud toimusid nii kahe toonase koalitsioonierakonna fraktsiooni vahel kui ka tegelikult terve Riigikogu fraktsioonide vahel, et näha, kas eelnõul oleks tõesti laiemat pinda. Ja ega ma ei ma ei oska sõnastada – see on küll tõesti minu viga, et ma ei oska sõnastada –, mis siis on need kolm asja, mida Reformierakond tahaks selles eelnõus muuta, et teha see paremaks. Mina ei ole aru saanud, mis siis on nende soov, mida võiks teha veel paremaks. Need ettepanekud, mida mina olen näinud, muudaksid ju eelnõu ainult halvemaks. Aga see on minu hinnang, või mitte minu hinnang, see on komisjoni enamuse hinnang. Nad ei toetanud teie muudatusettepanekute paketti.Nüüd

jätkuvalt seda meelt, et see oli õige otsus, ja ma ei heida seda kordagi ette. Aga see ei olnud seotud ei riigieelarve otsusega ega ka riigi eelarvestrateegiat puudutava otsusega. See oli lihtsalt otsus, millega Vabariigi Valitsus võttis endale kohustusi 450 miljoni euro Mina arvan, et parlamentaarses riigis oleks võinud peaminister vähemalt siia tulla ja teha poliitilise ettekande parlamendisaalis, et teavitada, et vaat, selline otsus tuleb. Ma olen täiesti kindel, et selles küsimuses oleks küll parlament olnud ühtne ja keegi ei oleks obstruktsiooni rakendanud. Aitäh! Jürgen Ligi, palun! Aitäh! See on lame ja labane, kuidas te tänitate kolleegide kallal ja püüate luua muljet, nagu oleks komisjonis toimunud midagi eriti roppu ja vägivaldset. Ei toimunud. Võiks isegi rohkem emotsioone olla komisjonides, aga seal ei toimunud midagi ekstraordinaarset peale selle, et rulliti üle ettepanekute tegijatest. Minul oli kümmekond sisulist ettepanekut,

Öelge, kust see tuleb. Mis see protseduur teie arvates on? Meil on neljapäeviti näiteks Tallinna volikogu [istung], on planeeritud kohtumised ja on fakt, et me ei ela Outlookis. Mis see protseduur on? Millal te meile saatsite selle kutse ja kuidas me pidime sellele reageerima? Palun seletage oma tänitamist. Aitäh! Aitäh! Ei ole mina tänitanud. Ma üritasin lihtsalt kolleegidele meelde tuletada, mis on minu arusaamine sellest, milleks ikkagi parlamenti on tuldud. Minu arusaamine on see, et parlamenti on tuldud parlamendi tööd tegema. Kui on kellelgi soov osaleda mõne omavalitsuse volikogu töös, siis tänane riigi seadus lubab seda ja seda ei saa ette heita. Minu meelest on see väga hea, et parlamendi saadikud aitavad sisuliselt kaasa ka kohalike omavalitsuste tööle, ja minu meelest Tallinna Linnavolikogu on seeläbi saanud küll oluliselt sisulisema arutelu formaadi. Ja minu meelest, härra Ligi, teie sõnavõtud seal on olnud ääretult head. Aga veel kord ma ütlen, põhitöökoht saab olla ikkagi ainult parlament ja parlamendi tööga seotud.Tulles

Ütleme ausalt, siin protokollis õnneks neid sõnavõtte ei ole. Mul on siiralt kahju, et seda helifaili ei saaks avalikkusega jagada, sest see on ikka väga värvikas, oluliselt värvikam, kui tänases Eesti Ekspressis ära trükitud mõningad lindid. Aga ma mäletan seda, kui teie ise – need olid teie sõnad – ütlesite ühe oma kolleegi kohta, et te olete mööblitükk. Te käskisite mõningatel kolleegidel lihtsalt vait kui nad uksest sisse tulid. Nii et ma ütlen veel kord: mina oleksin kolleegide suhtes oluliselt lugupidavam. Samas ma möönan, et ka minul

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma kõigepealt tahaksin ära õiendada selle, mida te väitsite Sotsiaaldemokraatliku Erakonna muudatusettepanekute kohta, et me välistasime lasterikka pere toetuse indekseerimise. Kui te loete seda ettepanekut, siis see [seisnes] selles, et lisati juurde lapsetoetuse ja üksikvanema toetuse indekseerimine. Mitte midagi ei võetud välja. Nii et palun see edaspidi õigesti esitada. Ka pensioni korral indekseeritakse mitte

ning need lähevad ka ühe ja kahe lapsega peredele kallimaks ja lapsetoetuse indekseerimine kindlasti tagaks parema majandusliku toimetuleku ka neile. Aga kahjuks seda komisjon ei toetanud. Olgu see stenogrammi huvides öeldud. Miks te seda ei toetanud, eks teie teate seda paremini. Austatud Aitäh! Loen siis veel kord selle punkti stenogrammi huvides ette. Tõesti, neljas punkt siit protokollist puudutab indekseerimist ja oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt tehtud. Praeguses eelnõus on kirjas ainult lasterikka pere toetuse indekseerimine. Sotsiaaldemokraadid leiavad, et indekseerida tuleks ka – see sõna "ka" kadus minul siit vahelt ära – lapsetoetus ja üksikvanema toetus, mis tagab ka ühe‑ ja kahelapselistele peredele selle, et nad ei satu halvemasse olukorda võrreldes lasterikaste ma olen nõus, et ka selle üle võib arutada. Ja nii nagu ma ütlesin, see muudatusettepanek jõudis suurde saali, nagu ka kõik need teised muudatusettepanekud. Siin kolleegid heitsid ette, et nad ei saanud oma muudatusettepanekuid tutvustada – olge mureta, kui need olid sisulised ja head muudatusettepanekud, siis suurel saalil on alati võimalus nendest muudatusettepanekutest valida välja parimad ja neid toetada. Neid muudatusettepanekuid on võimalik panna hääletusele ja kui keegi tunneb, et ta ei ole jõudnud enese sees veel otsusele, siis on alati võimalik võtta ka kümneminutiline vaheaeg. Nii et need võimalused on olemas ja kui suur saal leiab, et peaks seda indekseerimise põhimõtet laiendama, siis minul isiklikult selle vastu midagi ei ole.Aga veel kord: eelnõu algatajate soov oli indekseerida lasterikka pere toetust. See oli, veel kord, põhimõtteline eesmärk, et me läheme appi lasterikastele peredele. Muidugi, selle eelnõuga oleks võinud lahendada veel kümneid ja kümneid tõsiseid sotsiaalseid muresid või probleeme, mis Eesti ühiskonnas on. Aga seekord oli eelnõu algatajate kokkulepe, et fookus on see. Ja nii nagu ma ütlesin, selle eelnõu algatajate hulgast

miks ma seda ei saanud teha esimesel korral. Hea kolleeg Mart Võrklaev sai oma ettepanekud esitada, aga millegipärast minule näidati ainult ust ja ma isegi ei tea, kas minu protest läks sisse või mitte. Ma saan aru, et kui on soov obstruktsiooni teha, siis me võime kõik need maailmavalud siia eelnõusse kirja panna ja hakata nende üle arutama. Ma ikka veel kord ütlen, et tegemist on lastetoetuse eelnõuga ja lasterikka pere toetuse eelnõuga. Kellel on siiras soov seda eelnõu

saab seaduseks, siis tema astub tagasi. No ja mina usun, et Kaja Kallas peab oma sõna. Aga ilmselgelt on tal selleks vaja aega ja noh, kui esitatakse 1500 muudatusettepanekut, siis ta saab lisatööpäevi juurde, sest ilmselgelt parlamendil läheb aega selle menetlemisega. Aga ei tasu loota, et see päev kätte ei jõua. Ükspäev ikka jõuab kätte päev, kui see eelnõu saab seaduseks, ja siis peab Kaja Kallas tagasi astuma, midagi pole teha. Aga tulles nüüd veel kord teie küsimuse juurde, mis puudutas töist õhkkonda komisjonis, siis heita heita siin täna ette minule või kellelegi teisele, et meie lõime kuidagi ebaadekvaatse õhkkonna seal komisjonis – härra Suslov, ma tõesti arvan, et te võiksite oma kolleegidega,

Eks siin ongi meil erinevad arusaamised. Ja kui ei olnud võimalik sisuliselt seda eelnõu arutada, siis midagi pole teha. Kui karjutakse läbisegi, solvatakse üksteist, hääletoonid lähevad kõrgeks – no siis ei olegi võimalik sisulist arutelu pidada. Aga veel kord: kõiki muudatusettepanekuid on võimalik suures saalis hääletada, enne seda on võimalik võtta kümme minutit

On tekkinud mõned protseduurilised. Jürgen Ligi, palun! Aitäh, härra Helme! Ma olen avalikult teid paar korda tunnustanud kui juhatajat, kes suudab olla erapooletu, ja sellepärast ma küsin: mis teie hinnangul peaks olema komisjoni ettekande sisu? Ma selgitan. Tõnis Mölder peaks esindama praegu komisjoni, aga ta esindab nagu Edgarjugendi broilereid. Ta räägib väga selgelt sihukest limast loba, sildistab, tsiteerib, tänitab, värvib komisjoni mustemaks, kui see on, tsiteerib nalju, mida mina tegin. Valdo Randperele ma tõesti ütlesin, et ole vait, Valdo – lihtsalt sellepärast, et meil oli lõbus hetk. Nüüd ma pean kuulama seda komisjoni nimel [juttu], justkui see iseloomustaks kuidagi asja olemust komisjonis. Härra Helme, proovige sõnastada, mis võiks olla komisjoni ettekande mõte ja vorm. Aitäh, Seda sildistamist tuli muidugi ka selles viimases sõnavõtus omajagu, see ei ole siin kellegi monopol. Jah, komisjoni ettekande põhisisu peab olema komisjoni arutelude toomine siia suurde saali. Saadikutel on võimalik küsida komisjoni ettekandjalt kaks küsimust, kui nad tahavad täpsustusi küsida selle komisjoni ettekande kohta. Aga on ka tavaline praktika, et komisjoni ettekandjal on on suhteliselt suur voli siin seda arutelu laiendada. See on ettekandja valik, kas ta ütleb lühikese lause, et seda komisjonis ei arutatud, või annab küsijale mingi kommentaari. Seda me oleme siin teinud ikkagi läbivalt, niimoodi on ka võimalik.Ivi Ivi Eenmaa, protseduuriline, palun! Ma tänan, härra juhataja! Ma olen sunnitud tegema märkuse eelnõu ettekandjale juba sellepärast, et esitatakse lausvalet. Ka teie väide, härra Mölder, et peaminister on öelnud, et ta astub tagasi, kui see seadus jõustub – ta pole mitte kusagil öelnud seda, et ta astub tagasi. Ta on öelnud, et valitsuse tegevus on läbi ja palun ärge kasutage valesid väiteid oma demagoogia esitamiseks. Aitäh, austatud Ivi Eenmaa! Neid seisukohavõtte saab ilusti läbirääkimistel väljendada ja selleks on teisel lugemisel kõikidel Riigikogu saadikutel võimalik tulla pulti ja pidada

Jaa, meil vist ei teki erilist erimeelsust. Selle eelnõu arutelu ei ole tavapärane olnud algusest saadik ei komisjonis, ei suures saalis, ei selles osas, kuidas siin on [esitatud] muudatusettepanekuid. See ei ole pretsedenditu, aga see ei ole tavapärane.Siim Siim Pohlak, palun, protseduuriline! valitsesid, neid ebaviisakaid märkusi ja kõike seda. Kas see on kuidagi keelatud? Kui härra Ligi võrdles siin kedagi Edgarjugendiga, siis mina ütleksin, et reformierakondlased käitusid nagu üks pruunide särkidega rünnakrühm seal komisjonis, lihtsalt laamendasid ja röökisid. Kas Tõnis Mölder peaks selle siis kalevi alla panema? Kas ta ei tohi sellest rääkida meie kodu‑ ja töökorra kohaselt? Aitäh! Ei, vastupidi, komisjoni ettekandjal on lausa kohustus tuua komisjoni arutelu siia. Seda võib teha väga kuivalt, lugeda ette protokoll või isegi sealt protokollist ainult mõni mõni protseduuriline otsus. Aga seda on võimalik ka palju laiemalt siia saali tuua. Ja loomulikult meil on tihtilugu kuulda saadikute nurinat, et kõnepuldis olev inimene ei vasta sisuliselt küsimusele. Aga kui ikkagi küsimused tulevad ja kõnepuldist neile küsimustele vastatakse, siis see on pigem parem kui halvem. Kindlasti ei ole sellist keeldu, mis ütleb, et komisjoni ettekandja ei tohi pikalt-põhjalikult seletada. Jüri Jaansonil on uuesti protseduuriline. Palun! Jaa, mul on uuesti protseduuriline tulenevalt teie vastusest, et selle eelnõu menetlus ei ole tavapärane.

menetlus ei ole tavapärane, sealhulgas näiteks on erakordselt lühike muudatusettepanekute tähtaeg olnud. Ja teiseks: väga paljud muudatusettepanekute esitajad, sealhulgas mina, ei ole saanud oma muudatusettepanekuid kaitsta. Jaa, Hea Jüri Jaanson, ei tohi segamini ajada seda, mis on tavapärane, ja seda, mis on meie kodukorra põhine. Meie kodukord näeb ette komisjonile laia enesereguleerimise õiguse, mis tähendab seda, et meie kodukord võimaldab ka lühikest tähtaega tähtaega muudatusettepanekute [esitamiseks]. Ja meie kodukord võimaldab kümneminutilisi vaheaegasid võtta, [isegi] kui muudatusettepanekuid on üle tuhande. Üks asi on tavapärane ja teine asi on kodukorraga kooskõlas. Jah, ma olen Riigikogu juhatuse liikmena saanud kätte terve hulga Reformierakonna saadikute proteste. Me oleme saanud kätte ka varasema

valede hunnik, ja tegelikult tahaks, et seal puldis oleks mikrofon, mis iga vale peale vilistaks. Siis oleks sinu kõne küll ainult vilesid täis. Aga ma annan sulle võimaluse.

nimetas üksikvanemate toetust toetuseks lesbilistele paaridele. Kinnita palun seda, et see on tõsi! Ja ära veel kord valeta. Aitäh! Aitäh! Veel kord: mina ei ole Valdo Randpere nime selle ettekande jooksul – ma ei tea, kui kaua see siin on kestnud, juba päris mitmed-mitmed minutid – kordagi nimetanud. Mina ütlesin, et kolleeg Jürgen Ligi solvas kolleege. Kui sa tundsid ennast puudutatuna, järelikult ka sinu hing sai haiget.Aga mida ma tahan öelda, on see, et noh, ma ka siin nende protseduuriliste küsimuste peale julgen võtta südame rindu ja öelda, et ärge kartke. Hirmul on suured silmad, aga ärge heitke seda ette, et kui peaminister on öelnud lause, et ta astub tagasi, siis ta astub tagasi. Seda ei maksa peljata ja karta. Eesti on demokraatlik riik, küll see parlament suudab uue peaministri leida. Leiab ta Kaja Kallase või kellegi teise – see on demokraatlik protsess ja demokraatiat ei tasu karta.Aga nüüd, tulles selle komisjoni arutelu juurde, ma loen protokollist korduvalt lõike: "Arutelu on raske kajastada, kuna räägitakse korraga." Keeran mina lehe edasi: "Arutelu on raske eraldi kajastada, kuna räägitakse korraga.", "Arutelu on raske eraldi kajastada, kuna räägitakse korraga." Ja niimoodi lehtede kaupa.

läksid hääletoonid, detsibellid nii kõvaks, et ei olnud võimalik kogu seda arutelu protokollida.Nüüd see, millele sina viitad – tõesti sotsiaalkomisjonis sellist arutelu ei ole olnud, mida Martin Helme kuskil ütles. Aga küll saan mina seda kinnitada, et need koosviibimised, kus mina olen ühes ruumis olnud eelnõu algatajatega – siis olid veel eelnõu algatajatest ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmed laua taga ja seal oli EKRE fraktsioonist eelnõu algatajaid, Isamaa fraktsioonist ja keskfraktsioonist no mina küll ei tea ühtegi inimest, kes kinnitaks seda sinu lauset, et Martin Helme oleks selliseid labaseid sõnu kasutanud. Mina ei tea seda. Kui sul on teistsugust infot, ole hea, jaga seda meiega. Aga, Valdo, sul oli tegelikult võimalus tulla ise ka sellele koosolekule. Me kutsusime sind korduvalt, sina ei tahtnud tulla. See on sinu valik. Eks siis sa peadki uskuma neid külalegende ja sellest armust elama. Aitäh! Protseduuriline, Valdo Randpere! äkki on protokollis see koht ka, et Tõnis Mölder tantsib tibutantsu. Aga selle kohani ta ei jõudnud. Aga kuna, Martin, sina juhtud juhuslikult seal üleval istuma ka ja mina olen sind alati kiitnud selle eest, et sa oled julgenud ausalt välja öelda, mida sa oled öelnud ka mitte avalikkuse ees, siis äkki sa kinnitad ise seda, et sina ütlesid, et üksikvanemate toetus on toetus lesbilistele paaridele. Ja selle tõttu võtsid sotsiaaldemokraadid oma allkirjad sellelt eelnõult tagasi. Punkt üks, ma ei osalenud sotsiaalkomisjoni istungil kordagi, töögrupi aruteludel olin küll kohal. Aga punkt kaks: mina sinu klatšijutte siit kommenteerima ei hakka ja sellesse arutelusse koosoleku juhatajana sisse ei tule. Jaanus Karilaid, protseduuriline, palun! Aitäh, hea juhataja! Ma vaatan, et Reformierakonnast on saanud EKRE hale koopia. Tõesti hale koopia ja sellest on ääretult kahju. Aga ütleme, kuna siin Valdo Randpere tundis muret üksikvanema toetuse pärast, siis komisjoni nimel esinev Tõnis võiks ju aidata Valdo Randperet ja öelda, et üksikvanema toetuse üle on võimalik hääletada. Seda ju arutati komisjoni istungil. Aitäh, Nii, läheme küsimustega edasi. Õnne Pillak, palun! Aitäh! Ma siin kirjutasin üles, hea ettekandja,

siis kõige suuremas suhtelises vaesuses on need lapsed, kes kasvavad üksikvanemaga. 37,5% nendest on selliseid peresid. Ja absoluutses vaesuses kasvab üksikvanemate lastest 6,7%. Samal ajal kolme‑ ja enamalapselistest peredest elab suhtelises vaesuses 13,5% ja absoluutses vaesuses 2%. Need on väga suured vahed tegelikult. Mina julgen küll väita, et just üksikvanemate peres kasvavad lapsed on kõige suuremas vaesusriskis. Miks te otsustasite tõsta vaid 21 eurot üksikvanema toetust ja lasterikka pere toetusi mitusada eurot? Aitäh!

mina jätkuvalt ütlen, et juhtivkomisjon otsustas – ma ei hakka ette lugema, aga see oli komisjonis selgelt valdav enamus, kes nõustus selle ettepanekuga –, et üksikvanema toetust tuleb tõsta 19 eurolt 18 sendilt 40 eurole. Miks see on oluline? Ma arvan, oluline on see, et me tõesti suurendame üksikvanema toetust, kahekordistame seda. Küll aga tõesti Sotsiaalministeeriumi kolleegid rõhutasid seda, et siin tuleb jälgida ka seda, et me ei soodustaks kuidagi seda, et tekib peremudeleid, kus isakannet sünnitunnistusele ei tehta just nimelt selle mõttega, et nii on majanduslikult sellele perele kuidagi parem. Veel kord, ma arvan, et et see ei ole tegelikult ühegi pere eesmärk olnud, aga kui see ometigi juhtub, siis me ei taha seda riigina kuidagi soodustada. Ja mis puudutab üksi

igas eelarveaastas. Kui me näeme võimalust ja vajadust seda tõsta, siis muidugi parlamendil on see võimalus olemas ja minu teada muudatusettepanekuid, kus selle numbriga nii-öelda mängitakse ülespoole ja allapoole, on siin suures saalis küll. Alati on võimalik need ettepanekud panna hääletusele ja siis suur saal saab otsustada. Aivar Viidik, palun! Mölder, te ilmselgelt naudite kõige rohkem, mulle tundub, seda, et teie mikrofon on kõige rohkem lahti. Mis [puutub] nendesse hinnangutesse, siis hinnang ei saa kunagi olla ühepoolne, alati on ja oli ka seal koosolekul ju mitu osapoolt.

ja toetust ei saa mitte lapsed, vaid lapsevanemad. Ei ole sugugi garanteeritud, et see toetus läheb lapsele. Selline märkus. Aga puhtalt komisjonis osalemise poole pealt märgin, et ka mina olin ennast registreerinud korralisele koosolekule,

Aitäh! Ma ei salga – ja seda on ka avalikult mõned parlamendi kolleegid öelnud –, et tõesti, ma [suhtun] sellesse eelnõusse kirega. Ja ma arvan, et see ei ole ju halb, kui parlamendi arutelus on sellist heas mõttes kirge.

Nüüd see, millele te viitasite, et kas see toetus on mõeldud lapsele või perele. Ilmselgelt me saame aru, et lapsetoetus on mõeldud lapsele, aga seda makstakse ilmselgelt vanemale. See on ju väga loogiline.

et ärge saage minust valesti aru. Ükski laps ei sünni siia ilma, ma loodan, raha pärast. Ükski laps ei sünni siia ilma sellepärast, et keegi saaks riigilt rohkem tuge.

juurde lisama –, siis tegelikult me nägime, et rohkem sündis kolmandaid lapsi peredesse. See on meie iibe koha pealt ääretult oluline, et meil on peresid, kus kasvab just nimelt kolm või enam last. Ülle Ülle Rajasalu, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Austatud kõneleja sealt puldist! Mind on pidevalt häirinud see, et tegelikult me menetleme peretoetuste eelnõu. Kui ma vaatan teie intervjuusid ajakirjandusele kuskil avalikus ruumis, siis pidevalt te rõhute lastetoetustele. Mida me siis teeme? Lastetoetused või peretoetused? Palun nimetage õigete nimedega seda, mida me menetleme.Nüüd,

selle Pandora laeka, et mõnel on võimalik lausa paar korda esineda siin kaheksaminutilise kõnega, küll fraktsiooni nimel, küll enda nimel ja komisjoni nimel. Nii et see saab olema kindlasti põnev ja ma arvan, et seda võimalust kindlasti peaksite kasutama. Ja siis on võimalik võtta võimalik võtta muudatusettepanekute tabel lahti ja hakata ükshaaval neid menetlema. Alati on veel võimalik fraktsiooni esimehel või aseesimehel võtta kümneminutilisi vaheaegasid, kui muudatusettepanek tundub selline, et tahaks toetada, aga võib-olla peaks kolleegidega enne aru pidama. Ja ma arvan, et see on mõistlik, seda on aeg-ajalt siin ka kasutatud. Küll on seda, ma mäletan, minu enda kolleegid seda kasutanud, küll olete teie ise oma kolleegidega kasutanud. Ja see ongi mõistlik, ma selles mõttes ei heida ette. Nüüd, küsimus oli veel ka eelnõu sisu kohta. Ma loen need põhilised kohad ette. Lapsetoetus

Härra esineja! Ma arvan, et ei ole kohane, et te lihtsalt peate oma loengut meie, saadikute kohta ja õpetate, kuidas me peame käituma, elama või olema. Jaa. Mati Raidma, palun! Suur tänu, austatud eesistuja! Stenogrammi huvides tahaksin küsida teilt, kas te olete praegu eelnõu algataja

kaheksa või enam tundi kestis, siis seal oli väga värvikaid sõnavõtte, väga palju erinevaid sõnavõtte. Ja ilmselgelt kõike ei peagi protokollima, sest komisjoni protokoll ei ole stenogramm. See on protokoll, kokkuvõte sellest, aga seal oli väga erinevaid ja kirevaid sõnavõtte. Nii nagu ma ütlesin, seal oli minu hinnangul ka neid sõnavõtte, mis ei olnud kolleegide suhtes lugupidavad. Ma ei kiida seda heaks, aga need jäävad nende heade kolleegide südametunnistusele. Aga nii nagu ka hea istungi juhataja ütles, tõesti, siin on nagu kaks varianti: kas ma vastan teile lühidalt, ütlen, et komisjonis neid teemasid ei arutatud, või – jah, ma möönan, see on võib-olla libe tee, aga ma arvan, et see on oluline, et me saaksime seda sisulist debatti pidada – me arutame seda teemat laiemalt. Ja kui teil on soovi selle eelnõu sisu kohta saada rohkem informatsiooni, paremat teavet, siis ma olen ühtlasi ka eelnõu algataja ja ilmselgelt ma olen siin selles mõttes natukene kahes rollis. Mul on muidugi võimalus jagada teile ka sisulist informatsiooni, sest see võib anda teile võimaluse otsustada näiteks seda, kas te toetate mõnda muudatusettepanekut või te ei toeta, kas te lubate sellel eelnõul läbida teise lugemise või mitte, kas see eelnõu läheb kolmandale lugemisele või mitte. Ja võib-olla teis tärkab soov lõpetada obstruktsioon. Nii et selles mõttes need on ju kõik parlamentaarse arutelu formaadid, mis siin on olemas. Ja ma ka küll ei arva, et ma olen täna kuidagi kodu‑ ja töökorda rikkunud. Mati Mati Raidma, protseduuriline! Suur tänu! Just ettekandja ütles, et ta on seal puldis ka eelnõu algataja rollis. Minu küsimus: kas meie

Meil on olnud eelnõusid, kus on praktiliselt kogu Riigikogu algatajate hulgas. Kuidas me siis seda käsitleme? Ei, kodukord kindlasti ei keela algatajal olla ka teisel lugemisel komisjonipoolne ettekandja.Tarmo

Senini on avalikkust kogu aeg minu meelest eksitatud, et see peretoetuste summa läheb riigile maksma 300 miljonit eurot. Täna ma kuulsin juba summat 240 miljonit eurot. Aga ma väidan, et kulu riigieelarvele ei ole ka 240 miljonit eurot, see oncirca200 miljonit eurot, sest see raha läheb uuesti majandusse, laekub riigile maksudena tagasi. Kas see 200 miljonit eurot on tõesti nii suur summa, et me peaksime seda siin nüüd 15 ööpäeva arutama? Aitäh,

meie parimast teadmisest ja koostööst Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga. Tõesti, see, mida teie ütlesite – ja see teine aspekt on väga õige, hea, et te sellele tähelepanu juhtisite –, selle eelnõu netokulu

hinnarallit, mis meil täna toimub, et see on perede eelarved ajanud väga selgelt suurde miinusesse. Ma arvan, et seda raha kasutatakse just nimelt selle miinuse lappimiseks ehk see tuleb tagasi tarbimisse ja läheb tagasi majandusse. Ma arvan, et see on oluline, sest veel kord: selle eelnõu mõte ongi aidata peresid, luua neile parem sotsiaalne turvatunne ja pagas. Nüüd, mis puudutab seda, kuidas selle eelnõu majanduslikku mõju arvutada. Siin ma pean küll ühe asja ära klaarima. Meil on olnud päris keeruline selle eelnõu menetluse käigus

tulla komisjonile nendes teemades appi. Ma tean ka seda, et eelnõu algatajad on mitu korda pöördunud ministeeriumi poole palvega tõesti tulla selle eelnõu kvaliteedi tõstmisel appi. Meie eesmärk ei ole ju ei ole ju teha vigast eelnõu, mida ei ole pärast võimalik Eesti laste või perede hüvanguks rakendada. Meie eesmärk on teha eelnõu, mis päriselt töötaks ja mida oleks võimalik rakendada. Seetõttu ma ütlen veel kord: meil olid positiivsed kohtumised, aga oli ka tõesti kohtumisi, kus head arutelu ei tekkinud. Ja komisjonis

koos töötanud sotsiaalkomisjonis ja teinud head koostööd. Ma praegu saan küll öelda, et siin puldis käitud sa verbaalse ahistajana. Ei Reformierakond ega ükski Reformierakonna liige ei öelnud, et nemad ei poolda lastetoetuste või peretoetuste tõusu. See [väide] tuleb sul tagasi võtta. Samamoodi on teadaolevalt kõik see, mis sotsiaalkomisjonis toimus, puhas terror olnud.

saamine] maksma läheks ja millise kulurea pealt see tuleks? Aitäh! Ma ei tea, ma jään ikkagi selles mõttes teistsugusele arvamusele, et kas ma olen siin puldis ahistaja rollis või ma olen siin ettekandja rollis. Seda saab tegelikult protseduurilise küsimusena ka küsimusena ka istungi juhatajalt küsida, et kas ma olen ahistaja rollis või ettekandja rollis. Ja eks ta saab siis vastata.Aga miks ma ütlesin selle lause? Ma ju tegelikult laiendasin seda lauset. Kui ma ütlesin, et Reformierakonna fraktsioon ei toeta seda, ma ju panin sinna ette ka väga selge postulaadi, et sotsiaalkaitseminister on saatnud komisjonile ametliku kirja, kus ta ütleb, et ta ei toeta selle eelnõu menetlemist. Ja ma ütlesin, et siit saan mina teha laienduse nii erakonnale kui fraktsioonile. Kui erakond ja fraktsioon tahavad seda kuidagi teistmoodi käsitleda, siis tegelikult neil on siin parlamendi menetluse käigus võimalik tulla seda eelnõu toetama.Samas ma tean ka seda, et esimese lugemise tagasilükkamise ettepaneku ei teinud keegi muu kui Reformierakonna fraktsioon. Ja kui me vaatame hääletust, siis keegi teine ei hääletanud selle tagasilükkamise poolt kui ainult Reformierakonna fraktsioon. Nii et noh, ma ütlen, et teod ja sõnad käivad lahku. Midagi pole teha, ikka tegude järgi saame me inimesi hinnata, mitte sõnade järgi. Ja see ongi täpselt see pilt, mida ma olen siin maalinud. Nii on. Aitäh!

Meil on selline asi olemas nagu ÜRO lapse õiguste konventsioon. Ilmselt te olete sellega kursis. See ei ole pikk dokument ja selles komisjonis osalenuna te peaksite selle dokumendi sisu teadma. See ütleb, et riik peab kohtlema lapsi võrdselt. Ehk siis täpsemalt ütleb ta, et kõik lapsed on võrdsed.Kas te arutasite seda konventsiooni osa ka sisuliselt ning millistel argumentidel te otsustasite ikkagi teisiti selle eelnõu sisuga edasi minna? Ja lisaks veel küsimus, miks te ei kuulanud ära huvigrupi Eesti Lastekaitse Liit arvamust. Miks te ei andnud neile võimalust oma arvamuse esitamiseks? Ma saan aru, et kutse oli küll esitatud, aga võimalust siiski ei ole antud, sest teie kiirustades toimunud komisjon istungil lihtsalt ei võimaldatud neil teisel ajal tulla. Suur

need, kes tahtsid, iga kord ei saanud sõna võtta, sest nagu ma ütlesin, osa parlamendiliikmeid tegi komisjoni töö võimatuks. Ja no midagi ei ole teha, mul oli kohati päris piinlik. Härra Suslovil oli kaasas töövari, kes pidi nägema kaks tundi järjest seda kemplust, mis sotsiaalkomisjonis toimus. Päris piinlik oli mul olla selle noore inimese ees ja ma tõesti loodan, et ta sai aru, et tavaline parlamenditöö ei ole nii labane, kus teistest üle karjutakse, vaid ollakse ikkagi viisakad ja korrektsed. Aga no midagi pole teha, see oli üks selle parlamendikoosseisu mustemaid päevi ja me ei pea sellel pikemalt peatuma.Nüüd, teie küsimus [lähtus] sellest, et kõiki lapsi tuleb kohelda võrdselt. Ja ma olen teiega nõus, et kui me võtame tänase süsteemi, kus lapsetoetus esimese ja teise lapse puhul on 60 eurot ja sealt edasi 100 eurot, siis tegelikult seda võrdsust ju ei ole. Ja nüüd me toome selle võrdsuse sisse: me näeme väga selgelt, et me tõstame toetuse 100 eurole iga lapse kohta. Tekib

lasterikasteks peredeks. Ja sealt edasi tekivad siis tõesti need olukorrad, kus hakatakse maksma lasterikka pere toetust. Ja seda makstakse kõikidele lasterikastele peredele ühtemoodi, nii et ka siin on võrdsus tagatud. Nii et ma selles osas küll ei saa teiega nõustuda. Mina arvan, et tänane süsteem on oluliselt ebavõrdsem,

Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea esimees! Lugupeetud ettekandja! Teie senist ettekannet arvestades tuleb järgnev teile üllatusena. Kõik inimesed siin saalis toetavad lastetoetuste tõstmist. Aga nii nagu teise samba eelnõu puhul sõnastatud eesmärk ei lähe kokku sellega, mis eelnõus kirjas on, on siis täpselt samamoodi väga keeruline aru saada, millist eesmärki soovitakse selle eelnõuga saavutada.Me [nagu] soovime parandada laste toimetulekut, vähendada laste vaesust, aga on ju selge, et andmed näitavad, et ühe- ja kahelapselised leibkonnad ja üksikvanemad elavad suuremas vaesuses. Seega peaks suurem rahaline toetus minema nendele lastele. Kui me soovime sündimust tõsta, siis tuleb tegeleda töö- ja pereelu ühitamise võimalustega ja hoolduskoormuse võrdsema jagamisega peres.Praegusel juhul see, mida te eesmärgina sõnastate, ja see, mis eelnõus kirjas on, ei lähe kokku. See on see mure lisaks kogu menetluslikule jamale. Nii et kas te saate selgitada, mis on eelnõu eesmärk ja kuidas eelnõu ja muudatusettepanekud seda eesmärki aitavad saavutada? Aitäh,

Te küsite, mis oli selle eelnõu algatajate eesmärk. Minu teada selle eelnõu algatajate eesmärk oli, veel kord, see, et aidata Eestimaa lapsi ja Eestimaa peresid. Ja ma ütlen veel kord, kuigi ma lugesin selle oma komisjonipoolses ettekandes ette, et sellest said aru ka Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske. Juske. Nad olid eelnõu algatajad, nad said ka sellest aru, et see on tõesti see soov. Miks nemad oma allkirjad sellelt eelnõult tagasi võtsid, jääb mulle arusaamatuks. Ma ei oska vastata küsimusele, mis see probleem oli. Aga ometigi, ma veel kord ütlen, suure saali hääletusega on võimalik oma toetust näidata. Ja siin suures saalis ei ole ainult komisjonipoolsed muudatusettepanekud, mis pälvisid komisjoni enamuse toetuse, vaid ka komisjoni vähemuse toetuse saanud muudatusettepanekud. Kõik on suures saalis hääletamisel, siin on võimalik hääletada poolt või vastu. Nii nagu ma ütlesin, enne seda on võimalik võtta kümneminutiline vaheaeg, leppida kokku, leida võib-olla suurem parlamentaarne toetus mõnele muudatusettepanekule, kui see on hea. Nii et selles mõttes ma jätkuvalt arvan, et tõesti see eelnõu muudab väga selgelt seda süsteemi,

sotsiaalne turvatunne. Ja minu meelest see tagab ka selle, et meil sünnib rohkem kolmandaid lapsi, neljandaid lapsi, meil tekib juurde lasterikkaid peresid. See on olnud eelnõu algatajate ühine eesmärk. Ja tegelikult ma usun ja tean, et ka teie toetate seda eelnõu eesmärki. Rene Rene Kokk, palun! Tänan, austatud esimees! Lugupeetud ettekandja! No on olemas selline ütlus, et lõputult võib vaadata kolme asja: need on elav tuli, voolav vesi ja töötav inimene. Ja seda töötavat inimest me siin näeme, seda on täitsa tore näha.

Aitäh! Eelnõu algatajaid oli minu teada 56 pluss-miinus, ma päris täpselt seda numbrit [peast] ei tea. Tegelikult eelmine istungi juhataja härra

Kui tema loeb eelnõu algatajate nimed ette, siis see ei tähenda, et need on inimesed, kes on valmis lõpuni selle eelnõu taga seisma. Nii nagu ma ette lugesin, sellelt eelnõult on allkirja tagasi võtnud kuus inimest: need on Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske. Need kuus inimest.

Aitäh! Siret Kotka, palun! Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul on nagu küsimus. Te olite nii sotsiaalkomisjoni istungil kui ka olete tutvunud Reformierakonna muudatusettepanekutega. Kas te kirjeldaksite neid Reformierakonna muudatusettepanekuid? Kas need on reaalselt

Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, mille järgi mina oma hinnanguid annan, see on see, et kui on hea muudatusettepanek, siis see suure tõenäosusega pälvib parlamendikomisjoni enamuse, kui ta seda ei pälvi, siis ta ei ole nii hea ettepanek ehk siis ta on halvem ettepanek. Mis ei tähenda, et suure saali otsus siin ei või sellest lahku minna. Ja nii nagu ma ütlesin, kõik muudatusettepanekud tulevad tulevad tõesti siia suurde saali ja nende üle on võimalik kas poolt või vastu argumenteerida ja hääletada. Nüüd, mis puudutab neid muudatusettepanekuid, siis mul oli kolleeg Kivimäega selle üle debatt, et kui nad suutsid ainult pooleteise päevaga 1500 muudatusettepanekut teha, kui palju nad siis oleks kümne päevaga jõudnud teha. Ja siin ma tegin selle arvutusliku vea, et esialgu ütlesin 15 000, nüüd tuli välja, et 10 000 ainult. Ja me ju tegelikult mööname seda ning ma usun, et Reformierakonna saadikud on tublid, aga isegi nemad ei suuda teha 1500 sisulist muudatusettepanekut. Neil ju ei ole olnud soovi muuta eelnõu paremaks, vaid soov on väga selgelt olnud pidurdada seda head eelnõu, siduda see obstruktsiooniga. Ja me tegelikult ju täna

Ma arvan, et on häid muudatusettepanekuid, sisulisi muudatusettepanekuid, aga tervikuna 1500 muudatusettepanekut – no me ju nägime seda ja meil oli komisjonis pikk arutelu selle üle, et paljud muudatusettepanekud isegi ei kvalifitseerunud muudatusettepanekuteks, sest nad olid lihtsalt vigaselt esitatud. Tegelikult siin jällegi tahaks tõsta esile just nimelt meie ametnikke, kes tulid appi ja ütlesid, et vaadake, parlamendis on olemas kehtiv kodu‑ ja töökord ja sellest lähtuvalt peaks neid muudatusettepanekuid menetlema. Ja me

kes ja kuidas ja miks tegi ettepaneku, mis puudutas üksikvanema toetuse tõstmist. Ma küsisin, miks üksikvanema toetus tõuseb vaid 21 eurot ja lasterikka pere toetus mitusada eurot, kuigi vaesusriski [vahe] nendel kahel sihtgrupil on kolmekordne. Aga see selleks. Mu teine küsimus

siis me ju saame siin selles mõttes ühtemoodi aru, et kui me tahame midagi võrrelda, siis me saame ikka võrrelda võrreldavaid numbreid ja võrreldavaid toetusi. Ega üksikvanema toetust saav pere või vanem ei jää ilma ei lapsetoetusest ega lasterikka pere toetusest, kui tal on õigus seda saada. See on ju ikkagi

kaks on mitmikud ja üks on neist kas noorem või vanem laps, siis on niimoodi, et lasterikka pere toetust makstakse sellele perele, kui on kolm last sündinud.

Ma nendin, et ammu pole sellist jama siit puldist kuulnud. Aga küsimus. Eelmine kord ma küsisin eelnõu eesmärgi kohta ja valitud tee kohta, kuidas see aitab eesmärke saavutada. Jah, muidugi on meil kõigil vabadus meelsust näidata hääletamisel, aga selleks, et seda teha, ma sooviksingi komisjonipoolselt ettekandjalt saada sisulisi vastuseid. Te ütlesite, et eelnõu eesmärk on lapsi aidata, ja siis rääkisite pikalt ja põhjalikult sellest, kui kasulik on lasterikka pere toetuse indekseerimine. See on kahtlemata kasulik, aga kuidas see aitab lapsi kõige paremini, kui me teame, et vaesuses elavad enim ühe- ja kahelapselised leibkonnad ja üksikvanemaga pered? Sotsiaaldemokraatidel oli muudatusettepanek ka esimese lapse ja teise lapse toetus ja üksikvanema toetus indekseerida, aga see ei leidnud sotsiaalkomisjonis toetust. toetust. Tegelikult sisulist arutelu ja soovi eelnõu paremaks teha, et aidata lastega peresid kiire hinnatõusu olukorras, ei ole olnud. Mis on selle eelnõu eesmärk? Aitäh! Aitäh! Veel kord, selle eelnõu eesmärk on aidata ikkagi Eestimaa lapsi ja peresid. Ja minu meelest, ma ütlen veel kord, et tegelikult me võime ju seda teatrit siin suures saalis pikalt mängida, aga ma arvan, et kõik saavad ühtemoodi aru, see on selle eelnõu eesmärk. Kes tahab lugeda seda eelnõu eest tahapoole või kes tahab lugeda tagant ettepoole – eelnõu sisu sellest ei muutu. Me saame sellest eesmärgist aru.Ja veel kord: eesmärk on ju see, et meil sünniks rohkem lapsi Eestis. See on meie põhiseaduse vaim, mida me kanname, et see meie eesti rahvus kestaks põlvest põlve.

Aga mida ma veel tahan öelda: te panete jälle sellesse võrdlusesse asjad, mis ei ole omavahel võrreldavad. Ka eelkõneleja küsis üksikvanema toetuse kohta. Ma möönan, et üksikvanemana on väga keeruline last kasvatada ja riik peabki tulema appi. Ja veel kord: riik tulebki appi. Me ju oleme teinud muudatusettepaneku, kus me tõstame selle toetuse 19 eurolt ja 18 sendilt 40-le ehk kahekordistame. Ja teine asi, veel kord: kui perel on õigus saada lapsetoetust või lasterikka pere toetust, sõltumata sellest, mitu vanemat seal on, siis ta ju seda saab lisaks juurde.

toetus üldse süsteemina Eestis rakendati, siis esimestel aastatel kolmandaid lapsi hakkas rohkem sündima. Järelikult sellel oli ka iibele positiivne mõju. Jah, ma ütlesin, et raha pärast keegi ei sünnita, ikka peab olema mehe ja naise vahel armastus ja sealt edasi kõik need asjad, aga see loob mingi sotsiaalse turvatunde ja seda turvatunnet tegelikult pered vajavad. Riina Sikkut, protseduuriline küsimus. Kas miskit mikrofoniga juhtus? edasi minna. Selge, siis saame edasi minna. Siis ma saan küsida, õnnestub küsida. Tahtsin küsida, kas kodu‑ ja töökord ütleb midagi ka selle kohta, et kui üks asi juhtub pärast teist, siis ei juhtu see tingimata selle esimese asja tõttu,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te ilmselt teate, et 1934. aastal algas Eestis vaikiv ajastu, kus Riigikogu põhimõtteliselt kokku enam ei tulnud. Selle perioodi on võtnud väga kenasti kokku Rait Maruste, kes on öelnud sedasi, et kõige hämmastavam on see, kui omavoliliselt käis Päts ringi riigis kehtiva põhiseadusliku korraga. Praegu on täpselt analoogne olukord. Tallinna Halduskohtu otsusega on Kaja Kallase juhitud valitsusele ette heidetud vähemalt 12 põhiseaduse riivet. Ja see tähendab seda, et ühel hetkel võib meie raudseks leediks tituleeritud Kaja Kallas olla hoopis raudus leedi. Aga küsimus on praegu selles, et praegu [toimuv] on analoogia. Kas komisjonis oli arutelul see, et parlamendi panemine sellisesse vaikivasse olekusse, nagu praegu on Reformierakonna poolt tehtud, on analoogne,

Vabandust, ma rohkem ei võta. Aga kuna tõesti Kalle Grünthal vaikivat ajastut mainis ja sotsiaaldemokraadid soovivad saavutada võimalikult head tulemust, on koostöised, siis võib-olla pakuks välja, et Jaak Juske võib anda ülevaate vaikivast ajastust ja selle mõjudest Eestis, enne kui Tõnis Mölder vastab.

Nii. Aga nüüd, hea vastaja, palun, härra Grünthali küsimus oli. No ma pean Kallet kõigepealt selles mõttes kurvastama, et tõesti komisjonis me sellist küsimust ei arutanud ja ja mul on nagu väga raske sellele küsimusele vastata. Aga küll mulle tundub, et see on küsimus, mida saaks universaalselt rakendada. Mina kuulan Vikerraadiost ikka "Mnemoturniiri" ja seal ka inimesed küsivad igasuguseid küsimusi. Tegelikult oleks väga tore, kui näiteks Kalle Paidest küsiks sellesama küsimuse seal Vikerraadio eetris. Ma arvan, et saatejuht oleks õnnelik. Aga seal oleks tegelikult võimalik, et saatejuht aitab neid, kes küsimusele vastust otsivad, vihjetega. Ent kuna mul seda võimalust ei ole, siis ma pean tõesti tunnistama, et see küsimus oli hea, hea, aga vastust mul siit ei õnnestu anda, sest komisjonis me neid küsimusi ei vaaginud. Aga ma saan võib-olla selle mõttest aru. Vaikivast ajastust me ka ei rääkinud, aga ma olen kolleeg Sikkutiga selles mõttes nõus, et tõesti, vaikivast ajastust suudaks, ma arvan, nii mõnigi parlamendiliige väga värvikalt rääkida, aga see ei ole kindlasti mina. Nii, Nii, ja nüüd läheme nende protseduuriliste küsimustega ühest reast teise ritta. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma olin sunnitud protseduurilise küsimuse esitama selle tõttu, et

vahepeal sotsiaalkomisjoni esimehega ja tema ütles, et see muudatusettepanekute arutelu peaks võtma aega 15 ööpäeva, mitte tööpäeva. See päris suur erinevus. Ma enne küsisin ja

või küsimus on nendes summades, mis eraldatakse ühe lapse kohta, teise, kolmanda, neljanda ja viienda lapse kohta. Mille üle see põhivaidlus käib? Aitäh, See märkus on õige, mis te tegite. Jällegi, neid küsimusi tuleb palju ja võib-olla ma eksin kuskil. Aga muidugi, parlamendiliikme tööpäev võib olla ka ööpäev. Me seda, ma arvan, täna ka näeme.

ma ei saanud vastust ka oma eelmisele, eelarveküsimusele. Aga see selleks. Praegu ma ei saa isegi aru, mis selle eelnõu eesmärgina sõnastatud on.

Riigieelarve menetluse käigus, te ju teate ise, meil ei ole mõtet vedada jooni, et siin on tulupool ja siin on kulupool ja siis me [tõmbame] need jooned siia vahele, et selle tulu eest teeme selle kulu. Aga ilmselgelt riigieelarveliste vahenditega on võimalik selle eelnõu rakendamisel hakkama saada, see rahaline kate on riigieelarves olemas. Me näeme ju täna maksulaekumise tõusu, me näeme kõike seda poolt. Ma olen isegi öelnud seda, et ma ei pelga – ja mitte [ainult] mina, vaid ma arvan, et ükski selle eelnõu taga olev fraktsioon ei pelga – olla vastutaja ka järgmise aasta riigieelarve kokkupanekul. Kui see jääb selle taha, siis meie oleme kindlasti valmis selle selle kokkupanemise enda vedada võtma. Me oleme kindlad, et me leiame sellele eelnõule katteallikad, nii et see saaks 1. jaanuaril 2023 rakendatud ja kogu see IT-süsteem, mida me tahame rakendada 1. juunist 2023, kui on lastekaitsepäev, ka see saab tehtud. Nüüd see, mida te küsisite kaksikute ja kõige selle kohta, siis tõesti, nii nagu ma ütlesin, meil oli komisjonis hetki

Mina osalesin ka sotsiaalkomisjoni istungil esmaspäeval. Sõna ma ei saanud, lihtsalt see istungi juhatamine – seal lihtsalt sõideti inimeste mõtetest üle. Kõike tehti nii, nagu

paljud kolleegid olid kahjuks võtnud sihi korraldada komisjonis obstruktsioon, nii et ei oleks võimalik kogu seda tegevust protokollida. Nii nagu ma ütlesin, kui oleks minu võimuses, siis ma kahtlemata selle helisalvestise avaldaks. Ma arvan, et seda oleks põnev [kuulata] kõigil Eestimaa inimestel, aga see kindlasti ei teeks parlamendile kuidagi au.Nüüd, mis puudutab eelnõu, selle maksumust, siis te ütlesite, et pole ju vahet, kas ta maksab 200 [miljonit] eurot või 240 miljonit eurot. No ikka on, 40 miljonit eurot on vahe.

Te ütlesite, et see kulu jääb kanda tulevastele põlvedele. Ma olen selles teiega nagu nõus, aga me ju tahame, et tulevikus oleks seda põlve ikka rohkem Eestis, et meil sünniks rohkem lapsi, et meil oleks lasterikkaid peresid. Ilmselgelt siis tekib rohkem töökäsi, rohkem maksumaksjaid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selles mõttes me oleme ühel meelel ja ühel [nõul]. Ja veel kord, see eelnõu ei ole keeruline eelnõu, selle eelnõu sisust saavad kõik ühtemoodi aru: me tahame toetada lapsi ja peresid. Küll aga ma möönan, et siin on detaile, mille üle võiks arutada, aga aruteluformaati kahjuks sotsiaalkomisjonis ei tekkinud, sest tõesti mulle tundus, et osal komisjoni liikmetel puudus selleks tahe või soov. Kristen Kristen Michal, palun! Aitäh, austatud esimees! Hea ettekandja! Kuulasin oma toas ekraani taga, et te ütlesite või ma ei mäleta, see võis olla ka Siret Kotka, kes ütles, et

Näete, kolleeg Sibul ei võta seda tõsiselt, naerab! Märkige see palun protokolli! Aga ma tegin sellise ettepaneku ja kolleegid toetasid. Öelge palun, miks te ei hooli lastest. Miks te ei taha seda toetada? Aitäh, austatud esimees!

läksid ära Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni mõningad liikmed. Jah, tuleb möönda, et üks neist liikmetest ei ole ka Reformierakonna fraktsiooni liige, aga nii nagu ma ütlesin, tagant läksid ära Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske. Mis on väga märkimisväärne: ka nende hulgas leidub inimesi, kes tegelikult toetavad lapsi ja Eesti peresid. Näiteks hea kolleeg Raimond Kaljulaid, tema ei paindunud, tema arvab jätkuvalt, et see eelnõu on hea eelnõu ja selle eelnõu menetlemisega võiks edasi liikuda. Miks ma ütlesin teie fraktsiooni kohta niimoodi? Veel kord, ma tõin ju selle näite, et teie enda minister ütleb, et ta ei toeta seda eelnõu, ja teie enda fraktsioon teeb esimesel lugemisel tagasilükkamise ettepaneku.

et mis toimus komisjonis või et ka siin kolleegide naer ajab kuidagi segadusse. Veel kord ma ütlen: ma möönan seda, et siin saalis ei tohiks tegelikult teist kolleegi segada, aga tegelikult te ju nõustute sellega, et tegelikult ka komisjonis ei tohiks segada. Ja midagi pole teha, te olite üks neist, kes tegelikult üritas komisjoni [töö] juhtimist teha keeruliseks. Ma ei salga, see tuli teil päris hästi välja. Ja

Teiseks, äkki te esimehena kuidagi vihjate kolleeg Tõnis Möldrile, kes üldiselt on ju väga asjalik inimene, et ta jättis vastamata minu küsimusele. Ta rääkis kõigest muust, aga sellest mitte. Ja aimates, et te ütlete, et vastaja vastab oma võimete piires, siis see võib nii jääda, aga ma eeldan, et Tõnisel võimed on oluliselt suuremad. Ja kolmandaks Tõnise märkus, et me segasime komisjoni tööd. Vaadake, me pakkusime võimalust komisjonis paus teha just selleks, et asjad korda teha. Ja komisjoni juhtimise kogemusega ei oska mina öelda, ja ma konsulteerisin enda selja taga istuva kolleegiga, ei oska tema ka öelda, et sellist suminat oleks olnud meie komisjonides. Seetõttu pakkumine paus teha oli täiesti mõistlik. Kahjuks seda pausi ei tehtud ja kahjuks ei toetatud ka ettepanekut üksikvanema toetust tõsta. See tegi meid loomulikult kurvaks. Aitäh! Aitäh! Ei, ma ei sekku praegu ei küsimusse ega ka vastusesse. Ja ma loodan, et teie meel on nüüd parem – te ütlesite, et olete kurb, ehk nüüd on positiivsem.

Nimelt, ettekandja luges üles terve rea kolleege, kes minu poolt paremal akna all istuvad, ja siis ütles, kes läksid selle eelnõu tagant ära, ja siis ütles, et üks neist ei olnud ka Reformierakonna fraktsiooni liige. Ma rõhutan: Reformierakonna fraktsiooni liige. Kas need teised, keda ettekandja nimetas, on Reformierakonna fraktsiooni liikmed, kes läksid selle eelnõu tagant ära? Aitäh! Ma ka kuulsin seda ja ma arvan, et ettekandja tegi siin sõnavääratuse. Ta mõtles teist fraktsiooni, mitte teie fraktsiooni. Ju te saite ka ise sellest aru.

Me teame, et ka sel moel on suudetud Eestis peresid suurendada. Aga kas vastab tõele selline versioon, et sellele eelnõule on just liberaalid vastu sel põhjusel, et esiteks, perekonna käsitlemine on nende jaoks veel täiesti

et oma panuse andjad katseklaasilastesse ei ole hilisema kärgpere osanikud ja nemad avaldavad valju protesti, et neid ei arvestata kärgperedesse oma panuse andjana? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, hea kolleeg Tarmo Kruusimäe, ma vabandan teie ees, sest ma natuke klatin seda eelnenud arutelu ja siis ma tulen teie küsimuse juurde. Ma möönan seda – siin oli küsimus üksikvanema toetuse kohta et tegelikult see on siin eelnõus sees. Sotsiaalkomisjon otsustas, veel kord, tõsta üksikvanema toetust kaks korda ehk tänaselt 19 eurolt 40 eurole. See oli see kokkulepe, mille eelnõu algatajad soovisid teha.Nüüd see teine Jah, tõesti, võib-olla ma eksisin, kui ma nimetasin kedagi juba Reformierakonna fraktsiooni liikmeks. Samas, vaata muster on see, mis säilib. Kui inimene on olnud kunagi ühes fraktsioonis ja läheb teise, siis tavaliselt sellele järgneb ka kolmas. Nii et selles mõttes võib-olla ma olin lihtsalt ettenägelik. Aga tulles teie küsimuse juurde, jah, ma möönan, härra Kruusimäe, et erinevatel fraktsioonidel võivad olla peremudelist või traditsioonilisest peremudelist erinevad nägemused. See ilmselgelt liberaalidel ja konservatiividel ongi erinev. Aga minu meelest selle eelnõu tuum ei ole üldse selles, mis on peremudel. Selle tuum on ikkagi selles, kas me tahame Eestimaa lapsi aidata, kas me tahame Eestimaa peresid aidata, kas me tahame seda, et meie iive tõuseks positiivse nivooni, kas me tahame seda, et me loome tõesti eestimaalastele selle eelnõuga turvatunde, et meil sünniks rohkem lapsi. See on olnud selle eelnõu eesmärk, mitte perekonna definitsiooni loomine. Ja see näide, mis te tõite, tõesti on erinevaid võimalusi, kuidas lapsed siia ilma noh, sünnivad nad ühtemoodi, aga ka siin on erinevaid variante. Tõesti, nii detailidesse me ei läinud, et kuidas on võimalik lapsi saada erineval moel või millised peremudelid peaksid olema.

Ma arvan, et see on väga õige, et me ei lähe siin lapsi kuidagi karistama. Me tahame ikkagi lapsi võrdselt kohelda ja minu meelest see oleks väga ebaaus, kui me hakkaksime siin veel mingeid lahterdusi tegema. Nii et mina saan mina saan küll aru, milline on see traditsiooniline peremudel, mida eeldavad eelnõu algatajad, aga eelnõu ei käsitle seda, et see peaks olema ainult nii ja teisiti ei tohi. Priit Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Siin mõned nädalad tagasi Kalle Grünthal nimetas teid teravaks pliiatsiks. Nüüd ma kuulsin, et teid kiitis Kristen Michal. Ja mul on au liituda selle lugupeetud seltskonnaga ja ka teie talenti austama asuda, sest te olete ülimalt keerulise ja raske ülesande ees, kui täna siin seda komisjonipoolset menetlust selgitate.Mina osalesin ka seal komisjoni koosolekul ja sinna oli saabunud näiteks Jürgen Ligi asendama Tiiu Arot. Siis üks hetk saabus koosolekule Tiiu Aro. Siis selgus, et kui põhiliige komisjoni saabub, siis asendusliiget ei saa olla. Tiiu Aro läks ikkagi ära sealt komisjoni koosolekult. Siis oli meil koosolekul kohal Õnne Pillak, kes mingil põhjusel kadus, siis tuli tema asemele Kristen Michal. Ja siis tekkis küsimus, kas Õnne Pillak on kadunud või ei ole.

Me saame selle pärast koos üle kuulata. Minu meelest ka Rene Kokk ütles midagi ilusat minu kohta, aga võib-olla mulle lihtsalt tundus. Tõesti, nii nagu ma ütlesin, ma lugesin seda protokolli siin mitu korda ette ja ma ei kadesta neid Riigikogu Kantselei ametnikke, kes pidid

Kahjuks nii oli.Ja seda ma möönan, et minu jaoks oli see ka – ma mäletan, et ma ise juhtisin sellele tähelepanu komisjonis – päris kentsakas olukord, et komisjoni põhiliige oli komisjonis olemas, tema asendusliige oli ka olemas, aga asendusliige tahtis olla ikkagi põhiliige. Minu Minu teada meie kodu- ja töökord võimaldab seda, et kui on soovi ja kirge mõnda eelnõu menetleda, siis on võimalik ühest komisjonist liikuda teise. Ja minu meelest ka selle eelnõu puhul on seda tehtud.Selles mõttes ma oleksin tahtnud, et näiteks kolleegid Michal või Kivimägi või ka härra Võrklaev, kui neil on kirge selle eelnõu suhtes,

Aitäh! Ma korra käsitlesin seda teemat ja sain ka selle eest palju kriitikat. Aga veel kord: nii nagu ma ütlesin, selles mõttes mina ka tahaksin, kuigi ma tean, et meie protseduur ei võimalda seda, aga nii nagu ma ütlesin, et istungi juhataja loeb tavaliselt ette eelnõu algatajate nimed. Tegelikult suure saali huvides ta võiks lugeda ette ka need nimed, kes ei ole enam algatajad. Muidu jääbki selline mulje, et inimesed on lõpuni selle eelnõu taga, aga tegelikult tuleb välja, et inimesed on hoopis võtnud allkirja tagasi.Ma ütlen veel kord, et see on minu meelest nende valik olnud. Ma ei saa seda neile ette heita, ju nad siis ise teavad, mis see põhjus oli, miks lastekaitsepäeval selline toiming tehti.

ma ei hakka seda 34 nime siin ette lugema, kes ei tulnud isegi selle eelnõu algatamisega kaasa. Siin oli terve üks fraktsioon, kes ei tahtnud Eestimaa peresid ja lapsi toetada. Selles mõttes ei olegi midagi teha, see on olnud poliitiline valik või poliitiliste valikute koht.

Ettekandja on korduvalt puldist Eesti rahvale valetanud, et sotsiaaldemokraadid ei toeta lastetoetuste tõusu. Kas te saate ettekandjale kinnitada, et sotsiaaldemokraadid on esitanud kaks sarnase sisuga eelnõu, ja kutsuksite ettekandjat korrale, et ta ei valetaks puldist Eesti rahvale? Austatud

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma tegelikult ühinen Jaak Juske sõnadega, et mul on ääretult kahju, et te pidevalt valetate minu erakonna kohta. Kordan veel kord, et Reformierakond ei ole lastetoetuste vastu. Meie eesmärk on eelkõige ikkagi leida enne katteallikad ja siis teha otsused. Ja mul on küsimus teile. Kas on riigimehelik võtta vastu eelnõusid, millel ei ole katteallikaid? Aitäh, Aitäh! Veel kord, ma juba tõin siin näiteid teie headele kolleegidele selle kohta, et minu meelest on see väga demokraatlik protsess, kui parlament näitab üles poliitilist tahet, jagab valitsusele ülesandeid, milline peaks olema järgmise või järgmiste aastate riigieelarve, kuhu riik kõige enam raha suunab. Ja mina saan aru, et parlamendi enamuse tahe on see, et me läheme appi lastele ja peredele. Jah, ma teen võib-olla kellelegi liiga, kui ma ütlen, et nad ei toeta seda, aga veel kord, ma ju lugesin ette siin mitmed teod. Ja kui teod ja sõnad ei lähe omavahel kokku, siis midagi ei ole teha. Veel kord: ma ei ole öelnud, et ükski Reformierakonna fraktsiooni liige otseselt ei toeta, aga ma möönan, et ma laiendasin seda teile just nimelt sellepärast, et teie enda minister on esitanud sotsiaalkomisjonile ametliku kirja, kus ta ütleb, et ta ei toeta seda

Kui oleks tahetud eelnõu paremaks teha, siis oleks esitatud, ma arvan, mõistlik arv muudatusettepanekuid ja oleks tuldud selle sisulise arutelu juurde. Ma ju tegelikult komisjonis [nägin], pean möönma, et nendes inimestes, kes muudatusettepanekuid esitasid

[kordan], et komisjoni enamus leidis, et need ei olnud kiitmist väärt muudatusettepanekud –, siis see ei tähenda, et suur saal ei või teisiti otsustada. Absoluutselt kõigi muudatusettepanekute puhul, mis tulevad hääletusele, on võimalik võtta kümme minutit vaheaega, leppida kokku, leida poliitiline konsensus. Ja kui on hea muudatusettepanek, siis kindlasti on võimalik suure saali toetus

Ja teiseks, ma olen lugenud sotsiaalministri kirja sotsiaalkomisjonile. Seal on sõnaselgelt kirjas: ei toeta eelnõu sellisel kujul ja sellise tempoga menetlust. Ja siit ka minu küsimus. Sotsiaalkomisjon oleks hea tahte korral saanud leida aega muudatusettepanekute rahulikuks ja korrektseks menetlemiseks. Sisulist kaasamist ei ole toimunud. Küsimus: kas sa oskad, hea Tõnis, öelda, miks oli vaja niisuguse tempoga, kiirmenetluse korras ja tulise rutuga eelnõu saali saata? Aitäh!

millest tuleb parlamentaarses demokraatias aru saada: üks fraktsioon ei saa dikteerida parlamendi enamuse tempot. Kui parlamendi enamus tahab [kiiret] tempot hoida, siis on võimalik [teistsugust] dikteerida, aga seda saab teha obstruktsiooni abil ja seda võimalust on tegelikult üks fraktsioon ka kasutanud.Nüüd, miks me pidime selle eelnõuga kevadel kevadel välja tulema? Minu meelest siin on kaks väga olulist argumenti. Punkt üks. Vabariigi Valitsus saab väga selge signaali, et see on parlamendi soov, ja riigieelarvet sügisel menetledes peab selle eelnõu kuludega arvestama.

või muudetakse midagi? Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kas ma olen õigesti aru saanud, et lasterikka pere toetust lapse eest enam ei maksta, kui laps on saanud 16 või 19 ja lõpetanud õpingud?

Aga siin on teatud erisusi. Ma möönan, siin on põhimõttelisi muudatusi, aga me oleme ka neid põhimõttelisi muudatusi üritanud rakendada ikkagi lähtudes kehtivast praktikast. Ka seesama indekseerimine ei ole kuidagi nüüd välja mõeldud. Noh, ma ei tea, meil indekseeritakse erinevaid toetusi, pensioneid indekseeritakse. See ei ole ju jalgratas, mille me leiutasime, vaid me tulime

me lähtusime ka sellest, et ametkonnad selle eelnõu [põhimõtete] rakendamisel ei peaks väga keerulist tööd tegema ja et [seadust] oleks võimalik suhteliselt lihtsalt, sissetöötatud praktika alusel rakendada. Aga ma ei välista seda, et kui see [seadus] on näiteks aasta aega juba rakendatud olnud,

Kristen Michal, palun! Aitäh, austatud esimees! Hea ettekandja! Teil ikka jutu sisse lipsab seda, et osa inimesi ei hooli piisavalt lastest. Küsin siis uuesti. Kui hoolimise suurus ja mõõt on summa, siis miks te ei nõustunud üksikvanema toetuse kasvatamisega 50 euroni, nagu ma komisjonis pakkusin, vaid hääletasite selle enamuse toel maha? Kas see oleks kuidagi selle eelnõu hästi läbikaalutud finantsplaani uppi löönud või te lihtsalt ei hoolinud? Aitäh! Veel kord, minu mõte oli ikkagi see, kui me selle ettepaneku tegime, et nii nagu ma ütlesin, ma pean väga oluliseks, et eelnõu muudatusettepanekute tabelisse üldse see üksikvanema toetus sisse tuli. Esialgselt seda ju ei olnud ja selle üle tõesti esimese ja teise lugemise vahel toimus debatt.

asi. Üksikvanemale jääb ju alles ka lapsetoetus ja lasterikka pere toetus, kui tal on õigus seda saada. Ja lisaks sellele makstakse talle 40 eurot kuus, juhul kui see muudatusettepanek läbib suures saalis menetluse ja see eelnõu saab vastu võetud. Nüüd, miks ma, noh,

toetavad lastetoetuste tõstmist, ja neil on mitu eelnõu sisse antud. Aga ma ei tea, kes neile valetas, kui nad eelnõult allkirjad tagasi korjasid, sest nad rääkisid, et on sündinud mingi asi, miks nad seda eelnõu toetada ei saa. Minu teada toimusid täna mitmete erakondade vahel konsultatsioonid ja see eeldus, mille pärast nad allkirjad tagasi kogusid, ei vasta tõele. Kas nad on teada andnud, kas nad annavad oma allkirjad nüüd uuesti sellele eelnõule?

meedia vahendusel nad ju möönsid mitu korda, et nad teevad sellega poliitikat. Ju siis see ongi nende poliitika või nad näevad selle eelnõu taga mingit sellist poliitikat, mida nemad ei toeta. Teine asi, tõesti, oli ka juttu sellest, et seal ei ole üksikvanema toetust sees. Nende erakonna esimees mitu korda rõhutas seda, et vaat see on nende jaoks tähtis asi, nemad selle eest seisavad.

seda endas kätkeb – selles mõttes, et me tõstame kõikide lapsetoetuse 100 eurole. Praegu on 60 eurot esimene ja teine laps, kolmas ja enamad lapsed saavad 100 eurot. Muidugi riigi jaoks on kõik lapsed ühtemoodi võrdsed, aga kui me tahame seda numbriliselt mõõtma hakata, siis me [muudame] tõesti süsteemi võrdsemaks. Nüüd see, mida teie tõite, kindlasti ei ole võrdne laste kohtlemine. See näitab tegelikult muudatusettepaneku tegija soovi, kui sisulised muudatusettepanekud on või ei ole. Ja tegelikult me ju teame, et soov ei olnud mitte muudatusettepanekuid teha, vaid soov oli obstruktsiooni korraldada. Ja eks ole näha, kas see õnnestub või ei.

Selle hinnaga pakutakse. Ja teine pool, see kiirmenetlus – sa võid rahulikult öelda, et rahanduskomisjonis anti aega üks minut 20 parandusettepaneku tutvustamiseks. Teie komisjonis, ma saan aru, oli palju parem, teil oli kaks minutit. küsimus ongi selles, et kas see 250–300 miljonit on nii suur probleem, sest [seadus] hakkaks kehtima alles järgmise aasta 1. veebruaril. Aitäh! Jaa, kõigepealt, nii nagu ma tutvustasin, tõesti see, mis puudutab toetuste määrade tõusu, hakkab kehtima 1. jaanuaril 2023. See on üks muudatusettepanek. Ma ei tea, kas suur saal toetab seda või mitte, aga kui suur saal toetab, siis see hakkaks 1. jaanuaril kehtima.

uut aastat, uut eelarveaastat alustada justkui puhtalt lehelt. Ja just nimelt, ega me ei näinud ühtegi põhjust, miks me ei võiks neid toetuse määrasid siduda 1. jaanuariga, kui hakkab pihta uus eelarveaasta. Küll need teised muudatused, mis puudutavad just nimelt süsteemi rakendamist, milleks on vaja IT-arendusi, on alates 1. juunist 2023. Mis 2023. Mis puudutab eelnõu muudatusettepanekute menetlemist, siis ma möönan ju ka seda, et kui tegelikult oleks olnud komisjoni liikmetel tahe ja lugupidamine üksteise suhtes, siis oleks võimalik olnud neid muudatusettepanekuid sisuliselt tutvustada. Minule anti kaks minutit, mina suutsin selle ajaga küll ära tutvustada komisjonipoolsed muudatusettepanekud, mida oli kaheksa. Ma arvan, et kui praegu panna stopper käima, ma saaksin ka hakkama. Ma võin need veel kord ette lugeda: need on lapsetoetuse tõus 60 eurolt 100-le, lasterikka pere toetuse tõus 700–900 eurole vastavalt laste arvule, indekseerimine ja astmete süsteem ning eelnõu rakendamise kuupäevad. Aga ma nägin tegelikult komisjonis, et paljud ei soovinudki sellesse kahte minutisse mahtuda. Ja meil oli ka pikk arutelu selle üle, et tõesti, meie komisjoni esimees on käitunud väga lugupidavalt kõikide kolleegide suhtes. Rahanduskomisjonis paar nädalat varem sellist praktikat ei kasutatud ja seal anti oluliselt lühem aeg. Noh, ma ei taha kuidagi komisjoni esimehi võrrelda, aga kindlasti Siret Kotka püüdis komisjoni esimehena võimalikult rahumeelset komisjoni juhtimist läbi viia. Aga tuleb tunnistada, et kui komisjoni liikmed ei taha seda, siis ei ole võimalik seda läbi viia sõltumata sellest, kui hea komisjoni esimees on. Andres

63%. Mure on suur ja tahetakse justkui appi minna, aga kuidagi tundub just nii, et seal on küll algatusega seotud nii Reformierakond kui Keskerakond. Ma ei ole kuulnud, et nad selle eelnõu tagant oleks kuidagi ära läinud kohapeal, aga tõepoolest huvitav on kuulata seda diskussiooni selles mõttes, et 40 eurot justkui justkui lisa riigi rahakotist on palju, aga võtta just lapsevanema rahakotist see 40 eurot ühiskassasse on paras. Aga see segadus minu peas on ja ma tahaksin ikkagi aru saada sellest, et selle eelnõu puhul on kogu aeg räägitud, et kellelgi hääled läksid tagant ära, sellepärast et see kannab mingit kurja

helistab kella.), mina tõesti ei ole nii hästi kursis, aga ma tean, et siin saalis on häid kolleege, kes on ka Pärnu Linnavolikogusse valitud, ja meil oli siin üks kolleeg, kes oli lausa Pärnu Linnavolikogu esimees. Nii et kindlasti oleks saanud temaga neid teemasid arutada.Küll aga ma möönan seda, et tõesti me ütleme, et kõik hinnad tõusevad, kõik kulud ka peredel tõusevad selle kiire hinnaralli survel. Ja miks me seda eelnõu tahame rakendada? Õhtu lõpuks kõik hinnad tõusevad ja eks see on pere valik, kuhu ja mis suunas ta seda raha kasutab just nimelt oma laste hüvanguks.Ma ei mõtle, et sellega peaks automaatselt hakkama kompenseerima lasteaia [kohatasu] tõusu, aga see on üks võimalus. Teine võimalus on tõesti see, on olemas ka omavalitsusi, kes ütlevad, et ei, lasteaia kohatasu me ei tõsta. Ja on olemas omavalitsusi, kes on teise, kolmanda ja neljanda lapse puhul, just lasterikaste perede puhul tulnud appi ja vabastanud nad lasteaia koha[tasust]. Siin ma võiks tuua Tallinna näite, vaat seal on minul mingisugused kogemused olemas.Aga kuna teil oli väga konkreetne küsimus, siis ma jätkuvalt ütlen, et ma ei hakka ette lugema kes ei tulnud selle eelnõu algatamise taha. Küll ma võin lugeda ette need kuus nime, kes loobusid ja võtsid oma allkirja selle eelnõu algatamiselt tagasi. Need olid Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske. Ma Protseduuriline küsimus, Eduard Odinets, palun! Ma jätkuvalt palun istungi juhatajal teha noomitus ettekandjale, et ta ei eksitaks kolleege ja tervet Eesti rahvast. Eelnõu mittealgatajaid ei olnud 34, eelnõu mittealgatajaid oli 47, nende hulgas Isamaa fraktsiooni saadikuid, nende hulgas fraktsiooni saadikuid. Neid mittenõustujaid selle eelnõu algse versiooniga oli oluliselt rohkem, kui ettekandja meid oma ettekandes eksitab. Kui ei oska lugeda numbreid, tuleb minna matemaatikatundi. Aitäh teile! Andrus Seeme, palun!

kes mis ettepaneku poolt ja kes vastu hääletas. Aitäh! Nii, ma nüüd üritan siit neljast protokollist selle konkreetse muudatusettepaneku arutelu välja võtta. Kõigepealt seda, et ma pean tunnistama, veel kord, üle 1000 muudatusettepaneku

hea parlamentaarne tahe aidata eelnõu paremaks teha, vaid see oli ikkagi suur soov ja tahe obstruktsiooni korraldada. Aga ma nüüd lappan natukene oma

muudatusettepanekud, arvestada täielikult. Aga ma saan aru, et te vist ei mõelnud seda, vaid te mõtlesite

Aitäh! Veel kord, minule ei ole keegi Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast põhjendanud, miks nad allkirjad tagasi võtsid. Nad on teinud seda läbi avaliku meedia. Miks nad seda tegid? Veel kord, see jääb nende südametunnistusele.Aga

Tegelikult eelnõu algatamise ajal ütlesid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna inimesed, lugenud eelnõu läbi: väga hea eelnõu, me oleme siin taga. Aga mingi hetk hiljem hakati poliitilises mõttes juntima ja keerati see eelnõu kraavi või taheti seda keerata kraavi, öeldes, et siin taga on mingi poliitika, siin taga on mingisugune hämar skeem. Ei, selle eelnõu taga ei ole hämarat skeemi, selle eelnõu taga on Eesti laste ja perede aitamine.

peretoetuste eelnõu on siin praegu teisel lugemisel, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 22. märtsil sisse antud peretoetuste eelnõu oli esimesel lugemisel, mis lõppes nüüd sellel esmaspäeval.

Aitäh, ikkagi koostatakse peamiselt juhtivkomisjonide ettepanekute põhjal. Riigikogu juhatus vaatab need läbi, teatud nüanssides, no näiteks, et me suudaksime seda, et iga päeval oleks mõni punkt, mida me arutame. See on meie kodu- ja töökorra seaduse mõtte kohaselt ikkagi nii, et kokkuliitmised on juhtivkomisjonide otsused.

mille tulemusena saaks ju Vabariigi Valitsus 700%‑lise usalduse. Ta saab ju kõike siduda usaldushääletusega. Oleks lambad söönud, karjane terve, pluss hundil palk pluss preemia. Aitäh!

olnud juba kolm-neli tundi siin puldis.Aga nüüd küsimus selle kohta, kas Vabariigi Valitsus oleks saanud selle eelnõu siduda usaldusega. Ei oleks, sest selle eelnõu algatajad on parlamendiliikmed ja valitsus ei saa parlamendiliikmete eelnõu usaldusega siduda.

oleks olnud soov tulla välja omapoolse lastetoetuse eelnõuga, siis seda oli neil ju võimalus teha. Neil oli selle parlamendimenetluse käigus aega seda teha, neil oli võimalik varem sellega välja tulla. Ja ma ei välista, et nad oleks saanud sellest eelnõust, mis siin on algatatud, šnitti

üksikvanema eelnõu. Sotsiaaldemokraadid on nendel teemadel olnud läbi aegade aktuaalsed ja me oleme neid asju tõstatanud. Minu küsimus on selles.

Kõik kuus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanekut said ainult kaks häält, kusjuures mitte algatajate hääli. Nii et me nägime sellist ajalugu ette.Ja me oleme seda ütelnud, et meie ei osale obstruktsioonis ja tulenevalt muudatusettepanekute hääletamise tulemustest – me vaatame, kuidas meie omi hääletatakse

need ei olnud ju ametlikud kohtumised. Need olid [korraldatud] selleks, et eelnõu algatajad saaksid omavahel töögruppides kokku. Ja ma möönan, et nii sisulist arutelu Eestimaa perede elu paremaks muutmiseks, Eestimaa laste elu paremaks muutmiseks ma ei ole kohanud ja see oli tõesti ... Ka teie esindajad olid sellel nõupidamisel kohal. Ja peab ütlema, et see oli hea ja sisuline arutelu ja mulle ei jäänud kordagi seal kõrva, et oleks selliseid muudatusettepanekuid, mille puhul me ei leiaks eelnõu algatajate vahel konsensust. See oli ju olemas. Ka see üksikvanem on tegelikult siin sees. Ja mis ma tahan rõhutada, võib-olla ma tõesti teen siin mingitele inimestele liiga, aga näiteks Raimond Kaljulaid

teise lugemise lõpetamist toetada ja kolmandal lugemisel [poolt] hääletada.Nii et selles mõttes ma olen sinuga, Kalvi, nõus, et alati on võimalus näidata oma meelsust. Ja seda saab kõige paremini tõestada just nimelt kolmandal lugemisel. Alati võib olla nii, et üks päev meeldib, teine päev ei meeldi, kolmas päev jälle meeldib. Kõige suurem lakmuspaber on kolmas lugemine. Veel meie järgmise päevakorrapunkti pärast. Kas ettekandja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on juba majas või ta on teatanud juba ette, et ta täna kuidagi ei saa tulla? No sellist praktikat me oleme juba näinud. On meil sihukest informatsiooni? Inimesed tahaksid menetleda just kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu 626. Aitäh! Minu värske informatsioon ütleb seda, et meil ei ole informatsiooni, et rahandusminister ei tule järgmist

praegu päris heas tempos. Protseduuriline küsimus, Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh! Esimest korda kasutan seda võimalust, aga tõesti tekkis küsimus seoses protseduuriga. Pean tunnistama suure kahjutundega, et ma nii hästi protseduuri ei tea. Kui keegi võtab oma allkirjad eelnõult tagasi, kas tal on vastavalt meie töökorrale tehniline võimalus need pärast sinna tagasi panna? Ma pean tunnistama, et ma mõtlesin sedasama asja, kui seda küsiti eelnevalt. Ma pean korraks konsulteerima.

ma arvan, et ei ole võimalik. See on esimene hinnang. Aga jah, mul oli sama mõte, kui vahepeal sellest räägiti, et kas nad võiksid tagasi panna allkirjad, kui keegi võtab

kas seda saab käsitleda uuesti allkirjastamisena või allkirja tagasikutsumise tagasikutsumisena? Nii saaks taastada esialgse olukorra. Aitäh! Mulle tundub, et seda saaks käsitleda absurdina. Protseduuriline küsimus, Eduard Odinets! Head kolleegid, kes arutavad allkirjade tagasivõtmise või tagasipanemise üle, võiksid lugeda kodu‑ ja töökorra seadust. Ja ma palun, et juhataja täpsustaks: allkirja eelnõu algatamisel ei saa tagasi võtta,

Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma olen siin juba mitu tundi kuulanud seda arutelu ja hea Reformierakonna fraktsiooni liikmete etteheiteid, et nad ei saanud oma sisulisi muudatusettepanekuid tutvustada ja ja nende sisu laiemalt avada. Kas sa saaksid natukene kirjeldada, milles need sisulised ettepanekud siis seisid? Mis on see sisuline probleem, mida soovitakse lahendada enam kui 1000 erineval moel? Aitäh,

on ääretult keeruline ja ilmselgelt ei ole 1500 muudatusettepanekut sisulised. Need on ikkagi oluliselt seotud sellega, et tahetakse teha obstruktsiooni, tahetakse parlamendi tööd pidurdada, tahetakse teha selline süsteem, kus tõesti parlament jookseb umbe. Ja tegelikult seda ju üritati teha ka komisjonis.

Aga üks hea näide, siin üks kolleeg ka küsis selle kohta. Minu arust väga hea näide on see, et ettepanekutes on erinevate toetusmäärade muutmine. Noh, ma arvan, et see ei ole hea sisu, kui me näiteks esimese lapse eest maksame 60 eurot lapsetoetust, teise lapse eest 80 ja kolmanda eest võib-olla 41. See kuidagi ei võrdsusta süsteemi, vaid ikka loob ebavõrdsust juurde. Ja meie, eelnõu algatajate eesmärk oli ikkagi see, et see eelnõu kohtleb lapsi võimalikult võrdselt. Ma

pidas kas siit puldist kõne või vähemalt ajaleheveergudelt oli võimalik lugeda, et ta tõesti tahtis hakata lapsi lahterdama. Ja ma veel kord ütlen, et minu meelest see ei ole õige. Kõiki lapsi tuleb kohelda võrdselt, sõltumata sellest, milline on nende etniline päritolu. Kui ikkagi on õigus nendel lastel saada Eesti riigis lapsetoetust või lasterikka pere toetust, siis muidugi nad peavad seda saama.Noh, ma ütlen ausalt, et kui me selliseid sõnakasutusi teeme, siis me läheme selles mõttes absurdi, et mida me siis järgmine kord ütleme? Et hakkame nahavärvi järgi lastele toetust maksma? See ei ole kuidagi ilus ega viisakas, kui me selliseid väljendeid kasutame. Minu meelest kõiki lapsi tuleb kohelda võrdselt ja kellel on õigus seda toetust saada, need pered peavad seda saama.Ja mida see eelnõu ei käsitle ja mis on minu meelest väga oluline: me ei käsitle, milline on lapse peremudel, kas see ikka on traditsiooniline peremudel. Meie eelnõu eesmärk on aidata lapsi ja lastega peresid. See [oleks] hoopis teine debatt, kui me tahaksime siin midagi muuta, näiteks kui me tahaksime toetusi kuidagi rahvuspõhiseks muuta. See [oleks] hoopis teine debatt. Aga ma siiralt loodan, et parlament sellisesse

See dotseerimine, mingi umbisikuline vihjamine, õpetamine, pedagoogitsemine – see on naeruväärne. Aga ju te olete otsustanud venitada.Küsin teie kui komisjoni esindaja käest siiski, mis teie arvates, teie komisjoni arvates on see optimaalne etteteatamise aeg ja viis, kui oodatakse ettepaneku tegijaid komisjoni Ei ole mõtet öelda, et minu põhitöökoht on Riigikogus, ma tean seda ise. Aga mul on mitu valimispiirkonda, mul on palju kohtumisi ja tol päeval oli ka volikogu. Kust ma oleksin pidanud teada saama, ma ei tea. Mis on teie arvates see standard, kuidas teatada ettepaneku tegijatele

töö juurde kuulub ka – see on väga oluline element ja siin ma tahaksin teid, härra Ligi, kiita – valijatega kohtumine. Ka mulle on alati meeldinud see, et kui lähed valijatega kohtuma, saad sealt adekvaatset tagasisidet [selle kohta], mida tegelikult Eestimaa inimesed parlamendi liikmetelt ootavad. Ja ma arvan, et kui te neid kohtumisi oleksite teinud rohkem, siis te oleksite ka märganud, et Eestimaa inimesed ootavad seda, et lapsetoetuste tõus tuleks võimalikult ruttu, et lasterikka pere toetus tõuseks võimalikult ruttu. Nii et see on minu meelest väga oluline [tõsiasi], et lisaks valijatega kohtumisele tuleks neid ka kuulata. Aitäh! Jürgen Ligi, protseduuriline küsimus! Härra juhataja, palun öelge ka oma tõlgendus, mida peab komisjoni esindaja teie arvates oma kõnes rääkima. Ma küsisin konkreetse küsimuse selle kohta, et ma ei saanud oma ettepanekuid, sest mulle teatati sellest kummalisel, ebamäärasel moel. Esindaja juba teist korda ei vastanud sellele küsimusele, küll aga otsustas minu kallal kuidagi tänitada, kuidagi vihjata millelegi, justkui mina oleksin mingisugustest nahavärvidest rääkinud ja mingisugusest ... No mitte midagi ei saa aru! Ma olevat nagu ennast ära tundnud. Mis asja see mees seal teeb? Palun öelge, mis teie kui juhataja nägemus on! Mida komisjoni

Ma palun mikrofon Helmen Kütile! Suur tänu, austatud eesistuja! Hea komisjonipoolne ettekandja! Te olete kogu aeg küsimustele vastates öelnud, et 34 Reformierakonna liiget ei toeta lastetoetusi, ei ole laste toetamise poolt.

ei toeta samuti laste toetamist? Nii nagu Riina Sikkut ütles: siin saalis ei ole ühtegi inimest, kes ei toeta lastega perede toetamist.Ja nüüd minu küsimus, kuna te olete siin nimekirju pikalt ette lugenud. Mis te arvate, kui esimese ja teise lapse toetus või üldse lapsetoetus indekseerida ja ka üksikvanema toetus indekseerida, kas see aitab lasterikkaid peresid või ei aita? Teadupärast lasterikkas peres on ka esimene ja teine laps ja lapsetoetus. Aitäh!

ma möönan, et tõmbame siis siia selle piiri vahele. Me ju saame näha, kes hakkab obstruktsiooniga pihta – tal ei ole ju siirast soovi seda eelnõu menetleda. Kui see inimene, kes on andnud sellele eelnõule allkirja, soovib sellest taganeda, siis järelikult tal ei ole selle eelnõu paremaks muutmiseks võib-olla piisavalt motivatsiooni. Võib-olla ma eksin, ma ei tea. Aga ma jätkuvalt ütlen, viimane lakmuspaber on kolmas lugemine, selle lõpetamine. Aga sinna tuleb jõuda. Täna ma näen kahjuks, et paljudel parlamendifraktsioonidel ei ole soovi, et me jõuaksime selle eelnõuga päriselt seaduseni, et me päriselt aitaksime Eestimaa lapsi ja peresid. Nüüd, mis puudutab küsimust, mida tuleks indekseerida. Muidugi,

oleme näinud seda, et kui see süsteem rakendati, hakkas rohkem sündima kolmandaid lapsi. Ja see on minu meelest meile väga oluline. Midagi pole teha, kui me vaatame Eesti perestatistikat, siis tegelikult me näeme seda, et meil on [juurde] vaja peresid, kus kasvab kaks või enam last. Ja kui me tahame, et meie iive oleks positiivne, siis just nimelt me peaksime panustama sellesse, et meil tekiks Eestis rohkem juurde lasterikkaid peresid. Erki Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma usun, et ühelegi Riigikogu liikmele ei tohiks tulla üllatusena komisjoni istung, mis toimub korralisel ajal, ajal, mis on seaduses määratud. Sellest ei peagi kuidagi eraldi teavitama. Aga ma mõistan, et see seadus kohtleb kõiki lapsi võrdselt, mis on äärmiselt oluline, ja eraldi premeerib paljulapselisi perekondi. Aga kas nendes komisjoni aruteludes tuli kuidagi välja, mis põhjusel obstruktsioon on tekkinud? Mis põhjusel Reformierakonna saadikud ei soovi lastetoetust tõsta

siin on mitu küsimust ja ma üritan mitut pidi vastata. Kõigepealt jah, tõesti, selle eelnõu eesmärk on kohelda lapsi võimalikult võrdselt. Kas ühes eelnõus on võimalik lahendada ära kõik probleemid? Ei ole. Kindlasti tekivad siin mingid erisused. Ja nii nagu ma ütlesin, iga eelnõu saab muuta paremaks. Ma arvan, et tegelikult eelnõu algatajad on andnud selge signaali: me tahame tulla appi Eestimaa lastele, Eestimaa peredele ja vajadusel oleme valmis ka sügisel tegema seda eelnõu veel paremaks, kui me näeme, et seal on mingeid kitsaskohti.Nüüd, teie küsimus oli seotud sellega, miks üks fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon on teinud selle eelnõu [menetlemisel] obstruktsiooni? Ma pean ütlema, et komisjonis me seda ei arutanud, sest minu siiras palve ja soov neile oli, et nad ei teeks seda obstruktsiooni. Ometigi nad teevad seda.Mul on ainult üks teooria ja ma võin siin eksida. Veel kord: komisjonis me seda ei käsitlenud. Aga see teooria on see, peaminister Kaja Kallas on väga selgelt öelnud: kui see peretoetuste eelnõu saab parlamendis vastu võetud, siis ta astub tagasi. Ja mina usun Kaja Kallast. Kui tema on sõna andnud, siis tema oma sõna peab. Ta on üldiselt selline sõnapidaja peaminister olnud. Ja mis see obstruktsioon muud on, talle antakse lihtsalt juurde rohkem tööpäevi. Aga lihtsalt midagi pole teha. Ma näen selle eelnõu algatajate soovi – no nende, kes selle eelnõu taga praeguseks on –, et sellest eelnõust saaks ükskord seadus. Ehk siis ükskord jõuab ka see päev kätte, kus Kaja Kallas tõesti peab oma sõnu sööma või nende sõnade eest vastutama. Eduard

sa ei ütle mitte midagi nende kohta, kes ei algatanudki seda eelnõu. Kordan: Ladõnskaja, Lotman, Aart, Ernits, Kaalep, Kunnas, Pohlak, Poolamets, Puustusmaa, Põlluaas. Kas sinu loogika järgi kõik need inimesed, kes ei ühinenud selle eelnõuga ja kes ei olnud algatajate hulgas, on samamoodi sellised, kes ei toeta lastega peresid, kes ei taha aidata keerulisel ajal meiega koos lastega peresid? Kus on siin loogika? Aitäh! Veel kord, minu loogika on väga lihtne. Iga parlamendiliige saab näidata oma tegudega seda, kas soovitakse päriselt eelnõu paremaks teha ja päriselt olla selle eelnõu taga või mitte. Ma tõesti pean möönma, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi selles mõttes tubli töö. Nende muudatusettepanekud olid ju sisulised, aga need ei leidnud poliitilist toetust. Reformierakonna fraktsiooni ettepanekud pole olnud sisulised, nende mõte on olnud obstruktsioon. Ma ei ole kordagi süüdistanud sotsiaaldemokraate selles, et te kuidagi ei tahaks eelnõu paremaks teha.Aga üks asi, millest ma aru ei saa, on see, et nii nagu ma ütlesin,

mõnel oli rohkem soovi, mõnel mitte.Aga veel kord, kolmas lugemine on [otsustav]. Kui kolmandal lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni hääled taga ja nad tulevad appi ka selle obstruktsiooni pidurdamisel, siis jumala pärast Odinets, palun! Eduard Odinets, palun! Aitäh! Ja aitäh, Tõnis, et mitme tunni jooksul lõpuks sa tunnistasid, et sotsiaaldemokraadid toetavad lastega peresid ja sotsiaaldemokraatidel olid sisulised ettepanekud, mida millegipärast komisjon ei toetanud. Ja sa tunnistad, et me oleme täiesti õigel teel olnud.Aga mis siis, et olid mitteametlikud koosolekud. Me väga hästi saame aru, et väga palju otsuseid siin majas sünnib mitteametlike koosolekute ajal. Kui meile öeldakse, et minge metsa oma ettepanekutega,

Ja me jätkame oma võitlust lastega perede eest. Aitäh! Ma arvan, et me ei pea võitlema. Saab teha nagu rahumeelsel moel ühise eesmärgi nimel. Küll aga ma möönan, et jah, võidelda tuleb selle obstruktsiooni vastu. Ja ma olen üritanud seda siin puldis viimased paar tundi teha. Aga no midagi pole teha, obstruktsioon tuleb varsti ja rullib ka minust üle.Ent mida ma tahan öelda? Minu meelest on see väga suur viga, mille te teete, ja see viga on see, et teie ise olete selle folkloori lahti lasknud, et keegi kuskil alandas inimesi, keegi kuskil nimetas inimesi ebatsensuursete sõnadega. Veel kord: nendel koosolekutel, kus mina viibisin, mina selliseid sõnavõtte ei kuulnud. Kui on olnud mingeid teistsuguseid koosolekuid, no jumala pärast, ju neid siis on olnud. Aga mulle tundub, et te ise olete maalinud pildi hullemaks.Ja miks ma ütlen, et te olete maininud pildi hullemaks? Sest me ju näeme, selles eelnõus on üksikvanema toetus sees, must valgel sees. Kes tahab, tuleb seda toetama, kes ei taha, ei tule seda toetama. Täpselt nii lihtne see valik ongi. Ja õhtu lõpuks on ikkagi teod need, mis ütlevad kümme korda rohkem inimeste ja erakondade kohta kui sõnad. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid väga. Ma tänan teid teie ettekande eest, ma tänan teid teie vastuste eest. Rohkem küsimusi ei ole. Nii. Me oleme jõudnud teisel lugemisel sinnamaani, et ma küsin,

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Head kuulajad ekraanide taga! Lastekaitse Liit saatis oma arvamuses Riigikogu sotsiaalkomisjonile Ta alustab oma arvamust sellega, et lapsed ei tohi kunagi olla poliitvõitluse objektid. Aga just selleks nad siin saalis muudetakse. Siin ei käi võitlus mitte laste heaolu eest, vaid selle eest, kes saab tiitli "Kõige suurem laste sõber". Siin käib võitlus häälte eest laste arvel.Reformierakond peab väga oluliseks laste heaolu, ent soovib peatada selle eelnõu arutelu praegu selleks, et pidada sisulist arutelu laste ja perede aitamiseks, nii nagu ka Lastekaitse Liit seda soovib.Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu on praegu igas mõttes vildakas, nii sisult kui ka viisilt, kuidas see esitati, ja kuidas seda püütakse kiirustades läbi rammida, lõhkudes sellega valitsust olukorras, kus Eestil on 30 aasta kõige keerulisem julgeolekuolukord. Kelle huvides see on?Kuna riigi vahendid on piiratud, siis on riigieelarve vahendite jaotamisel alati küsimus valikutes. Reformierakond peab väga oluliseks toetada lapsi ja lastega peresid, ent soovib seda teha vastutustundlikult, soovides arutada peretoetusi koos riigi teiste vajaduste ja võimalustega sügisel eelarvekõneluste raames. Ühtki pikaajalist kohustust ei tohiks riik võtta ilma teadmiseta, kust me selle raha võtame aastate jooksul.Eelnõu on sisuliselt vildakas, sest see aitab kaasa laste ebaõiglasele kohtlemisele, kuigi eelkõneleja arvab see eelnõu on kõikide laste võrdse kohtlemise eelnõu. Selle eelnõu esitamine on vormiliselt vildakas, sest toimub kiirustades, ilma sisulise aruteluta selle üle, kuidas oleks kõige parem lapsi ja peresid toetada.Peatun korraks sellel, mispärast see seaduseelnõu ei käsitle lapsi kui võrdseid, nii nagu laste õiguste konventsioon nõuab. Võrdne kohtlemine nimelt ei tähenda, et kõiki tuleb kohelda samamoodi, sest kõigi vajadused pole samad. Näiteks on üksikvanemaga pere vajadus ilmselgelt suurem kui kahe vanemaga lapse ja pere vajadus. Perede vajadused on erinevad mitte laste arvust sõltuvalt, vaid vanemate võimalustest, sissetulekutest, sageli isegi elukohast sõltuvalt. Andes kõigile ühelapselistele või kõigile neljalapselistele samasuguse summa, suurendame tegelikult ebaõiglust ja jätame abita need, kes seda tõeliselt vajavad. Prantsuse kirjanik Victor Hugo on öelnud, et kui teha seadus, mis keelab näiteks silla all magamise, siis see küll kohtleb kõiki inimesi samamoodi, näiliselt võrdselt, aga tegelikult ebaõiglaselt, sest mõni elab lossis ja mõnel on silla all ainus ööbimispaik. Sama lugu on perede toetamisega.Ma arvan, et siin saalis ei ole kedagi, kellele laste heaolu ei läheks korda ja kes ei armastaks Hando Runneli ilusat laulusalmi "Maa tuleb täita lastega / ja täita lastelastega / ja lastelastelastega /sest elu kõik on ajalik / ja lastele jääb tulevik". Aga kas me küsime ja oskame küsida, mis on vaja teha, et lastele jääks tulevik, parem tulevik? Selleks on esiteks vaja anda lastele hea haridus.Eesti rahvas on hariduse usku ja teab, et just parem tulevik võimaldab elus edasi jõuda. Olen alati imetlenud, kuidas ka need inimesed, eestlased, kel kel pole olnud võimalik käia pikalt koolipingis, on pingutanud püksirihma, et lapsed saaksid õppida. Nad saadavad lapsi suurtesse linnadesse gümnaasiumisse isegi siis, kui neil pole endal kuigi palju sissetulekut. Juba Tammsaare "Tões ja õiguses" on suurkooli minek ikkagi suursündmus perele, mille nimel kõik pingutavad ka talus.Selleks, et lastel oleks läbi hariduse võimalik jõuda haljale oksale, peavad neil olema väga head õpetajad.

Õpetaja on õppiv professionaal, kelle arengut tuleb toetada. Õpetaja palk peab olema meie riigi prioriteet. Õpetajast peab saama jälle maa sool, seetõttu vajame vahendeid õpetajate palga tõusuks, millest siin saalis on nii palju räägitud.Aga õpetajate õpetajad, kust tulevad nemad? Õpetajaid õpetatakse kõrgkoolides, mis ägavad rahapuuduses. Ei ole loogiline, et õpetaja õpetaja ei saagi mõistlikku palka. Üliõpilaste õppetoetused on püsinud aastaid muutumatuna. Paarisaja euro eest ei saa loota, et meie noored pühenduksid õpingutele. Tudengid peavad suuremas osas töötama, nii kannatab nende vaimne tervis, vaimse tervise spetsialiste ei jätku ja allakäik on ilmne.Kõrghariduse toetusrühma esimehena on olnud mul võimalus kogeda, et kõikides Riigikogu erakondades on toetus kõrghariduse jätkusuutliku rahastamise probleemi lahendamisele. See on seni jäänud vaid rahapuuduse taha. Selleks, et kõrghariduse rahastamine leiaks lahendusi, on kohe vaja 100 miljonit lisaraha. Ja et jõuda kokkulepitud eesmärgini, 1,5% SKT-st, on vaja lähiaastatel leida 300 miljonit. See tundub olevat seesama summa, mida aastas praegu kavatsetakse nii kergelt kulutada.Õpetajate kulutada.Õpetajate palga ja kõrghariduse rahastamise küsimust oli valitsusel kavas arutada sügisel riigieelarve läbirääkimiste käigus. Ei ole mõistlik ega aus teha kiirustades ühte suure eelarvemõjuga otsust, mis seob valitsuse käed aastateks, rääkimata sellest, et sellega võetakse neilesamadele lastele tulevikuks suur võlakoormus ja halvendatakse nende tulevikuväljavaateid.Haridus on hüve, see on hüve, mida saab tagada vaid kollektiivselt. Isegi kui me maksaksime iga lapse eest perele peo peale sadu või kas või tuhandeid eurosid, ei saaks need pered selle rahaga üksi osta oma lastele head haridust. See ongi ühiskonna mõte, et me teeme asju koos. Kui riik paigutab raha haridusse, maksab õpetajatele ja õppejõududele väärilist palka, loob motiveeriva õpikeskkonna, siis on see oluliselt efektiivsem kui see, et iga inimene püüab seda teha oma jõududega. Kui hariduse kvaliteet halveneb, koolides pole enam häid õpetajaid või üldse õpetajaid, siis ei saa isegi kopsaka rahakotiga pere osta oma lapsele head haridust.Jah, rikastel on võimalus luua erakoole ja ülikoole, saata lapsi õppima välismaale, aga sellel noorte inimeste väljarändel on Eestile väga kaugeleulatuvad tagajärjed. Juba praegu jätkab igal aastal üha vähem Eesti gümnaasiumilõpetajaid oma õpinguid Eesti kõrgkoolides. Meil on puudu mitte ainult õpetajatest, vaid ka inseneridest, tervishoiutöötajatest ja sisekaitsetöötajatest. Noored hääletavad jalgadega.Meie ülesanne on see protsess peatada, investeerida kõrgharidusse, maksta õpetajatele väärilist palka. See on Eesti konkurentsivõime, eesti keele ja kultuuri jätkusuutliku arengu ja Eesti inimeste õnneliku elu tagamiseks hädavajalik. Ärge olge populistid, teeme tarku otsuseid! Aitäh teile! Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tuleb olla aus. Ühes asjas on eelnõu algatajatel õigus: selle eelnõu arutelu ei ole tavapärane. Alustades selle eelnõu esitamise viisist või sellest, et ignoreeritakse täielikult meie püha kollast raamatut. Ma arvan, et selle eelnõu menetlemist silmas pidades võib selle kollase raamatu viia homsest makulatuuri. Viitasin sellele, et Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 99 määrab muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10 päeva. Tõepoolest on seal võimalus juhtivkomisjoni ettepanekul Riigikogu esimehel määrata teistsugune muudatusettepanekute tähtaeg. Ja vaadates neid kohustusi, mida selle eelnõuga riigieelarvele võetakse, olekski olnud väga loomupärane anda muudatusettepanekute esitamiseks oluliselt pikem tähtaeg kui see kümme päeva.

Me tõsimeeli arutasime ka fraktsioonis, kuidas teha see eelnõu korda, et see oleks jõukohane. Ent pooleteise päevaga ei ole seda võimalik teha. Teine väga halb pretsedent on see, et keegi isegi ei vaevu vastutama selle eest, et selle eelnõu puhul pole katteallikaid. Me võtame 240 miljonit eurot enesele kohustusi ja öeldakse, et katteallikaid ei peagi näitama. Riigieelarve. võtame] seina seest. No mis eeskuju me anname kolleegidele, kui me hakkame menetlema järgmise aasta riigieelarve eelnõu? Mis õigust on meil nõuda kolleegidelt siis, et ka nemad peaksid näitama katteallikaid? Seda pole tarvis. Kui isegi 240 miljoni euro juures ei ole vaja katteallikaid näidata, siis mis õigusega saab nõuda teistelt kolleegidelt seda, et nad küsides 100 000 või 50 000, peaksid katteallikaid näitama? Minu jaoks on täiesti arusaamatu väide see, et just nagu ei olnud võimalik anda või vähemalt seda miinimumi, 10-päevast muudatusettepanekute tähtaega järgida. On täiesti vale väide siin saalis, et kui me selle hooaja istungjärgu lõpuks ei oleks seda vastu võtnud, siis oleks saanud seda teha alles nelja või viie kuu pärast. Mis jutt see on? Kes keelab kokku kutsuda Riigikogu erakorralist istungjärku? Andnud 10 päeva muudatusettepanekute esitamiseks ja ma arvan, et see oleks olnud aeg, kus tegelikult ka oleks võimalik kokku leppida ja kompromissi kohta leida. Aga pooleteise päevaga kindlasti mitte. Räägitakse küll pateetiliselt, kuidas hoolitakse lastest ja peredest, aga mulle tundub, et kolleegidele tundus täiesti mitteadekvaatne, või on see mugavuse teema, et tulla siis erakorraliselt kokku sel nii pühal teemal. Seda rõhutatakse, aga seda, et tulla erakorraliselt kokku selleks, ma ei tea, enne jaanipäeva oleks saanud selle rahulikult ära teha, jäädes selle kümne tööpäeva juurde, ent seda ei suvatsenud keegi teha. Taas räige Riigikogu tasalülitamine. Ma küll usun ja olen täiesti veendunud selles, et Vabariigi President ei ole nii ükskõikne, nagu meie paljud kolleegid selle eelnõu menetlust järgides on olnud. aega, lisaaega kolm minutit. Palun! Palun, teil on aega, lisaaega kolm minutit. Palun! Aitäh! Teiseks, mind väga üllatas, et hea kolleeg Tõnis, kellest ma iseenesest lugu pean, lausa kutsus üles obstruktsioonile. Ta kiitis seda ja kutsus üles sellele ja tõi ühe põhjendusena muu hulgas ka selle, et kuna te komisjonis kõiki oma muudatusettepanekuid ei saanud kaitsta, küll aga me saalis hakkame neid hääletama, siis teil on võimalus teha. Ja ta lausa kutsus – me saame seda stenogrammist vaadata – üles rakendama obstruktsiooni ja võtma vaheaegu enne muudatusettepanekute hääletamist. No me ei kaalunud, me ei plaaninud seda teha. Me mõtlesime, et vaatame, kuidas saalis see arutelu läheb. Aga kui sotsiaalkomisjoni ettekandja seda lausa soovib, no kuulge, siis me ei ole ka nii kadedad, me võime tulla appi. Me siis tuleme appi. Ilmselt on eelnõus probleeme, mis vajavad parandamist. Me võime tulla appi. Kui selline soov ja tahtmine on, siis me kindlasti oleme valmis seda tegema.Neljandaks, tõepoolest, ka minul ei ole olnud võimalik kaitsta muudatusettepanekuid sotsiaalkomisjonis. Möönan, et ma sain eelmisel teisipäeval kutse neljapäevasele sotsiaalkomisjoni istungile, aga seal mul ei olnud võimalik osaleda oma tööülesannete tõttu Pärnus. Ja esmaspäevasele koosolekule ma isegi kutset ei saanud. Oli päris kummaline kuulda ka komisjoni ettekandjalt, et

viidates veel sellele, just nagu siin saalis saaks seda teha. No andke andeks, siin saalis ei saa seda teha! Meil ei ole võimalust oma muudatusettepanekuid siin kaitsta. Me saame paluda neid üksnes panna hääletusele, mitte neid selgitada ja kaitsta, mis ongi see põhitöö ja põhisisu komisjonis. Me saame selgitada komisjoni liikmetele ja otsida poolehoidu nendele muudatusettepanekutele. Paraku seda võimalust meile taas antud ei ole.Veel kord: me muudame kardinaalselt seda paradigmat, mis parlamendis on olnud, ja seda suppi ära süüa peale, ma rõhutan, ennekõike veel kord seda menetluse teemat, see on minu põhietteheide. Ja ka sisu osas hea kolleeg Tõnis Mölder on väga ülekohtune nii Reformierakonna kui ka sotsiaaldemokraatide suhtes, väites, just nagu nemad ei toetaks laste- ja peretoetuste tõstmist. Loomulikult meie toetame seda. Me oleme seda korduvalt väljendanud, on seda teinud sotsiaaldemokraadid, on seda teinud ka Reformierakonna fraktsiooni liikmed. Aga me ei saa toetada seda viisi, ülepeakaela, kus kellelegi ei lähe isegi korda, kust see katteallikas tuleb, 240 miljonit. Lihtsalt teeme ära, ühe liigutusega. Tõesti, mis eeskuju me sellega anname parlamendile tulevikuks? Mis õigust on meil nõuda teistelt, kes esitavad, ma ei tea, riigieelarve kohta muudatusettepanekuid, et nad peaksid näitama ära katteallikaid, kui üle poole saalist ütleb, et seda pole vaja? Seda pole vaja!Ja kõige lõpuks, hea kolleeg Tõnisele tahan öelda ka seda, et korduvalt viidata või oodata peaministri tagasiastumist ja see üheks oma apogeeks võtta oma sõnavõtus on minu jaoks täiesti arusaamatu. No No kuulge! Tõnis, see ei ole soliidne ega korrektne, umbes, et see on põhjus, miks me venitame. Andke andeks! Kui te ei saa põhjusest aru, siis on probleem veelgi suurem.Nii et veel kord: head kolleegid, see menetlus ei kannata sendi eestki kriitikat tegelikult, kuidas seda tehtud on. Ja mul on selle pärast tõsiselt piinlik. Samas, veel kord: meil oleks ruumi kokku leppida selle eelnõu suhtes küll, ma arvan, ka parlamendiüleselt, kõigi viie erakonna vahel, kui seda tehtaks viisil, nagu on soliidne, ja tõepoolest soovitaks teisi kaasata ja teiste arvamust

Arvestades teemat, mida me arutame, on minu arvates siin saalis täna liiga palju viha ja vihkamist. Me peaksime rohkem teineteist austama. Ja kohe ütlen, et ma tulin siia selleks, et tänada Reformierakonna fraktsiooni. Te küsite, mille eest. Ma vastan teile ausalt: nende järjepidevuse ja julguse eest.Paar eest.Paar sõna järjepidevusest. Ma olen piisavalt vana, et väga hästi mäletada seda, kuidas siin saalis arutati kunagi vanemate palga teemat. Mina siis rääkisin – täitsa noor ja rumal olin – sellestsamast võrdsest kohtlemisest. Miskipärast ma arvasin, et lapsed on sarnased igas peres ja sõltumata sellest, kus töötavad nende vanemad ja kas nad üldse töötavad, on neil õigus saada võrdset toetust riigilt. Tollal Reform surus läbi sellise seaduse, millega lastetoetus, seesama vanemate palk, oli erinev kordades, täpsemalt 16 korda. Minimaalne oli 200 krooni ja maksimaalne oli 3200. Ma võin arvudega veidi eksida, aga ma loodan, et ma mäletan õigesti. Alles mõne aasta pärast tekkis selline tunne, et kuidagi piinlik on, see vahe on veidi ülepingutatud. Siis tehti see 4,5‑kordseks.

Reformierakonna patriarh, austatud poliitik Siim Kallas väljendas Reformierakonna fraktsiooni arvamust ja sealhulgas ütles järgmist: "Seletuskiri räägib väikesest loomulikust iibest Eestis. Aga kelle iibest? Kui lugeda demagoogiast vahutavaid kirjutisi, siis jääb mulje, et räägitakse etniliste eestlaste loomulikust iibest. Aga kavandatav lastetoetuse eelnõu on mõeldud kõikidele Eesti alalistele elanikele, sealhulgas kodakondsuseta isikutele ja 80 ja 80 000 Vene Föderatsiooni kodanikule. Kui see on tõsi, et menetletav eelnõu suurendab alalise elanikkonna loomulikku iivet, siis suurendab see sotsiaalmajanduslike asjaolude loogikale vastavalt mitte-eestlaste ja eestlaste suhet mitte-eestlaste kasuks. See sobib küll Keskerakonnale, aga kas ka rahvuslastele?" Miks ma räägin siinkohas julgusest? Sest kui mõni Ku Klux Klani suur draakon kuskil Alabamas hakkab rääkima säärast juttu, et mustanahalised ei peaks õppima koos valgete lastega või peaksid riigilt vähem toidutalonge saama ja nii edasi, siis see on loomulik ja tal pole midagi karta. Aga rääkida sellist rassistlikku juttu meil siin Riigikogus – oh inimesed, see vajab väga suurt julgust! Nagu alati tekitab see uus ja värske mõte minus igasugu küsimusi. Reformierakond peab lähiajal vist ära otsustama, kes on etnilised eestlased, keda nad asusid kaitsma. Kas etniline eestlane on see, kelle vanavanemate hulgas on üks või kaks vanaema-vanaisa, kes ei ole puhtalt eestlased? Siin on väga palju selliseid tehnilisi peensusi. Ma soovitan teil vaadata neid seadusi, mis said vastu võetud Saksamaal 15. septembril 1935. Seal on see väga hästi lahti kirjutatud. Nii et kui keegi kunagi küsib minu käest, mida ma tegin ööl vastu 9. juunit aastal 2022, siis mul on põhjendatud uhkus teatada, et ma olin siin saalis ja kaitsesin Eesti lapsi sõltumata nende etnilisest kuuluvusest. Üle Üle väga pika aja, kas hakkab siin obstruktsioon toimuma või ei hakka, ma tunnen uhkust selle üle, et ma olen nende hulgas, kes on sellele seadusele alla kirjutanud ja teevad kas või midagi Eesti laste jaoks olukorras, kus pakk Saaremaa võid, et te teaksite, on poole aastaga kallimaks läinud 60%. Kas me teeme selle seaduse või ei tee – ma loodan, et see siiski jõuab vastuvõtmiseni –, on meil vaja veel palju-palju-palju, ma kardan, et ka selle suve jooksul rääkida sellest, kuidas me hakkame aitama Eesti peresid sellel väga raskel aastal. Selle nimel võiks koonduda, pead kokku panna ja koos mõelda, mitte hakata ämbrisse ajama häid ideid. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Jürgen Ligi.

ei väljendanud mingeid rassistlikke vaateid, vaid ta pöördus rassistlike väljaütlemistega erakondade poole ja nende tühja paatose peale, justkui nad eestlasi ostaksid selle eelnõuga. Aga kindlasti tema ei ole see, kellele seda nina peale visata. Tema selliseid mõtteid ei väljenda, ta lihtsalt kritiseeris oponente. Aga üsna õudne oli see, mida tegi siin Tõnis Mölder komisjoni nimel. Tõepoolest, nagu parteibroiler luges isiklikke vaateid komisjoni nimel, tänitas oponente, püüdis luua muljet, nagu oleks sotsiaalkomisjonis toimunud midagi õudset, midagi konfliktset, midagi ebaviisakat, solvavat. Reaalsus on see, et ainsad, kes seal tõesti närvis olid, olid eelnõu algatajad, sest nad tajusid, et obstruktsioon segab nende suuri eesmärke. Meie ei olnud ebaviisakad, me ei solvanud kedagi. On väga inetu komisjoni nimel tulla siia mingeid fraase ette lugema, nagu Tõnis Mölder tegi. See, et me lõõpisime natukene, Valdo Randperega mängisime kaasa seda etendust ja rahulolematust, ei tähenda, et me oleksime üksteist solvanud. Ei, me ei solvanud Aga mis selle eelnõu probleem on? Protseduurist Toomas Kivimägi pikalt rääkis. Võib-olla Toomas pärast parandab mind, kui ma eksin tema jutule aga me kõik oleme tegelikult pahased ikkagi selle protseduuri rikkumise peale. On ikkagi naeruväärne rääkida, et lastetoetuse hoog tuli peale praegu erakonnal, kes viis aastat on saanud seda ette valmistada ja pole lillegi liigutanud. Nüüd järsku siis on kiire väljaspool igasugu protsessi, riigieelarve alternatiivide kaalumist, ilma mõjuanalüüsideta lihtsalt plärts 240 või 300 miljonit, indekseerimine. Sellised täiesti mõeldamatud asjad riigi rahandusele. Ja eeskujuks tuuakse pensioni indekseerimist. No lõpetage ära! Pensionäri puhul on pension põhisissetulek, ta ei saa ise oma raha juurde teenida. Lapsetoetus on ainult üks meede pere toetamiseks, milleta enamik peresid saab väga hästi hakkama. Riigilt ei oodata tagasi oma makse. Riigilt oodatakse seda, et oma maksude eest teeks midagi paremat kui sularaha, mida kasutatakse individuaalses tarbimises. See ei ole laste ülalpidamise raha. Lapsi peavad üleval valdavalt nende vanemad. Ja see oleks pidanud olema sotsiaalkomisjoni põhidebatt. Selle asemel visatakse meile eelnõu opositsiooniga koos ja antakse poolteist päeva parandusettepanekuteks. Ja siis imestatakse, et vastuseks on obstruktsioon. Öeldakse, et kiire on. Absurd!

Ma oleksin hea meelega tulnud neid seletama, aga seda võimalust mulle ei antud. Kusagil Outlookis oli kiri, mille ma sain lootusetult hilja kätte, sest ma ei istu Outlookis. Mul on väga palju funktsioone ja väga palju teemasid, millega ma tegelen poliitikas. Ma ei istu Outlookis, ausõna. See on ajast-arust koht, mida ei vaadata operatiivselt. Ja seal oli mingisugune kutse, täpsustamata, millal ja kuhu. Mul oli see aeg juba ära planeeritud. Selles mõttes Tõnis Möldri tänitamine minu ja meie päevakordade teemal on absoluutselt sobimatu. See ei ole sotsiaalkomisjoni mõte, see ei ole sotsiaalkomisjoni ettekande mõte.

siin ette lugeda, aga põhimõtteliselt on ju selge, et meil põleb õpetajate palkadega. Lapsel ei ole vaja sularaha, tal on vaja õpetajat, kellel on sularaha, et üldse elada normaalselt ja ta läheks sellele tööle. See on kaugelt suurem prioriteet kui sularaha suurendamine. Lapsel on vaja seda, et kõrgkoolid oleksid rahastatud.Te viskate 240 miljonit, kui kogu kõrghariduse ja õpetajate palga probleemi lahendamiseks oleks vaja vähem, kokku vähem. Te viskate lihtsalt 240 miljonit ilma mingite mõjuanalüüsideta. Aga lapsel on seda vaja, et ta teaks, kust ta saab kvaliteetset haridust. Enamikul peredel on see mure, mitte see, et ta saaks sularaha riigilt. Riik ei ole mingi sularahaaparaat, kuhu sa paned sisse ja võtad sealt välja. Lastega pered on põhilised maksumaksjad. Lapsed ei ole midagi ühiskonnavälist, keda ühiskond üleval peab. Üleval peab teda ikkagi eelkõige lapsevanem, seesama maksumaksja. Raha edasitõstmine on täiesti lootusetu olukord. Siin räägitakse, et aga näete, eelmisel korral sinna küll raha jätkus, järelikult jätkub sinna ka. Tühjagi! Riigieelarve on rängas miinuses. on meil viiendik makse puudu. Ja te räägite, et relvade ostmiseks saite küll ja järelikult saab sinna ka. Relvade ostmiseks planeeriti ühekordne summa, mida kajastatakse eelarves. Ei ole analoogiat, siin ei ole mitte mingit analoogiat! See läheb koos riigi eelarvestrateegiaga, see oli ka valitsuse otsuses kirjas niimoodi. Igal aastal summa täpsustub, aga sisu üle ei ole vaja Riigikogul arutada, mis täpselt ostetakse. See informatsioon on isegi salajane. Ärge mängige siin tsirkust! Ärge ajage seda Kremli jutupunkti, et agawhat aboutrelvade ost? Teie saite relvad, meie peame lapsed saama. Lapsed ei ole teie monopol. Perepoliitikal on oma loogika. Kõigepealt teenused – kas need on rahuldatud? Ei ole. Hariduses on väga suured rahastuse lüngad. Nüüd see vanemahüvitise teema. Ettekandja eelmisel korral püüdis rääkida, luges ette vanemahüvitise kohta tehtud mõjuanalüüsi. See oli tõesti mõjuanalüüs Praxises. Väideti, et iive on tõusnud. Mina ei pane sellele kätte alla, et iive on tõusnud. Ma tean, et peredel läks otsustamine lihtsamaks. Aga te toote sellesama teksti, mis on tehtud raha kohta, mida antakse pere kõige õrnemal ajal, ja ütlete, et kogu eluaja antud raha on sama mõjuga. No ei ole! Vanemahüvitise mõte on võimaldada perel kodus olla, lapse juures olla sel ajal, kui tööl käimine on last kahjustav. Aga enamik tegevusi peab olema selleks, et lapsevanem saaks raha teenida. Enamik perepoliitikat peab olema selleks. Ja selles oli ka minu muudatusettepanekute mõte. Aga ma ei saanud seda seletada. Mulle ei antud seda aega, mulle ei antud sellest teada, millal ma saan tulla. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli, Aivar Kokk!

Toomase ja Jürgeni kõnet ja tänu nende kõnedele tulin siia pukki. Demagoogia on ikka väga suur asi. Olid mõned nädalad tagasi, kui oli rahanduskomisjon, kus anti 20–30 parandusettepaneku ettekandeks üks minut. Ma saan aru, et sotsiaalkomisjonis anti lausa kaks korda kauem seda aega. Siis räägitakse, et väga lihtne on, et näed, et kaitsekuludest on 700–800 miljonit raha lubatud, ei ole seda RES-is, ei ole seda eelarves. Mitte kusagil seda ei ole, mingist kattest ka ei ole räägitud. Me saame aru küll, et ministeerium võib teha ette kulutusi oma tänase eelarve alusel teatud protsendiga, aga see tähendab ju, et seda tehakse kellegi või lastetoetus ei ole investeering, no see on küll uskumatu. Et peresid ei ole vaja toetada, see on ka täiesti uskumatu. Üks mees on ka väga kaua siin Riigikogus olnud. Mina ütlesin siin mõned päevad tagasi ja ütlen ka täna: minul saab kolmas koosseis siin olla ja tundub küll, et üle kolme koosseisu ei tohi siin Inimestel kaob side tegeliku eluga, tegelike vajadustega.Lisaeelarve toodi laua peale, 800 miljonit, kus on tegelikult eestlaste toetuseks ... Vaadake sinna sisse, kas leiate 100 miljonit. Nii Nii nagu Helmen ütles, seal on üks väga hea rida, peredele toetus, aga mitte midagi enamat.Kas see, et täna on olukord, kus kodus kasvatatakse kolme, nelja või viit last ja kui vanemad lapsed lähevad ülikooli ja kaks nooremat jäävad veel koju, siis äkki enam peretoetust ei ole, on probleem olnud? Jah, see on probleem olnud. See on perede kõige suurem probleem, sest kui lapsed lähevad ülikooli, siis kulud kasvavad.Kas see on olnud ebaõiglane, et kõiki lapsi ei ole võrdselt koheldud? Jupiti on 19 eurolt tõusnud 60 euroni

last kasvatava vanema lastetoetuse teemal. Ma saan aru, et komisjon leidis siin mingil moel kompromisslahenduse, tõstes seda 2,1 korda.See, et peretoetusi indekseeritakse, on ju loomulik. Me näeme, mis toimub. Ja kui keegi räägib siin, et laenukoormus või võlad on on kasvanud, siis ma küsin, millise valitsuse ajal need kasvanud on. Huvitav on see, et see kõik on nagu viimasel aastal juhtunud. Ei suudeta mitte ühtegi probleemi lahendada, isegi kõige tühisema asjaga, ühe gaasitoruga kai kai ja Balticconnectori vahel ei suudeta hakkama saada, rääkimata kõigest muust. Siis öeldakse, et ei tohi ühtegi aktsiisi langetada, ei tohi ühtegi käibemaksu langetada, aga unustatakse ära, et iga kuu on maksude laekumine paranenud 16+%. See on meie taskust võetud, keegi ei räägi sellest, et elektri pealt võetakse meilt iga iga kuu CO2-kvoodi raha 50 miljonit, pluss ülekoormustasu 10 miljonit. Iga kuu, mitte aastas. Ja siis räägitakse, et ei ole võimalik oma peresid toetada. Kui selle aasta talvel oli paljudel peredel, noortel peredel just, oma kodu laenuga ostetud auto liisitud selleks, et tööl käia, ja nad olid arvestanud, et nende kodukulud on 150–200 eurot. Kui siis arve tuli detsembris 800 eurot, jaanuaris-veebruaris sama suured

sest ta on selle valdkonna proff. Kui energeetika koha pealt on küsimusi, siis ma lähen küsin ka energeetikameeste käest. Aga siin räägiti 170 miljonist, ühe teravati gaasi ostmine. Küsige siis! Täna tehti hange, mitu firmat pakkus. Ja mis hinnaga pakuti seda gaasi? Üks firma pakkus, tegigi pulli, panigi selle hinnaks 170 miljonit, kui turu peal on tegelik gaasi hind megavatil hoopis 90. 90. Tulge maa peale tagasi! See sügis ja talv on katastroofiline, mitte ainult sellepärast, et Ukrainas on sõda, vaid sellepärast, et meie energia‑ ja kütusehinnad on laes. Pluss see, et on teada, et diisel on defitsiidis juba praegu, rääkimata augustist ja septembrist – kütusemüüjad prognoosivad, et siis on hind 3 eurot. Me peame selle peale mõtlema. Aga kui ma küsin peaministri käest viiendat korda, millal hakatakse toru ehitama, et LNG-gaasi saada, siis vastust ei tule. Ta ütleb, et ta ei tea. Siis tuleb vahetada ametit ja panna need inimesed pukki, kes annavad korraldusi meie riigiettevõtetele. Eraettevõtja on 40 miljonit sinna pandud. Ja siis me räägime, et me ei leia 250 miljonit oma laste toetusteks, oma perede toetuseks. Kolmas laps on see, kes meie riigile toob eestlasi juurde ja toob ka maksumaksjaid juurde. Loomulikult tuleb neid peresid toetada, eriti praegu, kui on rasked ajad. Keegi ei küsinud seda, et kui järgmisel aastal pensioni tõstetakse erakorraliselt 20 eurot või 50 eurot antakse oktoobris-novembris igale pereliikme või lapsele ja eakale, siis keegi ei küsi, kus kate on. Siis see kate on ... Noh, mis see 30 miljonit on? Ühekordne kate enne valimisi. Jätke populism! Suhtuge oma inimestesse nii, nagu on, et mitte rääkida, et katteallikaid ei ole, ei ole mõjuhinnanguid. Kus need mõjuhinnangud olid lisaeelarvel, kust see raha leiti? Mõjuhinnangud?

Jah, no minu arust kõlas siin ka nimi, aga äratuntavalt näidati näpuga. Noh, ma näitan siis nimeliselt vastu. Aivar Kokk ilmselgelt kolme koosseisuga ei ole ei ole kohanenud ja on maha käinud. Nii segane ja seosetu tekst, mida ta esitas, päevakorrast selgelt mööda, ei ole sobiv kolmandat koosseisu olevale Riigikogu liikmele. Aga

(Juhataja helistab kella.) Jah, lihtsalt see vahelesegamine päris kõrva ääres segab rääkimist, aga ma püüan siis selgitada. See etteheide rahanduskomisjonile oli tegelikult Andrei Korobeinikule, ühele eelnõu autorile. Tema korraldas selle eelmise protseduuri ülerullimise, mitte mina, mitte Reformierakond. Ja põhjus on muidugi see, et obstruktsioon oli täiesti sisutühi, ja oli põhjust olla ka natukene jõhker. Praegune obstruktsioon on seotud riigile väga suurte kohustuste võtmisega väljaspool kehtestatud protseduure ja häid tavasid, väljaspool rahanduse raame, väljaspool sisulist debatti, väljaspool eelarvet, väljaspool valitsuse õigust juhtida riigi rahandust. Ja sellepärast see on teistmoodi obstruktsioon kui see, kui protestitakse selle vastu, et puudega inimesed pääsevad juurde näiteks teenustele, mis oli eelmise korra teema, või et ühendatakse laevastik, mis oli teine eelmise korra teema. Nii et olles obstruktsiooni vastane ma püüan lihtsalt vahe sisse teha. Palun! Aivar Kokk, protseduuriline küsimus. Palun! Lihtsalt palun jälgida seda, et protseduurilist saab võtta või vahekõnesid teha, nagu Jürgenile meeldib, ikka siis, kui nime mainitakse. Ma ei maininud mitte kellegi nime.

Protseduuriline küsimus, Jürgen Ligi, palun! Jah, härra Ratas, sellistele protestidele on tavaks siin juhatajal reageerida tava kirjeldamisega. Tava siin on, et kui äratuntavalt osutatakse mõnele kolleegile, siis tollel on sõnaõigus, vaatamata sellele, et võib-olla tema nime otseselt ei mainitud. Mulle ei tulnud küll pähegi, et minu nime ei mainitud. See näpuga näitamine oli nii otsekohene. Kas te olete minuga nõus, et see on olnud viimaste aastate tõlgendus: äratuntav viide kolleegile on piisav, et anda vasturepliigiks sõna? Aitäh! Ma ju oma tegevusega andsin teile sõna. Ma ju oma tegevusega andsin teile, härra Ligi, sõna vastusõnavõtuks.

Kuulates siin eelnõu kaitsjaid, nende entusiasmi ja seda, kuidas kõik on sedavõrd üllas ja eesmärgid lihtsad, mulle meenus koolivenna, president Lennart Meri üks mõte. Ma võin nüüd võib-olla natukene eksida täpsetes sõnades, aga see kõlas umbes selliselt, et on lihtne rääkida juttu, mis meeldib kõigile, aga palju raskem on rääkida asjadest nii, nagu need tegelikult on.Me on.Me ju tegelikult ei vaidle siin selle üle, kas lastega peresid on vaja toetada või mitte. Me ei pea ju üksteist veenma selles, et sügis-talv tuleb raske ja inimeste toimetulekut tuleb toetada. Kuna lastega pered on pensionäride kõrval suurimas vaesusriskis, siis neid tulebki raskel ajal aidata. Viimaste kuude hoogsates vaidlustes on mulle kõrvu jäänud, et ega keegi ju tegelikult ei kahtlegi selles. Küll aga olen ma nõus sellega, et meil ei ole üksmeelt selle eelnõu suhtes. See on ka arusaadav, sest selles eelnõus on oma nõrgad kohad. Ma ei pea praegu silmas toetuste suurust või aega, millal me seda eelnõu arutame, ega ka seda tempot, millega me seda teeme, vaid ma pean silmas väikeseid detaile. Nagu öeldakse, paharet paharet peitubki alati väikestes detailides.Esiteks, kiirustamise tõttu ei ole eelnõule tehtud põhjalikku analüüsi, aga arvestades laste ebavõrdset kohtlemist, mis sellest eelnõust kumab, võib eelnõus olla põhiseaduse ja võrdse kohtlemise printsiibi riive.Teiseks ei ole arvestatud ka seda, kuidas mõjutab toetuste tõus makstavat elatisabi. Kui vanemad on lahus, saab lapsi kasvatav vanem vaid pool planeeritud toetuste tõusust, sest 50% toetuse tõusust läheb elatist maksva vanema kohustuste katteks. See tähendab, et makstava elatise summa peretoetuste tõusu arvel väheneb. Eriti ebaõiglane on see lasterikaste perede puhul. Sellega me paneme üksi last kasvatavad vanemad veelgi halvemasse olukorda ja kahandame tunduvalt teise vanema vastutust. Kahjuks on nii, et need, kes selle all kannatavad, on peamiselt emad.Kolmandaks, seesama mitmike erisus, mille kohta ma küsisin ja tegelikult ka küsimused üles jäid. Kui 21‑aastane pereliige töötab või kolib näiteks riigist ära, kas siis tema eest riik maksab ikka peretoetust, sest ta on mitmik? Või seesama kurb näide: kui üks mitmikest sureb või sünnib surnult, kas siis sellisel puhul tekib teisel mitmikul seesama 21‑aastase vanusega seoses toetuse saamise õigus?Neljandaks, seaduseelnõu rakenduslik pool, millele on kohe algusest peale viidanud ka Sotsiaalkindlustusamet. IT-lahendused, mis on vaja teha lasterikka pere toetuste indekseerimiseks ja erisuste arvestamiseks, ei ole antud ajaraamis lihtsalt tehtavad.Viiendaks

Need olid vaid mõned nüansid, mis eelnõu lugedes silma jäid ja mille kohta mul ei õnnestunud ka esmaspäeval komisjonis küsida, sest kell kell üks ma pidin komisjonist lahkuma ja juba enne seda pandi komisjoni ettepanekud ilma arutamata ja küsimuste küsimise võimalust andmata hääletusele. Lõpetuseks ma kordan siin veel üle mõned numbrid, mis selles saalis on ka viimastel nädalatel korduvalt kõlanud. Suhtelises vaesuses elab Eestis 37,5% üksikvanemate lastest, 13,5% kolme ja enama lapsega peredest, 13,1% kahe lapsega peredest ja 10,1% peredest, kus on üks laps. Absoluutses vaesuses elab 6,7% üksikvanemaga peredest, 2,7% kahe lapsega peredest, 2% kolme või enama lapsega peredest ja 1,2% ühe lapsega peredest. need numbrid iga kord, nii nagu te olete ka kuulnud enda küsimustes, üle just sellepärast, et ma tõesti palun, et arvestame perede toimetulemist, kes saavad rohkem ja paremini hakkama, kes mitte, just siis, kui me teeme perede jaoks otsuseid. Nii et iga laps ja lapsevanem saaks riigilt seda toetust ja tuge, mida ta kõige enam vajab, ja sellel ajal, mil ta seda abi kõige rohkem vajab.

Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! 2021. aasta kogumiku "101 lühielulugu", Riigikogu XIV koosseis seisuga 15. veebruar 2021 andmetest võtsin kokku meie saadikute laste ja lastelaste rikkuse. 120 poega, 120 tütart, 73 lapselast. Niisiis oleme tublid vanemad ja vanavanemad ning teame, millised on lastekasvatuse rõõmud, mured ja probleemid. Aga siin, Riigikogu saalis oleme poliitikud. Minu toodud numbrid on kindlasti ebatäpsed, sest arvestades Riigikogu nooruslikku koosseisu on meie peredesse lapsi ja lapselapsi juurde sündinud. Pealegi võis kokkulugemine olla ebatäpne. Aga ebatäpne ei ole kindlasti Kaili Malts, fakti kontrollimise ja valeinfo reporter, kes kirjutas 4. juunil Eesti Päevalehes (tsiteerin): "Üks peamisi väiteid on see, et perehüvitiste seaduse muutmise seadus aitab parandada Eesti sündimust. Võib tulla üllatusena, aga Eesti viimaste aastate kogemus näitab risti vastupidist suundumust. Viimati suurendati meil lastetoetusi 2017. aastal, pärast seda on Eestis sündimus just vähenenud. Eelnõu kaitsvate poliitikute seas levib ka huvitav suundumus jätta mulje, justkui sellel on teaduslik alus, et nende pakutud moel lastetoetuse suurendamine aitab kasvatada Eesti iivet." Ta jätkab, et me loeme seletuskirjast: "Sündimust mõjutavate tegurite kaardistamiseks on tehtud mitmeid eriuuringuid nii Eestis kui ka välismaal ning kõigist neist tuleb selgelt välja pere majandusliku toimetuleku ja perede sünnikavatsuste seos. tema ega ka eelnõu, millistest konkreetsetest uuringutest käib jutt. [---] Üks tüüpiline konstruktsioon perehüvitiste eelnõu kaitseks on vastandada kohalikke lapsi ja Ukraina abistamist – et oma inimesed jäetakse unarusse. [---] need argumendid ei päde. Eesti ei aidanud Ukrainat lastetoetuste arvelt." "Kokkuvõtteks," kirjutab Kaili Malts: "kuigi kindlasti leiaksid lastetoetusteks jagatavad miljonid paljudes peredes rakenduse, on tõestamata, et need panevad meie noori naisi märkimisväärselt rohkem sünnitama Aga mida taotleb Reformierakond? Esiteks, soovime peatada selle eelnõu kolmel põhjusel. Kõigepealt tuleks laste ja perede parimal viisil aitamiseks pidada sisulist arutelu, nagu soovitas hiljuti Lastekaitse Liit.

Oluline, et eelnõu koostajad konsulteeriksid põhjalikult ka Eesti rahvastikuteadlaste ja demograafidega. Oleme ju kõik samal poolel – lapse poolel." Teiseks, soovime jätkuvalt arutada peretoetusi koos riigi teiste vajaduste ja võimalustega eelarvekõneluste raames. Arutelu perepoliitika üle on vajalik, aga seda ei tohiks taandada ühte liiki toetuse maksmise surumisele. Peaksime läbi arutama ekspertide hinnangud, mille järgi on sularaha kõrval turvatunde loomisel palju suurem roll erinevate teenuste pakkumisel, olgu selleks paindlikud lastehoiu võimalused, nõustamised, terviseteenused, hariduskorraldus kuni kõrghariduse omandamiseni välja. Jah, me kõik tunneme ütlust "väikesed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured". Magamata ja kõhugaasides beebi kõrval tundub selline ütlemine uskumatult ebaõiglane, aga laps kasvab suuremaks, läheb lasteaeda, kooli, ehk ka kutsekooli ja ülikooli. Ja meie, vanemate mure ja hool peab käima nende uute väljakutsetega kogu aeg kaasas, ka meie, poliitikute hool. Tegeleme siis ka nende oluliste pereprobleemidega, head Riigikogu liikmed, eks? Aga kolmandaks, lisaks kahele eelnevale soovib meie erakond mitte anda võimalust lõhkuda riigivalitsemise ja riigieelarve kujundamise stabiilsust viimase 30 aasta kõige keerulisemas julgeolekuolukorras. Lõpetuseks, head kolleegid, ilmselgelt sooviti selle eelnõuga nii-öelda ära teha – teha ära näitamaks, et Riigikogu nelja erakonna liikmed hoolivad lastest, aga meie, ka mina, ei hooli. See pole nii. Saab teha teistmoodi,

30. augustil 2005 kirjutas Rein Taagepera Eesti Päevalehes artikli "Demograafiline vetsupott". "EESTI vajaks uut hernhuutlaste liikumise sarnast üritust," kirjutab ta. "Et rahvast taastoota, vajab Eesti 22 000 sündi aastas. Juba ligi 15 aastat on aga olnud neid alla 15 000. Tore, et see arv hiljuti tuhande võrra tõusis.""Mõned juba unistavad, et sünde tuleb iseenesest igal aastal jälle tuhande võrra rohkem ja varsti olemegi nn demograafilisest august väljas, nii et rahvas püsib endises suuruses. Nii see paraku pole," kirjutab ta. "Demograafiline auk on selline auk, mille põhjas on omakorda auk. Nagu vetsupotil. Kümne aasta pärast väheneb sündide arv jälle järsult, sest järsult väheneb ka lastekasvatamise eas meeste ja naiste arv. Kui nendel on sama vähe lapsi kui praegustel vanematel, siis kahaneb sündide arv 10 000-le. Miljoni eestlase asemel hakkab siis kujunema rahvaarv 600 000

Nii kirjutas 2005. aastal professor Rein Taagepera.Meil on demograafiline kriis ja me oleme sellele reageerimisele tugevalt hiljaks jäänud.

on eeldus, et Eesti peredes saab julgemalt mõelda perelisale. Ei pea mõtlema ja arutama, kas lapsed saavad piisavalt hea huvihariduse, korralikud riided selga ja nii edasi. Ma olen kaugel arvamusest, et see eelnõu lahendab kõik probleemid Eestis. Loomulikult mitte. Aga see eelnõu aitab kaasa olukorrale, kus ideaal kahelapselisest perest muutub Eestis nõnda, et meile tekiks ideaal sellest, et igas peres võiks kasvada kolm last või enamgi. Aga mitte kõik ei näe kaugeltki seda nõnda. Siim Kallas pärast eelnõu esimest lugemist tegi ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ja pidas kõne. Selles kõnes oli üks uskumatult õõvastav lõik. Ma loen selle uuesti ette. Tsitaat: "Selle eelnõuga tahetakse varjata meie perekultuuri tegelikke puudusi. Meie ühiskond peab tagama pikaajaline turvalisuse emadele, et nad julgeksid lapsi muretseda ja tunneksid nende muretsemisest ja kasvatamisest rõõmu. Et mehed neid aitaksid ja toetaksid, mitte ei jätaks üksi, et neid ei ohustaks koduvägivald, et nad ei langeks välja tööelust. Me peame neid kaitsma talibanlike põhimõtete eest, kelle arvates naised on nagu loomad, kes kord aastas toovad ilmale ühe vasika." vasika." Pärast eelnõu esimest lugemist hakati rääkima, et suures peres on justkui mastaabiefekt. Halloo, sõbrad! See, et igale lapsele ei pea ostma uusi paari trussikud või püksipaari, ei tähenda, et kusagil on olemas mingi mastaabiefekt. Meie pere käis teatris ja ma ei näinud seda mastaabiefekti mitte kusagil. Me ei ostnud kaugeltki kõige kallimaid pileteid. Ma ei näe seda mastaabiefekti ka siis, kui mina ise või mõned teised suurpered peavad otsima uut kodu, kus oleks piisavalt tube lastele, või vahetama autot. Mastaabiefekti nendel puhkudel pole olemas. Paljudel suurtel peredel on palju väiksemad sissetulekud kui meie perel ja loomulikult on neil kordades keerulisem. Ma ei räägi siin mingist isiklikust murest ja probleemist. Ma tahan jagada ühe imelise naise emotsioone, kuidas temale paistab siin saalis ja ühiskonnas toimuv arutelu. Age Õunap, kelle naisliit valis aasta emaks 2022, kirjutas järgmiselt: "Mina ei ole oma lapsi kunagi sünnitanud raha pärast, nad on minu ellu tulnud ootusest ja soovist. Riigi toetav tugi on olnud lihtsalt boonuseks. Ja tead, armas sõber, vahel on nelja lapsega olnud ikka paganama raske. See on tuttav tunne, kui rahakotis kõliseb napilt ühe piima jagu münte, et lastele putru keeta, kuid palgapäevani on mitu päeva aega ja siis tuleb laps koolist teatega, et vaja on ekskursiooniraha. Teisel lapsel on tulemas võistlused Eestimaa teises otsas. Kogu tavapärane elu maksab. Nii nagu maksab ka toit, mida ma lihtsalt ei jõua koju enam tuua, sest selle hind on kordades tõusnud. Ja kuigi on väga-väga keeruline, ma ei vingu ja ei virise, vaid püüan hakkama saada, kuigi vahest väga valusa hingehinnaga. Ja muidugi on raha lõppkokkuvõttes teisejärguline, aga siiski teatud piirini eluliselt oluline, et toetada lapsi nende õpingutes ja toimetulekus. Ma ei tule ka paluma ega anuma. Kuid palun ainult üht – palun üht – palun ära alanda ega solva suurte perede emasid. Nii nagu see on praegu juhtunud." Head kolleegid! Ka mina palun, et kui me räägime kellegi poolt, püüdkem vältida siis teistele vastandumist. Kõigile ei pea meeldima see eelnõu, ei pea meeldima need lahendused, aga vastanduda pole vaja. Rahulikku ja sisulist arutelu!

Ei. Te teate väga hästi, härra Ligi, et saab kolm ja viis pluss kolm on kokku kaheksa. Palun Heidy Purgale uuesti panna tahvlile kaheksa minutit. Palun, Heidy Purga! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! See debatt peretoetuste eelnõu üle siin Riigikogu saalis, nii nagu ka sotsiaalkomisjonis, on olnud väga terav. Ma tahaksin oma sõnavõtus keskenduda eeskätt sellele, mis sellest seadusest nüüd edasi saab.Oleme saab.Oleme Reformierakonnas algusest peale rääkinud, et seda eelnõu surutakse läbi liialt kiirustades. Eelnõu ei toeta sellisel kujul ei Lastekaitse Liit ega ka eksperdid Sotsiaalministeeriumist, kes kõik on avaldanud arvamust, et aruteludeks tuleks võtta aeg maha. Oleme ka välja toonud, et eelnõuga ette nähtud peretoetuste tõuse mahus ligi 300 miljonit eurot iga-aastaselt tuleks arutada koos teiste riigieelarve kuludega.Majanduses muutuvad asjad praegu väga kiiresti ja me peame aru saama, kas sellise toetuse tõusuga saame me tuleval talvel endale lubada energiatoetusi või näiteks õpetajate palgatõusu, millest siin täna õhtul on ka korduvalt räägitud. Aga neid sisulisi argumente pole kuulatud. Eelmisel neljapäeval ja sel esmaspäeval rammis Riigikogu sotsiaalkomisjoni juht Siret Kotka seaduse teiseks lugemiseks vajalikud protseduurid oma komisjonist läbi nagu buldooser. Ta tallas oma roomikute alla hulga Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse sätteid ja häid parlamentaarseid tavasid, mida kolleegid on siin täna õhtul juba piisavalt kirjeldanud. Näiteks ei saanud mitmed Reformierakonna saadikud hoolimata korduvalt väljendatud soovist sotsiaalkomisjonis aega, et oma muudatusettepanekuid tutvustada, kuigi kodukorraseaduse § 100 lõige 2 ütleb sõnaselgelt, et juhtivkomisjon peab võimaldama muudatusettepaneku esitajal oma ettepanekut selgitada enne selle kohta otsuse tegemist. Lihtne. See tähendab, et kui see seadus peaks kunagi jõudma vastuvõtmiseni, tuleks kindlasti kontrollida, kas seda ikka seaduse kohaselt menetleti.Reformierakond sooviks saada ka vastust sellele, kas komisjonis välja praagitud ligi 450 meie muudatusettepanekut said tõesti korrektselt välistatud. Aga enne vastuvõtmist peab see seaduseelnõu läbima siin saalis teise lugemise. Eelnõu esimesel lugemisel toimunud hääletus näitas selgelt, et meie oleme eelnõu toetajatega võrreldes vähemuses, seega kavatseme kasutada vähemusele seadusega ette nähtud võimalust ehk panna kõik meie esitatud muudatusettepanekud hääletusele.Eraldi rõhutan, et me ei takista parlamendi tööd lausaliselt, vaid tahame edasi lükata ühe konkreetse seaduseelnõu kiirustades läbisurumist. Kui mõne selle istungjärgu eelnõu kolmandaks lugemiseks või mõnel muul põhjusel on vaja korraldada Riigikogu erakorraline või täiendav istung, oleme sellel valmis kindlasti osalema. Ka Riigikogu komisjonid saavad oma tööga jätkata.

Tegelikult on elus nii, et maja ei ole kodu ja pere ei ole midagi, mille eluolu otsast lõpuni saaks siin meie oma kõnedega parlamendi kõnetoolist mõjutada. See on midagi väga isiklikku ja nii see peabki olema. Selles tegelikult peitub ühe riigi õnn ja rõõm ja sageli ka kestvus, riigi lugu.Samas, minule üllatuslikult, tõepoolest, ja ilmselt paljudele üllatuslikult on sellest teemast saanud justkui selline fiskaalpoliitika põhiküsimus. Ma arvan, et väga paljusid inimesi, peresid, just nimelt see selles debatis häiribki. Me püüame mõõta ja sageli peamegi mõõtma väga paljusid asju rahas. Aga kui me räägime seda võtmes, et kas meil on valida, panna raha teenusesse või anda see perele, kes ise saab otsustada, kuhu see raha panna, millisesse teenusesse, seeläbi ka seda teenusruumi kujundades ja tegelikult riiki ehitades, oma kogukonda ja omavalitsust ehitades, siis on see minu meelest väga oluline rõhuasetus. See tegelikult avab väga palju sellist väärtusruumi, kuidas me ühiskassa kasutamist lahti mõtestame, kuidas me seda avalikkusega jagame ja tagasi peegeldame.Täna hommikul rääkisin ma ühe omavalitsusjuhiga, Lääneranna vallavanemaga, kes tegelikult püüab juhtida ühte omavalitsust, mis haldusreformi tekkel on kujunenud väga hõredalt asustatud piirkonnas: kahe maakonna piiril, Läänemaa ja Pärnumaa piiril. See omavalitsus otsesõnu on tekkinud tegelikult sellepärast, et seda vaest pruuti mitte keegi ei tahtnud, ei tahtnud Haapsalu ega tahtnud Pärnu. Ja selle Eesti riigi kujunemisloo ehk haldusreformi loo üks oluline võti on tõepoolest selles, et see piirkond justkui on elust hüljatud. Eesti riik proovis seda probleemi lahendada ühekordse toetusega. Aga ometi sellele ei ole järgi tulnud seda, mida me ju soovisime – teenuskeskkonda, seda, et mõistliku aja jooksul laps saaks perest sõita kooli, et et järgmisel päeval ei tuleks üks või teine minister ütlema oma kriitikat selle kohta, et sul on ikkagi liiga tihe koolivõrk ja vaata, kui vähe sul on lapsi.Ja siis me jõuamegi tegelikult selle Eesti eluolu keskmesse. Me võime rääkida teenusest Tallinna linnas, me võime rääkida suuremates keskustes, aga sageli nendes kohtades, kus elu tõmbab koomale, perede kulud aina kasvavad.Me võime siit öelda, et see mõnikümmend loetud eurot ei aita. Aga me ei tohi unustada, et me tegelikult selle eelnõuga elame mitme kriisi keskel. Minu käest küsis alles hiljuti üks pereisa: te räägite seal millegi toetamisest ja pere toetamisest selles kontekstis, kas on see raha riigieelarves olemas või kas see kunagi tekib, aga kes küsis minu käest, kes küsis minu käest, kui minu energiaarve süsiniku kontekstis, CO2kontekstis tõusis, kui öeldi, et baashind on 25 eurot tonn, aga lõpuks on 100? Kes küsis, kas see on kuskil mingi kulubaasi arvestuses sees? Ja siis öeldakse, et noh, kui ei olnud, sa ei osanud seda planeerida, siis tule küsi toetust, sellepärast et sa oled ikkagi nõrgem ja sa ei saa ühiskonnas hakkama. Minu meelest täpselt sama juhtub selle peretoetuste temaatikaga. Me võime rääkida, et siin võib olla sees ebavõrdne kohtlemine või mis iganes, aga põhiväärtusena tõsta lauale peresid ja selles olukorras, selles mitme kriisi kontekstis on vaja neid toetada. On vaja toetada, sest kas või needsamad näited, et hinnad on kasvul ja mitte ainult selles valdkonnas, kus ma saan valida, kas ma söön rohkem või vähem, kas ma käin restoranis söömas või mitte. Aga kui ma tahan käia tööl ja tahan panna last lasteaeda, siis see lasteaia kohatasu tõuseb, kas või seesama Pärnu näide, keskmiselt 32% on hinnatõus. Ja siin me räägime jällegi poliitilises keeles hindade võrdsustamisest, sellest, et meil on mingi hinnatõus kuskil. Me igal sammul püüame nagu lihvida neid nurki maha ja öelda inimestele: "Saage hakkama." Aga üks riik saab püsida ikka ju tegelikult sellel, et me üksteist austame. Sellepärast ma arvan, et siin saalis on kohane öelda: mina isiklikult ei usu, et Reformierakond on kuidagi, mingilgi moel peretoetuste tõusu vastu või et sotsiaaldemokraadid päriselt sellest eelnõust tahtsid eemale astuda. See on poliitmäng ja ilmselt, ma arvan, tegelikult laiem avalikkus ehk Eesti rahvas seda kõike ei mõista, sest käib kaasas tekst, et sellel on mingi varjatud tagakülg. Aga Eesti peredega mängimine on julgeolekuoht, see on oht oma riigile ja rahva tulevikule. Nii et ma arvan, et rohkem mõistmist, püüame ikkagi leida selles tekkinud konfliktis võimalikult kiiresti õige tee, et liikuda edasi, et see sõnum, mis siit parlamendist jõuaks lõpuks Eesti peredele, lastele, oleks see, et toetamist vääriv on see alati. Aitäh! Suur tänu, hea ettekandja! Küsin nüüd uuesti korraks, kas on veel kõnesoove. Ma näen, et tullakse jooksuga, jooksujalu ja seda on tore vaadata ja näha. Palun Riigikogu kõnetooli Riina Sikkuti.

Aitäh! Head kolleegid! Mina räägin kolmest asjast: lastega perede toimetulekust, rahvastikupoliitikast ja meie demokraatiast. Tõesti, hinnatõus on üleüldine. Arvestades hinnatõusu põhjuseid, valitsusel ei ole võimalik tegelikult inflatsiooni kuidagi poole võrra vähendada või 2% peale suruda. See, mis teha tuleb, on aidata inimestel toime tulla. On selge, et keerulisem on madalama sissetulekuga leibkondadel ja ka lastega peredel. Kui me vaatame suhtelise vaesuse näitajaid, ka ühe ja kahe lapsega pered on suuremas suhtelise vaesuse riskis. Ja on absoluutselt õige neile appi minna, et laste heaolu ei saaks praeguse hinnatõusu olukorras kannatada. Nii nagu ma tegelikult komisjoni ettekandjale juba mainisin, olen täiesti kindel, et kõik siin saalis olevad Riigikogu saadikud toetavad lastetoetuste tõstmist. Laste toimetulek on oluline ja selle jaoks lastetoetuste tõus on väga sobiv meede. Kui me räägime sihitud meetmetest, siis tõesti, lastetoetuste tõstmine aitab lastega perede toimetulekut tagada. Seda on nüüd selle arutluse all oleva eelnõu puhul esimesena justkui välja toodud. See on selleks, et lapsi aidata ja nende perede toimetulekut toetada. Nüüd, kui eesmärk selline on, siis peaks ju kõik see, mis eelnõusse on kirja pandud, eesmärgi saavutamist toetama. Ja arutelude käigus tuleks seda paremaks lihvida, et tõesti saaksid abi need pered, kes on suuremas suhtelise vaesuse riskis. Aga seda tegelikult ei ole toimunud. Kui me räägime ühe- ja kahelapselistest peredest, siis seda toetust ei indekseerita. Üksikvanema toetust tegelikult tõstetakse marginaalselt ülejäänud toetuste tõusuga võrreldes. Tegelikult see aus eesmärk ei saa olla lastega perede parem toimetulek. Ei sisuline arutelu ega valitud

Kahtlemata, ma arvan, et kõik saadikud siin saalis toetavad seda, et meil sünniks rohkem lapsi ning eesti rahvuskeel ja kultuur kestaks. Tõenduspõhised uuringud näitavad, et selleks on meil vaja luua paremad töö- ja pereelu ühitamise võimalused. Kui me räägime rahvastikupoliitikast, siis samavõrra oluline meede on lasteaiakohtade tagamine lastele, sealhulgas lastehoiukohtade tagamine, ja ka võrdsem hoolduskoormuse jagamine perekonnas. Need on need viisid, kuidas peredel on kindlus, et saada rohkem lapsi. Aga lisaks sellele, tõepoolest, me kõik teame, lastega kaasnevad lisakulud ja on ühiskondlik kokkulepe, et me kanname osa neist kuludest ühiselt. Kanname esimese ja teise ja kolmanda, 10. ja 12. lapse puhul. Tegelikult võiks ka lasterikka pere toetusskeemi sedasi kujundada. On loogiline, et kolme- ja kuuelapselise pere kulud ei ole ühesugused. Priit Sibul rääkis uue kodu soetamisest, autost – kolme- ja kuuelapselise pere kulud kulud on väga erinevad, isegi teatris käies. Tegelikult üks sotsiaaldemokraatide ettepanek oli ka seda arvesse võtta. Võib ju olla, et kolme- kuni kuuelapselise pere toetus ka järk-järgult kasvab. Me peaksime tegelikult toetama seda, et koos lapsega kasvavad ka kulud ja neist suurema osa võtab ühiskond üldiselt enda kanda. Aga selliseid mõistlikke arutelusid ja muudatusettepanekuid arvesse ei võetud. Samamoodi küsimus on, kas see on siis siiras. Kas rahvastikupoliitilist eesmärki, mida soovitakse saavutada, on võimalik saavutada selle eelnõuga? Ilmselt ei ole. Kas seda tegelikult siiralt on soovitud arutada ja teha? Ilmselt samuti ei ole. Viimaseks demokraatia pool. Nii selle eelnõuga seoses toimunud arutelud kui ka menetlus sotsiaalkomisjonis on ilmselt kõike muud kui see, mida kodu- ja töökorra seadus meile on ette näinud. ei ole hea praktika, ei mahu kuidagi sellisesse, ma ei tea, Eesti huvides tehtava koostöö raamidesse. Siin me näeme pigem poliitilist kemplemist, midagi sellist, mis kõigile meie valijatele tegelikult vastukarva on. Arvestades seda, et kui me ütleme välja, et me soovime laste toimetulekut toetada, peaksime me selle ilusa eesmärgi all suutma ka sisulist koostööd teha ja eelnõu paremaks lihvida, aga praegu seda ei ole absoluutselt toimunud. Rääkimata detailidest. Näiteks sotsiaaldemokraadid esitasid ainult sisulisi muudatusettepanekuid. Nad on sisuliselt erinevad. Ja ka siin saalis saadikud ja sotsiaalkomisjonis saadikud ilmselt omavadki nende suhtes erinevaid seisukohti. Aga seda, et komisjonis hääletades sisuliselt erinevaid muudatusettepanekuid paketina paketina – see ei ole õige, see ei ole kuidagi kohane, see ei ole kodu- ja töökorraga kooskõlas. Aga arvestades seda, milline see see viimaste aastate töö siin on olnud, kui paljude eelnõude puhul me oleme näinud sadu muudatusettepanekuid, ja ka teistes komisjonides, ka rahanduskomisjonis on hääletatud paketina sotsiaaldemokraatide sisuliselt erinevaid muudatusettepanekuid – see ei ole hea praktika, see ei peaks levima, me tegelikult suudame paremini. Viimaseks mainin ära, et nii nagu tegelikult ka siin täna me oleme juba arutanud eelnõu, mille puhul liideti samasisulised, sama eesmärki kandvad eelnõud. Sotsiaaldemokraadid on aastaid seisnud lastetoetuse tõusu eest, on reaalselt tõstnud lastetoetusi valitsuses olles, toetavad praegu lastetoetuste tõstmist ja toetavad seda ka edaspidi. Meil on menetluses kaks eelnõu, perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on samasisulised, osaliselt kattuvate, minu arust sõnastuslike muudatustega võrreldes selle eelnõuga, mida me praegu arutame. Oleks loogiline need liita, neid koos menetleda ja koos arutada. On väga kahetsusväärne, et sotsiaaldemokraatide eelnõud on jäetud kuhugi tagapingile mingisugust, ma ei tea, tundub, et sügist ootama. Millegipärast need ei ole ajakriitilised. Aga nüüd me arutame eelnõu, mis on samasisuline ja mida me menetleme igasugustest kodu- ja töökorra paragrahvidest mööda minnes. Ma Ma kutsun kolleege üles nüüd ikkagi seaduse rajale tagasi astuma, kolme samasisulist eelnõu koos menetlema ja pidama sisulist debatti selle üle, kuidas lastega peresid praeguse hinnatõusu olukorras aidata. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Head lapsevanemad ja ka need, kes te praegusel hetkel harjutate! Tahate teada, milline on tulevik? Tulevik on loomulikult helge, kui me jõuame kuskilt sellest kännukohast üle. No sotsiaaldemokraatide jutt ei olnud veenev. Kui viiest erakonnast neli leidis, et me peaksime tähelepanu alla võtma sündimuse, perede toetuse, siis kõik neli asusid ühele teele. Aga juhtumisi, kui oli kuskil õhus juba kuulda seda, et on võimalik koalitsioon, siis sellest kiiresti loobuti. Nüüd räägitakse, et on samasisulised need ka. ma ei usu, et need teie kolm eelnevalt tehtud seadusemuudatust kardinaalselt eristuksid sellest, mida me täna tahame arutada. Üks hea kõne oli täna oli Õnne Pillakult, kes rääkis mitmikutest.

ühe euro võrra sinnapoole ja teise euro võrra sinnapoole. No mul on siin üks mingi kuuendik sellest, mis omal ajal tehti siis, kui oli pere- või, ütleme, rahvahääletuse küsimus. Kummaline on see, et kui Riigikogus viiest erakonnast neli otsustab, et me peame pöörama rohkem tähelepanu perede toimetulekule, siis üks kehtestab ennast: teie ei tea midagi! See, kuidas Margit Sutrop rääkis siin, et meil ei ole raha. No väga ei veena! Väga ei veena Margit Sutropit ennast majandusinimesena! Aga no tekst oli talle ju ette antud ja paber kannatab kõike. Toimetulekutoetuste puhul ma olen alati

ristis kahel kohal ja pereisa käib kolmel kohal tööl selleks, et saada hakkama. See on meie rahvuslik eripära, see uhkus, et me ei lähe abi küsima, vaid proovime. Me kaasame sinna ka enda vanavanemaid. Ja seda juba kas või noorsootöös. Me alati võimaldasime neil neil osaleda noorsootöös, kelle vanemad ei saa hakkama. Aga teised, kes on lapsevanemad, panevad sinna tegelikult enda elu ja enda tervise pahatihti selleks, et mitte minna küsima abi. See uhkus sunnib pingutama. Me võiksime pöörata ka nende poole, mitte öelda, et jaa, ühed on abivajajad, aga need, kes abi ei küsi, küsi, me justkui arvestame sellest välja, nad ei ole normaalsed inimesed. Aga nüüd lihtsamalt, mis oli. Ma saan aru, et Reformierakonnal on natukene kehvasti läinud ja seda juhtub ikka vahest mõnes inimkoosluses, kus juhil lihtsalt viuh! jalad tõusevad õhku ja hakkab ülevalt käima sinna-tänna. Nagu öeldakse, katus sõidab. Ja siis tulevad mingid head mõtted, nüüd kehtestame ennast ... Teised Teised mõtlevad, et läks kehvasti, oleks võinud siin kehtestada ennast kas või aktsiiside või mingi muu asjaga, aga no praegu tee sa selgeks Eesti inimestele, et Reformierakond ei ole Eesti perede toetamise vastu. Nii ta jääb. See võib-olla lihtsalt tuleb sellest, et kui on juba mindud kord seda teed, et tujupõhine juhtimine toob tulemuse, teised ei tea midagi, mina olen riik, meie käes on absoluutse tõe monopol. No täpselt see, kui Margit Sutrop ütleb meile siin puldis: kas te saate aru, me tahame kõiki Eesti lapsi toetada, aga raha ei ole. See ei ole veenev. Kui raha ei ole, siis me vaatame ühiselt, kust me leiame need vahendid, mitte seda, et teie ei tea. Ja nüüd, juhul kui te hääletate, siis ma astun tagasi. Juhul kui Keskerakond seda toetab, siis koalitsioon on läbi. Juhul kui seda, teist ja kolmandat. See on puhtal kujul arrogantne käitumine ja, nagu ma juba ütlesin, tujupõhine juhtimine. Eesti riik, on ümberringi kriis või mitte, vajab reaalset adekvaatset juhti, mitte tujupõhist juhtimist. Aitäh!

austatud eesistuja! Head ametikaaslased siin saalis ja siniste televiisorite taga ning muidugi head inimesed, kes seda ülekannet vaatavad! Täna siin saalis toimuv arutelu on ühes mõttes hea. Teemaks on lapsed, pered, nende toimetulek. Sellel ajal, kui eelnõu algatajad alles eelnõu kokku klopsisid ja panid paika põhimõtteid, olid sotsiaaldemokraadid juba 22. märtsil andnud sisse eelnõu esimese ja teise lapse toetamiseks. 12. mail tegid nad üksikvanema toetuse suurendamiseks eelnõu. Täna puldis kõnelenud sotsiaalkomisjoni esindaja tõi välja ja loetles, et need, kes on algatajad, on laste ja perede toetajad, aga need, kes algatajad ei ole, seda ei tee. Ja need, kes on allkirjast taganenud, no need on veel hullemad, vaatamata sellele, et sotsiaaldemokraadid on ammu rääkinud lastetoetusest ja on ka samme enne eelnõu algatajate jõudmist suurde saali teinud. Mina ei taha kuidagi uskuda ja ma ei usugi, kui päris aus olla, et head kolleegid sotsiaaldemokraadid Ivari Padar, Kalvi Kõva, Indrek Saar, kes ei ole algatajad, ei toeta lapsi. Ma ei usu ka, et Isamaast Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Mihhail Lotman ei toeta lapsi. Ma tõesti ei usu seda. Ma ei usu, et EKRE-st Merry Aart, Peeter Ernits, Ruuben Kaalep, Leo Kunnas, Siim Pohlak, Anti Poolamets, Henn Põlluaas ja Paul Puustusmaa ei toeta lapsi. Aga nemad ei ole algatajad, neid ei ole selles nimekirjas. Aga ma tean neid inimesi kui häid ametikaaslasi ja nad kõik on tegelikult selle poolt, et Eesti pered, lastega pered, aga ka eakad ja üksikvanemad saaksid hakkama. Mul on hästi kahju, et kuigi siin puldis käis kõnelemas hea ametikaaslane, sotsiaalkomisjoni liige Priit Sibul, kes rääkis väga suurepärasest naisest, Age Õunapist, kes on juhuslikult minu linnas Viljandis elav inimene, keda ma isiklikult tunnen ja kes ongi väga vahva naine ja lasterikka pereema. Tema nimelt pöördus sotsiaalkomisjoni kirjaga täna. Ja see kiri on selline, ma tsiteerin: "Tere! Edastame teile Eesti Lasterikaste Perede Liidu seisukohad seoses perehüvitiste seaduse muutmise seadusega. Lootsime oma seisukohti esitada eelmisel nädalal, s.o 2. juunil toimunud sotsiaalkomisjoni istungil. Sellekohase võimaluse puudumise tõttu edastame oma arvamuse." Miks siis sotsiaalkomisjon ei kaasanud Eesti Lasterikaste Perede Liitu, et nende arvamust kuulata? Kurb. Sotsiaalkomisjonis toimunu kohta saab öelda järgmist. Jah, on igasuguseid võimalusi nii opositsioonil kui ka koalitsioonil. Täna ei olegi täpselt aru saada, kas Reformierakond on koalitsioonis või opositsioonis, kas eelnõu algatajad on koalitsioon või opositsioon. Ja võib-olla sellise eelnõu korral korral nagu lapsed ja pered ei peakski olema opositsiooni-koalitsiooni [poolel]. Aga võiks olla mõistlik ja tasakaalukas arutelu. Mul on väga hea meel, et minu hea erakonnakaaslane Riina Sikkut tõi välja need põhimõtted ja mõtted, mida sotsiaaldemokraadid on kandnud ja kandmas. Leidsin juhuslikult materjale tõstes, mis me oleme ka lastega perede jaoks teinud, 2014. aastal, kui siin saalis oli suur arutelu, mis puudutas lapsetoetust, mis oli kümme aastat ja rohkemgi muutmata, milliseid küsimusi esitas Isamaa, siis IRL, milliseid küsimusi esitas Keskerakond ja kuidas keegi hääletas. Need on kõik järelevaadatavad, need küsimused on stenogrammides olemas. Ma mõistan, et mõnikord seisukoht sõltub istekohast ja vastupidi. Aga kui me räägime sellisel pateetilisel häälel sellest, et lapsed on olulised ... Veel kord: ma arvan, et 101 Riigikogu liikmest mitte keegi ei arva, et lapsed ei ole olulised, see lõpuks ongi üldse kõige tähtsam asi maailmas, et lapsed sünniksid, kasvaksid ja saaksid õnnelikeks inimesteks, aga mitte ainult lasterikaste perede lapsed, vaid ka ühe- ja kahelapselise pere või üksikvanema lapsed. Sest tegelikult, kui esimese ja teise lapse toetus tõuseb, siis see aitab ka suurt peret. Kui suure pere toetus tõuseb, siis see tegelikult selles peres olevaid esimest ja teist last aitab paremini kasvada. Selline vastandamine tõepoolest ei ole hea. Mida veel? Võib-olla lõpetuseks ütlen, et täpselt aasta tagasi, nüüd juba mõni päev rohkemgi, 1. juunil 2021 oli selline suur avalik istung, kus lapse õiguste ja laste vaesusest rääkis Andra Reinomägi, kes oli Õiguskantsleri Kantseleist, ta oli siis laste- noorteosakonna juht. Ta tõi välja sellised laste õiguste põhimõtted, millest on siin juba eelnevalt räägitud, laste õiguste konventsioonist. Aga mis mulle väga meeldis, ta tõi välja ka selle, et Õiguskantsleri Kantseleis toimunud laste vaesuse teemalise ümarlaua ettepanekud, mis olid otseselt lastele suunatud, olid järgmised: koolitoidutoetuse suurendamine; suvise koolivaheaja toitlustusprobleemile lahenduse leidmine; logopeedi, psühholoogi ja psühhiaatri teenuse kättesaadavuse parandamine; huvihariduse toetamine ja võimaluse pakkumine lastele nii aastaringselt kui ka suvelaagrites; teenused peredele; tugiisikud, tugipered; lapsehoiu võimalused; vanemlusprogrammid; perelepitus; erivajadustega laste toetamine ja rehabilitatsioonivõimaluste laiendamine laste ja perede vajadustele vastav transpordivõrk. Ta tõi välja ka selle, et tegelikult on kõige suuremas riskis just nimelt perekonnad, kus on üks vanem või kus on lapsed, kelle vanemad on kas erivajadusega või töötud. Ja lõpetuseks. Lapsed moodustavad Eesti ühiskonnast viiendiku. Lapsepõlv moodustab inimese elukaarest samuti viiendiku. Vaesus mõjutab otseselt lapse arengut ja võimalusi nii täna kui ka tulevikus. Olles sotsiaalkomisjoni liige, pean ma ütlema, et ma olen hästi kurb, et täna Riigikogu istungi menetlusest välja jäänud kolm väga olulist eelnõu. Üks nendest on psühhiaatrilise abi seadus, mis peaks rakenduma juba 1. juulil ja milleks ei leitud isegi erakorralise istungi aega, et dokumendid saali saata. Kolm olulist eelnõu on jäänud täna menetlemata, need tulevad tõenäoliselt järgmisel nädalal teisele lugemisele ja võib-olla tõesti jõuavad ka kolmandale lugemisele, aga see näitab ka midagi – töökorraldus ei ole päris see, mis peaks olema. Aga olen tänulik teile ja soovin kõigile meile ilusat õhtut. Aitäh!